(MOST)** Gospođe i gospodo zastupnici počinjemo s postavljanjem pitanja Vladi odnosno pojedinom članu Vlade u skladu s odredbama Poslovnika članka 132. do 139. Aktualno prijepodne održava se na početku svake sjednice prije prijelaza na prvu točku dnevnoga reda. Prvi na redu za postavljanja pitanja je zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade. Volio bih da vam ovo pitanje ne moram postavljati i da početak svoje Vlade ne vezujete i ovaj Aktualni sat uz ovu vrstu pitanja, ali nažalost u ime kluba SDSS-a moramo to učiniti, zbog toga što je sanacija i obnova niskonaponske mreže trebala biti završena do 2008. godine. Danas smo 2016. taj taj proces nije završen. Zadnja sredstva koja su uložena bila su u Vladi iz 2011. godine, od tada nažalost niti HEP niti ministarstva koja su se time bavila i u međuvremenu prebacivala odgovornost s jednih na druge, nisu omogućila da se u 83 sela i zaseoka na području 25 općina i 6 županija taj posao završi u selima koja su mahom povratnička srpska sela. Iz tog razloga, gospodine predsjedniče Vlade, vjerujemo da ćete vi zajedno sa svojom Vladom iznaći rješenje da se ovaj već pomalo sramotan, sramotno stanje promijeni i da ljudi koji po zakonu imaju pravo na struju, koji po zakonu obnove imaju pravo da im se struja priključi 30 dana nakon završetka obnove ne čekaju tolike godine da bi mogli imati ono što većina ljudi dobije po osnovi zakona ili po osnovi nužne potrebe. Zahvaljujem zastupniku Pupovcu. Odgovor, predsjednik Vlade. **Plenković, Andrej (HDZ)** Prije svega lijepi pozdrav svim zastupnicama i zastupnicima Hrvatskoga sabora, poštovani predsjedniče Sabora, uvaženi kolega Pupovac. Upoznat sam sa problemom kojeg ste sada spomenuli, a riječ je o nedovoljno brzoj elektrifikaciji onih područja koji su naravno bila obuhvaćena ratnim stradanjima u vrijeme agresije na Hrvatsku. Znate da je Hrvatska država uložila velika sredstva i u obnovu i u stambeno zbrinjavanje od procesa mirne reintegracije pa do danas. Nažalost, taj proces za koji je prije svega nadležna HEP nije dovršen sukladno planovima koje ste vi spomenuli. Moja Vlada je svjesna tog problema. Mi ćemo zadužiti nadležno prije svega Ministarstvo regionalnog razvoja koje se bavi nastojanjem da se svi krajevi Hrvatske ravnomjerno razvijaju da svi naši državljani imaju jednake uvjete u pogledu dostupne infrastrukture pa i elektroenergetske infrastrukture a osobito nisko naponske mreže u povratničkim naseljima. Čini mi se da je taj proces prespor, da stavlja dio naših državljana u nejednak položaj i to je zadaća koju ćemo dati ne samo ministarstvu nego i Hrvatskoj elektroprivredi da ispuni plan koji je prema informacijama koje su meni dostupne bio zacrtan 2012. godine ali nije realiziran. I stoga će i ministarstvo i HEP u vremenu koje je pred nama pristupiti rješavanju ovoga problema kako bismo osigurali normalan održiv život povratnika u tim dijelovima Hrvatske. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Odgovor zastupnik Milorad Pupovac. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče Sabora, zahvaljujem i vama gospodine predsjedniče Vlade na vašem odgovoru i vjerujem da vaš odgovor će biti drugačiji od odgovora koji smo slušali od 2011. godine od vaših prethodnika koji su rezultirali time da do današnjeg dana nismo riješili taj problem. Uzdam se u to, mi iz kluba SDSS-a se uzdamo da će to biti upravo tako kao što u svojem ste odgovoru kazali. Jer obnova infrastrukture kako struje tako i istovremeno i vode, puteva je elementarna pretpostavka za normalizaciju života na širokom području RH koje je bilo zahvaćeno ratom i koje ne traži niti velika sredstva, koja ne traži nešto što tim područjima i tim ljudima ne pripada nego traži samo nešto veću posvećenost, nešto veću fokusiranost i nešto veću usmjerenost nego što smo imali u proteklim godinama. Hvala vam na iskazanoj usmjerenosti i opredijeljenosti da ćete vi i vaša Vlada tu fokusiranost imati i da će stanovništvo na tim područjima konačno dobiti ono što godinama neopravdano i nezasluženo ga se drži u položaju u kojem ga se drži. Hvala vam. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala zastupniku Pupovcu. Sljedeći zastupnik Nikola Grmoja. **Grmoja, Zahvaljujem predsjedniče Sabora. Poštovani ministre Dobrović, molio bih vas da malo pojasnite stanje i aktualnu problematiku vezanu uz poticanje obnovljivih izvora energije u RH. Evo molio bih odgovor. (MOST)** Hvala lijepo. Pozdravljam predsjednika Sabora, hvala na pitanju saborskom zastupniku Grmoji, srdačno vas sve pozdravljam. Dakle prva stvar koju vrijedi reći da je povećanje udjela obnovljivih izvora energije u energetskom sustavu RH potrebno i poželjno. Dakle i praktički mi smo se obvezali, imamo postojeće obveze, imamo i one koje upravo i ratificiramo, dakle sa ciljem smanjenja ovisnosti o posebnim gorivima. Međutim problem koji mi ovdje imamo je vezan uz način na koji je regulirano pitanje integracije obnovljivih izvora energije jer kao što svi vjerojatno znate odnosno ugovori sa proizvođačima obnovljivih izvora energije koji po povlaštenim cijenama prodaju proizvedenu energiju u energetski sustav, dakle preko našeg operatera HROTE-a. Problem je što se dakle isplaćuje relativno visoka, ovisno o tome, o datumu sklapanja ugovora, visoki iznos dakle za tu električnu energiju. Ta se sredstva namiruju iz dva izvora, jedno je dakle naknada za obnovljive izvore energije a drugo je prodaja, dakle te energije našim opskrbljivačima. Ono što se sada dešava, posebno ove godine a i sljedeće će to još ekspandirati je neravnoteža budući da je broj dospjelih ugovora, odnosno količina proizvedene energije u jednom velikom porastu. Posebni je problem izmjena i dopuna Zakona o tržištu električne energije iz rujna 2015. kada je bez prethodne valjane analize, budući da mi znamo karakter obnovljivih izvora energije je takav da energetski sustav mora biti prilagodljiv za takve udare, to se može postići, međutim za to su potrebne određene preinake. Dakle nije bilo prethodne analize, niti analize utjecaja ekonomskih na naše potrošače. Tako da su stvorene neobično velike nove obveze. Dakle mi smo sada suočeni sa velikom neravnotežom za koju moramo naći rješenja. Ministarstvo intenzivno na tome radi. Dakle mi ćemo predložiti jedno prijelazno razdoblje i svi dionici sustava će se praktički morati prilagoditi tome sve s ciljem da bismo omogućili ispunjenje dakle tih ugovora, odnosno ugovornih obveza koje imamo a isto tako da bi udar, dakle na naše potrošače bio to manji. Pri tome ćemo se koristiti svim mogućim dakle mehanizmima, raditi ćemo i na razvoju dakle burze, dakle električne energije za koju mislimo da se može bitno ojačati i dakle i to može biti jedan segment. Naravno svakako je u ovaj problem uključena i analiza svih tih ugovora budući da postoje prilično čvrste indicije da je ovdje bilo i pogodovanja. Evo, Zahvaljujem ministru Dobroviću. Odgovor zastupnik Nikola Grmoja? Ne. Sljedeći zastupnik koji se je, zastupnica koja se je javila za pitanje je zastupnica Željka Josić. Izvolite. ovako moje pitanje je za gospodina ministra zdravstva, gospodina Kujundžića. Nedavno smo bili svjedoci medijskih natpisa kako su se zatvarali ugostiteljski objekti zbog pušenja u samim tim objektima. Sami vlasnici ugostiteljskih objekata izrazili su svoje nezadovoljstvo ali neki od njih su i priznali kako su kršili zakon. Moje pitanje gospodine ministre što se tiče same sanitarne inspekcije da li je ta sanitarna inspekcija postupila sukladno zakonu i jesu li uistinu oštećeni ugostiteljski objekti odnosno ako je sanitarna inspekcija u pravu zašto se dosada nije provodio ovaj zakon? Hvala. Zahvaljujem zastupnici Josić. Ministar Kujundžić. **Kujundžić, Milan (HDZ)** Poštovana gospođo zastupnice, dame i gospodo zastupnici ono u čemu ćemo se svi složiti a to je da je duhanski dim, odnosno nikotin štetan i drugo u čemu ćemo svi složiti da je zakon jednak za sve i da ga se treba držati. Dakle u ovome konkretnome slučaju radilo se o četiri ugostiteljska objekta gdje su vlasnice ranije bili upozoreni i išlo se sa blagim financijskim, odnosno novčanim kaznama ali nakon toga su nastavili nastavili kršiti zakon. I tada su primijenjene najblaže mjere, dakle zatvoreni su restorani na 8 dana. I ja vjerujem da je to jedno pa ako hoćete pedagoško upozorenje drugima da to ne čine. I ja se nadam da se to ubuduće neće događati. Dakle, ja mislim da se trebamo štiti sami ali ako ne sami se štititi onda bar trebamo uvažavati zdravlje drugih i ne ga štetiti sve dok ne odlučimo ovdje u ovome Saboru nešto drugo da to nikome ne škodi, a nažalost škodi. ja mislim da je to bila jedna blaga mjera upozorenja i da će u tome smislu sustav bolje funkcionirati da pri tome nitko nije pretrpio ozbiljniju štetu. Hvala vam lijepa. **Petrov, Božo (MOST)** Zahvaljujem ministru Kujundžiću. Slijedeći zastupnik koji se javio za pitanje je zastupnik Drago Prgomet

u nekim drugim prilikama i okolnostima uhićenja i optužbe hrvatskih branitelja iz Bosanske Posavine vjerojatno bi bila samo jedna crtica u nastojanju susjedne države BIH da razriješi ratne zločine na svojim prostorima. Međutim, ovaj događaj je otvorio toliko pitanja, komentara od toga da je to fijasko naših obavještajnih službi, od toga da je to poruka BIH da ne budemo snažni promotor ulaska BIH u EU pa sve do toga da sami vratimo BIH podizanjem ne selektivnih optužnica. Uvjeren sam da ovakvi komentari nemaju niti ozbiljno uporište niti vjerodostojnost a RH je stalo i mora biti u interesu istražiti i pomoći da se istraži svaki zločin kako u BIH a tako zbog vjerodostojnosti i u RH imajući na umu niz neistraženih zločina koji su učinjeni od Vukovara, Škabrnje, Vočina itd. Prije nego postavim pitanje dopustite mi samo nekoliko činjenica, činjenica je da je u tih 6 mjeseci u ratu u Bosanskoj Posavini ubijeno preko 2000 ljudi, da je prognano 200 tisuća ljudi, da je danas Bosanska Posavina spaljena zemlja, da je tijekom rata 29 djece ubijeno u Slavonskom Brodu i koliko je meni poznato nitko nikad za to nije odgovara. Pa ima si pravo postaviti pitanje radili se o selektivnom pristupu pravosuđa susjednih država. Ponavljam, interes je RH istražiti, pomoći, nikako spriječiti procesuiranje zločina a moje pitanje je što ćete poduzeti kao predsjednik Vlade i kao Vlada da nas ne iznenade opet nove optužnice, pogotovo u kontekstu medijskih nastupa da će se provesti postupak protiv stotina hrvatskih časnika koji su bili u BIH ili sudjelovali u njenoj obrani.

Otvorili ste jedno od najvećih političkih pitanja s kojim smo bili suočeni u proteklih mjesec i nekoliko dana od kada smo preuzeli odgovornost Vlade RH. Činjenica da su uhićenja u Bosanskoj Posavini došla svega dva i pol dana nakon prvog službenog posjeta mene kao predsjednika Vlade i potpredsjednika, predsjednika Vlade i potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih i europskih poslova kolege Stiera su pokazala indikativan tajming tog poteza. Riječ je o kaznenim djelima koja su se dogodila 92. i 93. godine, dakle prije 23 godine. Ja sam stav Vlade RH uvjeren sam i ovog Visokog doma je da se svaki zločin, svako kazneno djelo treba biti istraženo, procesuirano i odgovarajućem pravnom postupku pred sudovima riješeno, a počinitelji za ta djela trebaju odgovarati. To je stav Vlade, to smo jasno rekli nakon što su se ti događaji zbili. Istodobno RH je protiv orkestriranih tajminga, protiv selektivnog pristupa pojedinim optuženicima i selektivnog pristupa pojedinim kaznenim djelima. Suradnja između RH i BIH u pravosudnoj suradnji odvijala se na različite načine tijekom proteklih godina. Ona je bila regulirana sporazumima između dviju države, sporazumima između državnog odvjetništva i tužiteljstva. U okviru tog procesa dolazilo je do razmjene različitih informacija i podataka. Činjenica da Vlada RH, a niti službe nisu bile upoznate sa podizanjem ovih optužnica i sa odlukom o zadržavanju niza hrvatskih hrvatskih časnika jer su dvojica pripadnici Hrvatske vojske, ostalih 10 pripadnici HVO-a je naravno za nas zabrinjavajuća. Reagirali smo to na najučinkovitiji mogući način odlučivši pružiti punu konzularnu pomoć pomoć RH našim državljanima, odlučivši osnovati povjerenstvo na čijem je čelu ministar Medved koji je zajedno sa drugim resorima prikuplja sve relevantne informacije kako bismo dali pravnu i financijsku pomoć ljudi koji su u ovom procesu u trenutnoj fazi što pritvora što obrane sa slobode. Također obnovili smo Savjet za suradnju sa međunarodnim kaznenim sudovima u okviru tog savjeta na najvišoj razini definirat ćemo našu politiku prema onim predmetima koji su delegirani sa razine Haškoga suda na pravosuđa država nastalih na području bivše SFRJ i kvalitetno analizirati kako ti procesi mogu utjecati i na istinu o zbivanjima u vrijeme velikosrpske Miloševićeve agresije na Hrvatsku pa na BiH potom, na istinu o Domovinskom ratu i na zaštitu hrvatskih interesa i hrvatskih časnika, pripadnika Hrvatske vojske. Vidjeli ste i ovih dana pokušaj još jedne manipulacije pa i diskreditacije potpredsjednika Vlade i ministra obrane Damira Krstičevića, usprotivit ćemo se svim falsifikatima i svim naporima da se na taj način destabilizira Vlada i da se uznemire hrvatski branitelji. Politiku ćemo voditi odgovorno, a ustrajat ćemo na snažnoj, čvrstoj i nedvojbenoj potpori BiH na njenom putu prema EU jer je to jedini način za koheziju i održivost BiH i za kvalitetnu zaštitu Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda. Hvala vam lijepa. Odgovor s tim da imate pola minuta manje. **Prgomet, Drago (HDZ)** Pola od tri minute manje. Hvala lijepa gospodine predsjedniče na odgovoru. Rado bih ponovio neke stvari koje ste rekli jel su za mene osobno važne. Prvo, skinuli ste jednu tabu temu dakle činjenica je da je Hrvatska vojska bila u Bosanskoj Posavini, činjenica da sam ja bio tamo iz jednog razloga, branili smo BiH od iste politike i od istih izvršitelja koji su bili agresori na RH godinu dana prije toga. Branili smo BiH za koju mi je drago da zagovarate i dalje ulazak u NATO, ulazak u EU jer dobri odnosi sa susjedima su od nacionalnog interesa i to mora biti interes svih bez obzira na ideološku i stranačku pripadnost. izdali ste jasan stav oko ratnog zločina. Ponavljam ono što sam u uvodu rekao, Hrvatska ne može, ne smije, a očigledno i neće sprječavati nikakve istine oko ratnih zločina. To nije samo političko, to nije samo pravno, to je civilizacijsko nadasve ljudsko pitanje. I neće rat završiti barem u našoj svijesti dok majka ne nađe zadnji grob svoga sina zločinac ne bude kažnjen za svoj zločin. Ali i samo po zakonu, a ne po našem poimanju pravde i pravednosti. Ja znam da to nije lako jer mnogi od nas nose strašne emocije, nose silne emocije stradanja u ratu, ali da je moguće da ćete imati potporu i tih ljudi, gospodine predsjedniče. Dopustite mi završiti svoj nastup svoj govor danas s jednom izjavom jedne drage kolegice iz našeg Sabora koja sjedi nekoliko redova iza nas, koja je izgubila i oca i majku i u ratu. **Petrov, Božo (MOST)** Ja se „ne osjećam mržnju ni prema kome, osveta bi me poistovjetila s agresorom koji je došao s ciljem da uništi i otme tuđe i to bi doživjela kao osobni poraz“. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Sljedeći zastupnik koji se javio za pitanje je zastupnik Josip Salapić. Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Gospodine predsjedniče Vlade. Postavljam pitanje, a vezano je iako je ovo početak rada vaše Vlade, nema još ni mjesec dana i vama i ministricama i ministrima želim uspješan rad. Mene zanima s obzirom da dolazim iz Slavonije, vi ste u vašem predizbornom programu najavili pomoć Slavoniji i Baranji, Podravini i Srijemu, vaš Projekt Slavonija od njega puno očekujemo, mi smo na prošlom proračunu tražili amandmanima 186 milijuna kuna, to se nažalost nije moglo ostvariti. Evo zanima me kakva je dinamika plana Projekta Slavonija? Hoće li biti mogućnosti da to sve već započne u proračunu za 2017. godinu i što se konkretno očekuje za svih pet slavonskih županija odnosno za područje Istočne Hrvatske? Hvala Zahvaljujem zastupniku Salapiću. Odgovor, predsjednik Vlade. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala kolega Salapić. Iskoristit ću par sekundi odgovora na ovo pitanje da kažem da je riječ o kolegici Marijani Balić koja je ovo rekla u svom intervjuu i koja dolazi iz Vukovara, mislim da je važno da to javnost zna. Kolega Salapić zahvaljujem na pitanju. Mi smo u izbornoj kampanji naglasili da je za novu hrvatsku Vladu Slavonija prioritet. A ja sam nekoliko puta kazao da Slavonija za nas ne počinje tamo gdje kreće ovih pet tradicionalnih slavonskih županija, već bi slobodno mogli reći da Slavonija započinje i u Moslavini i na Banovini i u Podravini i ide dalje i u Slavoniju i u Baranju i zapadni Srijem. To govorim stoga što smo svi svjesni i gospodarskih poteškoća i demografskog vrlo nepovoljnog trenda kojim svjedočimo u Slavoniji. Stoga je naša ideja, a to se na određeni način reflektira i u kadrovskoj politici ove Vlade, vidjeli ste da su i ministar poljoprivrede i ministrica regionalnog razvoja mladi kolege iz Slavonije koji su dobili prioritetnu zadaću da upravo budu glavni motori provedbe naše politike prema našem tzv. Projektu Slavonija, riječ je osigurati 2,5 milijarde eura isključivo za projekte na području 5 slavonskih županija. Riječ je o nastojanju da se spriječi demografsko nazadovanje, riječ je o tome da pokušamo iskoristiti sve instrumente i alate koji nam postoje u okviru poljoprivredne politike kako bi zadržali naše ljude u Slavoniji, kako bi razvili hrvatsko selo, kako bi pridonijeli ruralnom razvoju, kako bi se mladi odlučili ostati u Slavoniji i osnivati svoje obitelji. Također u kontekstu regionalnog razvoja pristupiti ćemo izradi novog indeksa razvijenosti. Smatramo da bi na taj način, na primjereniji način uspjeli vidjeti nijanse koliko su pojedini dijelovi Hrvatske deprivirani razvojnog potencijala kojeg neki drugi imaju i čime bismo siguran sam spriječili i siromaštvo i daljnji odlazak naših ljudi a osobito mladih iz Slavonije. Stoga ćemo i politike pojedinih ministarstava i proračunska sredstva usmjeravati na pravi način kako bi Slavonija bila ne samo hrvatska žitnica, ne samo spoj zelene i plave Hrvatske nego i onaj dio Hrvatske koji će iskoristiti i potencijale naše interne ali i ove koje dobivamo kao dodatnu vrijednost iz proračunske EU za ravnomjeran regionalni razvoj Hrvatske. Signal na tom tragu dali smo i prošloga tjedna kada smo simbolično održali 4. sjednicu naše Vlade u Vukovaru povodom 25.-te obljetnice od okupacije Vukovara i dana sjećanja. Činjenica da smo na toj Vladi uspjeli alocirati već 60 milijuna kuna za različite projekte Vukovara potvrđuje našu snažnu i čvrstu orijentaciju da Slavonija u razvojnom smislu u sljedećih nekoliko godina pa i do kraja ove financijske perspektive od koje trenutno dobivamo sredstva iz EU iskoristi sve mogućnosti i da se taj duh pozitivni kojeg nastojimo unijeti u hrvatsko društvo prenese i na istok zemlje. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem predsjedniku Vlade. Odgovor zastupnik Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče Vlade, vi ste najavili u vašem nastupnom govoru u Saboru da slijedi dubinska promjena u ponašanju u hrvatskoj politici i upravo ste zato dobili podršku HDSSB-a iako naša stranka nije formalno dio vladajuće koalicije, posebno smo pratili projekt Slavonija, najavljenih 2,5 milijarde eura ulaganja ali i mnoge druge projekte koje ste najavili. Vjerujem da ćemo pronaći zajednički politički jezik kada budemo radili novi državni proračun za 2017. godinu, da amandmani koji dolaze iz Slavonije će proći sjednicu Vlade, pa da vidimo što se može učiniti u prvom koraku u 2017. godini. A isto tako ta promjena u smjeru ponašanja u hrvatskoj politici bez obzira iz koje mi političke opcije dolazimo. Ako je nacionalni interes razvoj cijele RH onda treba biti interes jednakomjeran razvoj i naših nažalost i ratom opustošenih i gospodarskih uništenih područja 5 slavonskih županija. Svima nama a ja vjerujem da će biti vrijeme i to pokazati da bi trebala biti i ambicija i cilj i rad u politici gospodarski napredak i socijalni razvitak RH a posebno vas molim predsjedniče Vlade da ova najava za Slavoniju i Baranju ne bude kako je bila od prošlih premijera a mi smo tu bili konstruktivni ali nismo vidjeli rezultate. Od vas očekujemo puno zato imate našu punu potporu. Hvala lijepo. Zahvaljujem zastupniku Salapiću. Zastupnik koji se također javio za pitanje je zastupnik Blaženko Boban, izvolite. **Boban, Blaženko (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Moje pitanje bilo bi upućeno ministru Kuščeviću. Poštovani gospodine ministre, svjedoci smo bili protekli tjedan kroz raspravu o paketu poreznih zakona da je najviše primjedbi bilo na prijedlog o ukidanju Odluke o neplaćanju poreza na prvu nekretninu, što se uglavnom odnosi na mlade ljude i mlade obitelji i vezano za demografsku politiku također. Sjećam se da je po tadašnjem Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita koji je mislim donesen za vrijeme ministra Bačića u svega dvije godine, '11. i '12. odobreno 2253 zahtjeva vrlo povoljno za mlade obitelji. Za usporediti je da kroz te dvije godine u odnosu na program POS-a u 11 godina gdje je izgrađeno prosječno 454 stana godišnje a ovdje napominjem u 2253 po tom modelu kupac sam bila lokaciju i površinu te se sve rješava na jednom mjestu i onda SDP nažalost taj zakon je dokinuo. Gospodine ministre, možete li nam reći na konkretnom primjeru radi velikog interesa mladih ljudi kolike su to bile beneficije po još uvijek važećem SDP-ovom zakonu, da li je u pripremi novi zakon sličan onom modelu iz 2011. i kolike će beneficije biti na istom ekvivalentu vrijednosti stana po prijedlogu vas i ove Vlade, te kada se očekuje taj zakon da ide u primjenu kako bi mlade obitelji što ih i kako očekuje i kada. Hvala vam. **Petrov, Božo (MOST)** Zahvaljujem zastupniku Bobanu, odgovor ministar Kuščević. Predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine Petrov, predsjedniče hrvatske Vlade gospodine Plenković, kolegice i kolege ministri, saborske zastupnice i saborski zastupnici. Evo, drago mi je da ste potakli ovo pitanje gospodine Boban. I zaista Boban. I zaista HDZ je u predizbornu kampanju najavila donošenje Zakona o subvenciji stambenih kredita a budući je naš slogan bio vjerodostojno to evo mi smo odmah i krenuli u izradu nacrta toga zakona. Dakle, nacrt zakona smo već napravili, u idućih, u prosincu ćemo ga uputiti u vladinu proceduru. Evo ja se iskreno nadam da će ga Vlada u ovakvom ili u malo izmijenjenom obliku prihvatiti, imamo podršku predsjednika hrvatske Vlade te da ćemo ga uputiti već početkom iduće godine i u saborsku proceduru. Dobro ste povukli paralelu sa zakonom koji je postojao 2011., 2012. za vrijeme ministra Bačića i HDZ-ove Vlade i rezultati su zaista bili izvrsni. Upravo ovo što mi radimo, ovaj nacrt zakona to je ja bih rekao jedna redefinirana i poboljšana verzija toga zakona. Zašto to mislim? Zato jer sa ovim zakonom omogućavamo kupnju prve nekretnine ili zamjenske nekretnine u slučaju povećanja obitelji. Međutim ne samo novih stanova, u novogradnji već i rabljenih stanova i kuća. Zašto polovnih rabljenih stanovima, tu mislimo dvojaki učinak postići. Naime, mislimo da ćemo time omogućiti našim sugrađanima rješavanje stambenog pitanja i ostanak na njihovim ja bih rekao ognjištima. U Nuštru i mojim Nerežišća na Bračunema novih stanova na tržištu, nema stanogradnje a na ovaj način ćemo im omogućiti da kupe tu na mjestu svog stanovanja da kupe novi stan i da ostanu živjeti u njemu. Dakle ponovno ili rabljenu nekretninu. Također na ovaj način mislimo da ćemo provesti određeni vid urbane regeneracije, dakle nema potrebe za trošenjem novih prostora novom gradnjom, ukoliko postoje a postoje objekti koje je potrebno sanirati, stari objekti, ponovni objekti u koje mogu ljudi način svoj kvalitetan dom i kvalitetan smještaj. Osnovna tenzija zakona je da ćemo sufinancirati 50% rate kredita prvih 4 godine. I još jedna novost u odnosu na stari zakon je da ukoliko mlada obitelji u tom periodu sufinanciranja dobije prinovu u obitelji bilo dijete ili da usvoji dijete tada ćemo produžiti taj rok od godinu do dvije ovisno koliko ćemo uspjeti osigurati sredstava u proračunu i kako će Vlada to odobrit. Što se tiče nekakve, recimo bivša SDP-ova vlada kad je ukinula porez na promet nekretnina za kupnju prve nekretnine s tim je uštedjela 5%. Ako bismo uzeli u primjer jedan stan od 100 tisuća eura to je recimo, taj kupac je uštedio 5 tisuća eura. U našem, po našem nacrtu ovog zakona tu možemo na iznosu od 100 tisuća eura napraviti slijedeću kalkulaciju. Mjesečna rata kredita bi iznosila 603 eura, od čega bi 50% a to je 301,68 eura subvencionirala država. U 4 godine taj iznos iznosi 14 480 eura. Dakle porez na promet nekretnina je nekad bio 5 tisuća eura, 5% to znači 9 tisuća eura bi građani po ovom modelu uštedio. Evo budući je sada novi prijedlog zakona da se porez na promet nekretnina smanji na 4% to znači da bi taj kupac prvog stana platio 4 tisuće eura poreza na promet nekretnina. U svakom slučaju ukoliko ovaj Visoki dom usvoji ovaj zakon tada će po ovoj mjeri svaki hrvatski građanin koji kupuje svoju prvu nekretninu uštediti otprilike 7, 8 tisuća eura ovisno o visini anuiteta. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem ministru Kuščeviću. Odgovor zastupnik Blaženko Boban. **Boban, Blaženko (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Da ja sam zadovoljan, ali manje je važno koliko sam ja ili svi mi ovdje kolege u Saboru zadovoljni, jako je bitno da se nadam da ovom vašom elaboracijom ovo pitanje će biti zadovoljni mladi ljudi i mlade obitelji unutar RH. Jedna mala sugestija prilikom izrade tog zakona, možda bi bilo dobro kategorizirati subvencije mladih ljudi tako da nekih 60% kredita u 4 godine budu na neki način plaćeno sa strane državnih subvencija ljudima recimo, mladim ljudima u Dalmatinskoj Zagori, Slavoniji i Lici jer time na neki način pomažemo i obiteljima iz tih ruralnih dijelova. Nije isto kada čovjek se odluči kupiti stan ili nekretninu u Sinju, Imotskom, Vrgorcu, Kninu, negdje po Slavoniji ili Zagrebu i Splitu. Mislim da i ova mala dopuna bi bila dobra pa makar to bilo na uštrb onih od 10% recimo subvencije na području velikih gradova Zagreba, Rijeke ili Splita. Na taj način i to ruralno područje mladim obiteljima pripomažemo da ostanu na tom području sa dodatnom subvencijom u odnosu na one koji će te stanove kupovati kažem u urbanim dijelovima RH. Hvala. Zahvaljujem zastupnik Bobanu. Zastupnik Josip Križanić također se javio za pitanje. Izvolite. **Križanić, Josip (HDZ)** Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege pitanje postavljam ministru Tolušiću. Poštovani, vezano uz aktualnu situaciju preplavljenosti hrvatskog tržišta jeftinim uvoznim proizvodima dokazano upitne loše kvalitete postavljam vam pitanje Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora zatražio je od bivšeg ministra Romića hitno donošenje Zakona o poštenoj hrvatskoj praksi pa vas pitam u kojoj je fazi izrada zakona i zašto on još nije donesen? Naime, trgovački lanci stranih vlasnika i dalje bez kontrole uvoze enormne količine hrane, prodaja po … cijenama o čemu sam u ovom Saboru govorio već godinu dana. Vinari su očajni, 3 litre 15 kuna, uključena ambalaža, PDV, transport i trgovačka marža. Uvozimo predlanjski grah, češnjak iz Kine, sve vrste voća bez okusa i mirisa. To je šteta samo materijalna jer su prevareni potrošači zbog loše kvalitete. Od namirnica pak animalnog podrijetla uvoze se mjesecima stara jaja, godinama staro meso bez deklaracije, datuma prvog smrzavanja ili jučer slušam reklamu posebna salama 4,99 pola kile. Tu je zbog starosti ne samo loša kvaliteta, već i enormno ugrožena sigurnost hrane pri čemu mislim na zdravstvenu ispravnost. Stoga se u zakon mora ugraditi i članak o zabrani reklamiranja osnovnih životnih potrepština kao što su mesom, mlijeko, jaja, kruh ili povrće jer najsiromašniji slojevi ljudi kupuju upravo takve akcijske artikle ne razmišljajući o posljedicama. Bojim se i pomisliti da li su ravnatelji naših vrtića zbog pritiska na ekonomsku cijenu vrtića kupovali ovakvu salamu na akciji vjerujući da je ona jestiva. Hvala. hvala. Prije svega lijep pozdrav predsjedniku Sabora, našem premijeru, kolegama i kolegicama ministrima i ministricama, naravno i svim uvaženim saborskim zastupnicima. Pa evo ja bih na početku rekao kad govorimo o službenim kontrolama u domaćoj proizvodnji, znači one postoje apsolutno od prvog dana od početka na farmama kad govorimo o mesu, u sustavu klaonica, distribucije i svega onoga i one su po meni vrlo rigorozne odnosno vrlo kvalitetne. Kad govorimo uvozu prehrambenih artikala iz trećih zemalja, znači van granica EU imamo na svakom graničnom prijelazu naše veterinarske inspekcije koje pregledavaju također te proizvode. Da li možemo tu biti još rigorozniji odnosno uvesti dodatne kontrole po nekim parametrima vjerojatno možemo i to ćemo raditi u budućnosti. Ali znači nema robe koja je van zemalja EU i koja uđe na hrvatsko tržište da nije veterinarski pregledana ili sanitarno ako govorimo o onom djelu za koji je nadležna sanitarna inspekcija. Kad govorimo o robama koje dolaze sa područja EU to se ne smatra uvozom, to je trgovina između zemalja članica i tu Ministarstvo poljoprivrede sa veterinarskom inspekcijom radi znači ajmo reći nasumičnu po objektima koji takvu robu pribavljaju. Naši trgovački lanci ili distributeri također moraju po zakonu raditi i samokontrolu. Neki ju rade odlično, neki po meni manje kvalitetno, to također sada reguliramo. I ono što danas imamo situaciju znači malte ne svakodnevnu pojavu u javnosti problema sa zdravstvenom ispravnošću hrane, to je zapravo rad veterinarskih inspekcija na terenu. I ono što smo promijenili i što ćemo definitivno u budućnosti raditi i dalje tako da analize koje utvrdimo i stvari koje utvrdimo da su neispravne, pogotovo kada govorimo o zdravstvenoj neispravnosti hrane, javno objavljujemo. Smatram da je to dužnost i ministarstva, da to moraju znati hrvatski građani, da to moraju zanati saborski zastupnici i da moramo na tržištu imati kvalitetnu i zdravstveno ispravnu hranu. Da li na ovaj način sprečavamo uvoz? Apsolutno ne, ali želimo postići da na tržištu imamo jednako kvalitetnu Hrvatsku i jednako kvalitetnu uvoznu hranu. Danas imamo realno vrlo nesređenu situaciju na tržištu, puno robe koja definitivno one kvalitete, a očito i zdravstvene ispravnosti koje treba biti i to je nešto što će Ministarstvo poljoprivrede riješiti sviđalo se to nekome ili ne. Prema tome, to su stvari za koje smo mi ovdje i ja i moji suradnici, a vjerujem i cijeli Hrvatski sabor i za to se moramo boriti i za to ćemo se izboriti. Kada govorimo o Zakonu o nepoštenoj trgovačkoj praksi ja se zahvaljujem mom prethodniku ministru Romiću koji je započeo izradu zakona. Ja sam siguran da će zakon biti u saborskoj proceduri do kraja ove godine, tako da nema razloga da ne uđe u proceduru i da se na ovom časnom Domu i ne izglasa i da na taj način pomognemo svima onima koji su u lancu, proizvođači, otkupljivači, prerađivači i sami trgovci zapravo poštenu i kvalitetnu regulaciju tržišta, od nesređenog stanja na tržištu zapravo polazi polazi dobar dio problema i u sektoru poljoprivrede. Kada govorimo o sektoru vina, imamo također veliki uvoz iz trećih zemalja. Novi pravilnik o kontroli vina će stupiti na snagu nadam se idući tjedan, napravili smo ga, koji će, naravno ne i spriječiti uvoz iz trećih zemalja, ali povećati kontrole da znamo što i u tom segmentu uvozimo. Za sve ove ostale stvari koje ste naveli, slažem se, evo dajte nam još malo vremena. 25 radnih dana i ne možemo sve stvari riješiti, ali stvarno smatram da je zdravstva ispravnost hrane iznimno bitna i da hrvatski građani i hrvatska javnost mora znati što kupuje i od kupuje i da li je to kvalitetno stvari koje kupujemo i koje jedemo. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Zahvaljujem ministru Tolušiću. Odgovor, zastupnik Križanić. Zadovoljan sam odgovorom i poznavajući vas siguran sam da će taj zakon biti na klupama do kraja ove godine. Međutim, kao što reče moj prijatelj Boban, nije važno da li sam ja zadovoljan, važno je kakav će taj zakon, kakve će on efekte imati za hrvatsku poljoprivredu i gospodarstvo. Naravno da je puno važnije da vinogradari sjeverozapadne Hrvatske koji su opustošeni proljetnim mrazom, a i sve većom pošasti fitoplazme koja se pojavljuje u vinogradima, neće više strepiti od nelojalne konkurencije uvoznih vina iz Crne Gore i Makedonije, nazovimo vina, u rinfuzi bez markica po pet kuna sa troškovima, s PDV-om koliko kod nas košta grožđe. Raznorazni šverceri jedva su dočekali situaciju mraza i u voćnjacima koji je napravio velike štete također u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i sada nam dolazi voće bez okusa i mirisa koje ćemo zateći na našim O sustavom i kontinuiranom uništavanju hrvatskog stočarstva od strane uvozničkog lobija neću niti govoriti. O tome sam govorio već puno puta. Na naše police dolazi od isto stranog proizvođača primjerice mlijeko po pet kuna u isti trgovački lanac, istog vlasnika, iste marke mlijeka. Kod nas je dvije i pol kune, vani je pet kuna nabavna cijena je tri, pa vas ja pitam da li se ta tekućina može nazvati mlijekom? Ovaj će zakon sigurno dati odgovor i na reklamu ove posebne salame od pola kile 4,99 gdje bi inspektor već po definiciji trebali takav uzorak izuzeti i automatizmom izuzeti uzorak i odraditi pretrage. Jako bi me zanimalo vidjeti nalaze, ne samo nutricionističke nego i kvalitativne, već je upitna tu i higijenska i zdravstvena ispravnost takve namirnice. I vjerujte kolegice i kolege da je u vrijeme ove krize takve namirnice su ulazile u Hrvatsku i ugrađivale se u ove jeftine proizvode. Sljedeća zastupnica koja se javila za pitanje je zastupnica Majda Burić. **Burić, Majda (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče Sabora. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, gospodine Plenkoviću, poštovani ministrice i ministri, poštovane kolegice i kolege. Svoje pitanje upućujem gospodinu Tolušiću, ministru poljoprivrede, a vezano je uz Gorski kotar odakle i sama dolazim. Sjetimo se da je u mandatu SDP-ove vlade 2014. godine Gorskom kotaru zakonskim izmjenama oduzeto 28 milijuna kuna čime je znatno otežan život i rada, a napredak tog kraja gotovo onemogućen. Osim toga Gorski kotar u posljednje tri godine pogađaju dvije elementarne nepogode, prva 2014. godine u vidu ledene kiše odnosno ledoloma koji je napravio štetu od dvije milijarde kuna. Nakon toga struka, mislim na šumarsku struku vezano uz Šumarski fakultet i institut, kontinuirano upozoravaju na mogućnost da će nakon prirodne katastrofe uslijediti ekološka katastrofa što se i dogodilo prenamnožavanjem smrekovog potkornjaka koji čini štetu između 50 i 70 milijuna kuna, zbog čega je i u 10. mjesecu ove godine proglašena elementarna nepogoda. Postavlja se pitanje što u toj priči čini Hrvatske šume koje trebaju gospodariti javnim dobrom? Umjesto da je uprava Hrvatskih šuma na čelu sa gospodinom Pavelićem, zaštitila goranske šume, oni dijele oko tisuću i sto otkaza kako bi povećala dobit te tvrtke, te osigurali višemilijunske bonuse, te na taj način zaštitili isključivo vlastiti džep, a ne goranske i hrvatske šume. Stoga postavljam pitanje vama gospodine ministre i kao ministru, ali i kao skupštini Hrvatskih šuma, što mislite o razini funkcionalnosti Hrvatskih šuma, vezanoj uz gospodarenje goranskim šumama, te što ćete napraviti da se takvo nešto više nikada ne dogodi i što vi kao ministar radite vezano uz sanaciju potkornjaka u Gorskom kotaru. **Petrov, Božo (MOST)** Zahvaljujem zastupnici Burić, odgovor ministar Tolušić. Hvala uvaženoj zastupnici na postavljenom pitanju. Kada govorimo o upravi Hrvatskih šuma kao što znate, postigli smo sporazum sa upravom Hrvatskih šuma i ona je prošli tjedan podnijela, stavila svoje mandate na raspolaganje, odnosno teče im otkazni rok od 3 mjeseca, naravno bez isplate bonusa i svih oni stvari koje su imali u ugovoru iako ti ugovori govore više o onome tko ih je sklapa i tko ih je predlagao a to je bivši ministar poljoprivrede nego li o samoj upravi. Za mene je to nemoralno, vjerojatno i nezakonito ali to će utvrđivati neke druge službe i to je nešto što ja definitivno neću potpisati. Danas Hrvatske šume jesu trgovačko društvo, ganjaju profit, mogu razumjeti u jednom segmentu ali ako taj profit ide na uštrb razvoja šuma u Gorskom kotaru, u Slavoniji ili nekom drugom dijelu Hrvatske onda to definitivno definitivno nije dobro a pogotovo kada znamo da je količina dobiti direktno vezano sa bonusom koji treba dobiti uprava Hrvatskih šuma. Ne treba biti tu prepametan da znamo zbrojiti dva i dva i o čemu se tu radi. S financijske strane Hrvatske šume dobro posluju kažem sa ove druge kada govorimo o održavanju šuma, o samom načinu upravljanja, dalo bi se o svemu tome razgovarati. Evo ja očekujem da ćemo uskoro imati javni natječaj za novu upravu Hrvatskih šuma, da ćemo izabrati novu upravu i da će se ta nova uprava nadam se odgovornije ponašati zapravo i prema onim krajevima odakle zapravo velika većina drvne mase Gorski kotar, Slavonija, zapravo u istinu i dolazi. Kada govorimo o potkornjaku, on je zapravo pokazatelj dobrog ili lošeg upravljanja, kako god to nazvali, znali smo što će se dogoditi nakon ovih ledenih kiša i elementarnih nepogoda koje su zadesile, evo došao je i potkornjak na svoje, presporo smo reagirali u svemu tome. Evo tek smo prije 2 tjedna a mogli smo donijeti i prije 2 godine uredbu gdje rješavamo problem i privatnih šuma za koje ne znamo vlasnike. Do sada smo, čistili šume samo koje su u državnom vlasništvu i eventualno dio privatnih i onda očistimo kilometar šuma koje su u državnom vlasništvu, drugi kilometar ne očistimo i tamo potkornjak i dalje obitava. Prema tome i to sad rješavamo evo i nadam se da će taj dio biti, naredba koju smo donijeli da će omogućiti Hrvatskim šumama ako zaposli sjekača, ako angažiraju radnu snagu koju trebaju da će omogućiti da se ovaj segment kada govorimo o problemu potkornjaka, nadam se uspješno riješiti. Inače svi akti koje donosi sadašnja uprava Hrvatskih šuma podliježu kontroli skupštine. Prema tome, vjerujem da u ova iduća tri mjeseca ili manje ako se nova uprava imenuje i prije, neće doći do nekakvih većih problema kada govorimo o samom funkcioniranju Hrvatskih šuma. Zahvaljujem ministru Tolušiću, odgovor zastupnica Burić. **Burić, Majda (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru, zadovoljna sam odgovorom. I evo jedino mogu konstatirati da vjerujem zaista u aktivnu politiku prema Gorskom kotaru, općenito prema regionalnom razvoju koji će dovesti do poticajnih uvjeta za život i rad, tako da puna podrška gospodinu ministru Tolušiću i Vladi RH. Hvala. Hvala zastupnici Burić. Sljedeći zastupnik koji se javio za pitanje, zastupnik Robert Janković, izvolite. **Jankovics, Robert (Nezavisni)** Hvala vam gospodine predsjedniče. Pitanje postavljam predsjedniku hrvatske Vlade, gospodinu Andreju Plenkoviću i vezano je uz dovršetak izgradnje europskog koridora 5C u dijelu u kojem prolazi kroz Hrvatsku a dio koji nije dovršen prolazi upravo kroz moju Baranju. U svibnju 2015. godine Hrvatske autoceste poništile su javnu nabavu kojom je trebala biti izgrađena autocesta od Osijeka, od mosta Drava do Belog Manastira jer je bila procjena da neće biti gotovo kraja, do ovih dana, do kraja 2016. godine a što je bio rok da se povuku sredstva iz operativnog programa EU, promet 2007./2013. rok kojeg je bio isto kraj 2016. godine. Tadašnja uprava HAC-a najavila je da će u ponovljeni postupak javne nabave biti uključena i dionica Beli Manastir – mađarska granica i da će se sa mađarskom stranom pristupiti izradi dokumentacije za financiranje cijele dionice, dakle most Drava – Beli Manastir – Mohač do kuda je Mađarska sa svoje strane napravila autocestu. S obzirom da mandat ovog Sabora i ove Vlade kako i proračun aktualne EU ističe 2020. godine moje pitanje je kakvi su nam planovi sa tom nedovršenom dionicom autoceste kroz Baranju, odnosno prema mađarskoj granici, koje rokove predviđamo i kakav je naš politički stav prema tome? Hvala vam. **Petrov, Božo (MOST)** Zahvaljujem zastupniku Jankovicsu. Odgovor predsjednik Vlade. Hvala lijepa kolega Jankovics na ovom pitanju koje je važno za Baranju, važno je i za Slavoniju, važno je i za ukupno prometno povezivanje Osječko-baranjske županije na način da se koridor 5C spoji sa koridorom 10, da se poveže Mađarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i da se ojača čitava prometna infrastruktura. Dio prometnog povezivanja također je dio onoga projekta Slavonija o kojem sam govorio u ranijem pitanju, upoznat sam sa planovima nadležnog ministarstva Hrvatskih cesta. Mislim da je projekt koji sadrži dvije dionice, jedna je od granice Mađarske do Belog Manastira, druga je od Belog Manastira do mosta Drava. Ukupan iznos sredstava je nešto viši od 600 milijuna kuna. Mislim da ćemo sredstva za taj projekt osigurati dijelom i kroz tzv. Conecting Europe Facility, dakle kroz europske fondove. Intencija je ove Vlade da se taj projekt u u faznom pristupu realizira. Mi se nadamo do kraja 2020. ukoliko to bude moguće. Taj je projekt važan kako bi postojeća autocesta postala prohodna, postala spojena i postala isplativa. S te strane nadležno Ministarstvo, mora, prometa i infrastrukture imati će upravo taj pravac kao jednu od prioritetnih prometnih infrastrukturnih zadaća u ovoj fazi. I stoga želimo Baranju uključiti u cjeloviti cestovni sustav RH. Hvala vam lijepa. Hvala predsjedniku Vlade. Odgovor zastupnik Janković. Ja sam samo htio napomenuti da osim Baranjcima i Baranji naravno da od dovršetka tog dijela autoceste i cijelo područje Slavonije kroz koju prolazi autocesta već sad dobiva ne samo na povećanom prometu, nego te sredine iz kojih se dramatično iseljavaju ljudi, dobivaju priliku za nova radna mjesta, a i poslovne zone koje su u najvećem dijelu i u Baranji i u Slavoniji planirane uz tu buduću trasu autoceste, tako i u mom Belom Manastiru su na kilometar, dva od te buduće autoceste imao bi velika očekivanja od nje. Molim vas da to i dalje bude prioritet ove Vlade. Hvala vam. Hvala zastupniku Jankoviću. Sljedeći zastupnik koji se javi za pitanje je zastupnik Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, gospođe i gospodo ministri, cijenjene kolegice i kolege. Moje pitanje namijenjeno je ministru hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji gospodinu Tomi Medvedu. Gospodine ministre, s obzirom da je rad radnih skupina kao što smo informirani završen i da je priveden kraju na izradi prijedloga nacrta jedinstvenoga zakona o pravima hrvatskih branitelja moje pitanje je sljedeće. Kada će taj jedinstveni prijedlog zakona ugledati svjetlo dana, kada će otpočeti javna rasprava, te kada će se naći na Vladi i u Hrvatskom saboru, te predviđa li on možda bilo kakvi oblik zaštite hrvatskih branitelja od ovih posljednjih progona agresorskih i poraženih struktura. Zahvaljujem zastupniku Đakiću. Odgovor ministar Medved. **Medved, Tomo (HDZ)** Hvala lijepa poštovani gospodine zastupniče Đakiću. Izrada teksta prijedloga jedinstvenog zakona o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata je završena. Trenutno je u postupku usklađivanje sa ostalim ministarstvima. Cilj zakona jest puna zaštita digniteta Domovinskog rata, objedinjavanje svih statusnih i materijalnih prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, osiguravanje jedinstvene politike Vlade RH prema hrvatskim braniteljima i stradalnicima u cilju sveobuhvatne skrbi i ostvarivanje svih materijalnih i statusnih prava hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Nakon usklađivanja sa ministarstvima resornima u Vladi RH prijedlog je i plan u prosincu 2016. godine prijedlog teksta zakona uputiti u javnu raspravu, a nakon toga u redovitu saborsku proceduru. Naglašavamo da ovaj da ovaj sadržaj jedinstvenog zakona na jednom mjestu objedinjuje sva pitanja značajna za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata koja su do sada bila disperzirana u niz drugih zakonskih rješenja i drugih ministarstava. Zahvaljujem ministru Medvedu. Odgovor zastupnik Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine ministre zahvaljujem se na sveobuhvatnom odgovoru koji ste mi dali kao i hrvatskim braniteljima u cjelini. Vjerujem da ćete u najboljoj vjeri donijeti prijedlog zakona koji će ovaj hrvatski Dom usvojiti jednoglasno, koji će prestati sa politizacijom oko hrvatskih branitelja i koji će nadam se i vjerujem uz potporu kolega branitelja i i sa lijeve strane i sa lijeve opcije kao i sredine i svih zajedno donesti u konačnici Ustavni zakon o pravima hrvatskih branitelja kako bi oni bili trajna vrijednost zaštićeni i suvereni u svojim pravima. Hvala zastupniku Đakiću. Zastupnik Boris Miletić se također javio za pitanje. Izvolite. **Miletić, Boris (IDS)** Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi predsjedniče hrvatske Vlade, uvaženi ministri, kolegice i kolege zastupnici. Više puta smo mogli čuti jednu po meni dobru ideju kako vratiti vjerodostojnost, odnosno povjerenje u hrvatsku politiku i vjerujem da bi to svaki zastupnik trebao podržati. U ovome Domu na žalost često puta možemo slušati i stranačka prepucavanja, no ima primjera, to je rijetko kada ovaj Dom jednoglasno donese da li zakon, da li neki strateški dokument što govori o postizanju općeg konsenzusa oko nekoga pitanja. Upravo na taj način je i u Hrvatskom saboru usvojena Strategija razvoja turizma od 2013. do 2020. godine i vjerujem da je jednoglasno usvojena iz razloga što je izrada same strategije išle bottom up, a …/Govornik se ne razumije./… uvažava se struka, strukovne udruge kako bi iznjedrili jedan kvalitetni dokument koji se tiče grane gospodarstva koja čini 18% hrvatskog BDP-a. BDP-a. Da, dolazim iz Istre koja generira jednu trećinu ukupnog hrvatskog turizma i mislim da su nakon tri godine vidljivi rezultati, rezultati povećanja investicija u turizmu, povećanja broja zaposlenih i povećanja prihoda od turizma. Mislim da je to dobro. I mislim da je dobro da se upravo ta strategija na način kako je usvojena jednoglasno i iznjedrila. Ljudi su se zadužili vjerujući u odluku ovoga Sabora i moje pitanje glasi. Čemu služi donašanje strateških dokumenata u ovom najvišem predstavničkom Domu kada vidimo da nismo stigli niti na pola puta realizacije te strategije i da se prijedlogom novih zakona ide dijametralno suprotno … …/Upadica predsjednik: Vrijeme./… … od onoga što je strategijom predviđeno jasno govorim o povećanju poreza na dodanu vrijednost u turizmu. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala zastupniku Miletiću. Odgovor. Hvala lijepa kolega Miletić. Prije svega čestitam i vama kao zastupniku iz Istre i drugim zastupnicima iz Istre koji su sigurno pridonijeli da Istra bude prvak hrvatskoga turizma i da prinosi ukupnom gospodarskom rastu RH. Vi se Vi se naravno referirate na jedan segment cjelovite porezne reforme koji je Vlada predstavila na 1. sjednici svoje Vlade, koja je također bila ovdje već u prvom čitanju u Hrvatskom saboru, koja sadrži niz po našem dubokom uvjerenju, kvalitetnih rješenja koja će pridonijeti ostvarenju tri temeljna cilja. Prvi je naravno veći dohodak kod većine naših građana, drugi je rasterećenje naših poduzetnika, a treće je održivost naših javnih financija i državnoga proračuna zato na nju gledamo cjelovito u paketu. Naravno da ovaj segment na koji se vi referirate odnosi se dijelom na turizam, a ne može se reći da je ova porezna reforma protiv hrvatskoga turizma, posebno kada se vodi računa da je stopa postojeća PDV-a i na smještajne kapaciteta, polupansione, pansione, kampove, nautički turizam ostala na razini od 13%. Onaj dio povećanja stope PDV-a na 25% kada je riječ o ugostiteljstvu pak treba gledati zajedno sa drugim aspektima ove porezne reforme i kada je riječ o smanjenju poreza na dohodak, poreza na dobit, troškova reprezentacije, smanjenja čitavog niza imputa koji se odnose na ukupnu cjelinu formiranja cijene u ugostiteljstvu. S druge strane, komparativne analize koje su napravljene u ministarstvu pokazuju da je Hrvatska kada je riječ o turizmu još uvijek izrazito konkurentna u usporedbi sa drugim mediteranskim tržištima i smatramo da će cjelina ove reforme pridonijeti i hrvatskom turizmu, a ne mu odmoći. To nikako ne bi bila intencija naše Vlade, niti ministra financija, niti ministra turizma, niti mene kojim jedan veliki dio obitelji ako hoćete vezan za turizam i mogu reći da za to imamo odgovarajući senzibilitet. Slažem se da je Strategija razvoja turizma bila važna, bila bitna, pridonijela je razvoju, pridonijela je dijelom i ovim rezultatima i neovisno o globalnom ozračuju, neovisno o sigurnosnim pitanjima na Sredozemlju, mi ćemo učiniti sve zajedno sa svim nadležnim akterima, tu mislim i na ministarstvo i na turističku zajednicu kako bi se pripremila još jedna kvalitetna sezona koja će imati brojke, ja se nadam i bolje nego što su bile ove godine. A razgovor sa svim partnerima u ugostiteljskoj branši u turizmu bit će način djelovanja i u budućnosti i stoga bih želio da iznjedrimo ovu reformu kao jedan paket koji je usmjeren na prohodni, pojednostavljeni, učinkovitiji porezni sustav koji će pridonijeti stabilnosti hrvatskih javnih financija. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem predsjedniku Vlade. Odgovor zastupnik Miletić. **Miletić, Boris (IDS)** Mislim da će vrijeme pokazati tko je bio u pravu. Mi smo predložili upravo približavanje poreznog opterećenja turizma prema nama bližim konkurentskim destinacijama. Ako pogledate zemlje na Mediteran dal Italiju, dal Španjolsku, Francusku, Portugal vidjet ćemo da stopa oporezivanja turizma negdje oko 10% ne više od toga, današnja stopa u Hrvatskoj je 13%. Predlaganjem povećanja PDV-a u ugostiteljstvu na 25% mi ćemo uprosiječiti stopu PDV-a u turizmu na negdje 17% i držim da će to značiti, jedan smanjenje kvalitete, pod dva otpuštanje dijela radnika, pod tri nećemo postići cilj produljenja turističke sezone. Ja bih bio najsretniji kada bi bio u krivu, kada biste vi bili apsolutno u pravu, međutim turistički djelatnici me upravo na to upozoravaju. Mi samo iduće godine ćemo imati od dvije velike hotelske kuće investicije u turizam od preko milijardu i pol kuna, ovo će sigurno doprinijeti smanjenju intenziteta investicija u turizmu. Nadalje, turizam i ugostiteljstvo imaju izuzetno veliki multiplikativni efekt na naše gospodarstvo. Kada govorimo o turizmu i ugostiteljstvu onda moramo razmišljati i o našim proizvođačima hrane, o našim ribarima, o našim proizvođačima vina, maslinovog ulja koji svoje proizvode putem turizma mogu plasirati direktno izvozeći u našoj zemlji. Rekao sam u uvodu vjerodostojnost i vraćanje povjerenja u politiku, ja vam mogu reći da se hrvatski ugostitelji osjećaju prevarenima jer su vjerovali u ovaj Visoki dom, u strategiju koja je jednoglasno usvojena. Neki su se zadužili kako bi investirali u svoje objekte i mislim da sa punim razlogom mogu iznositi svoje negodovanje jer teško da ćemo mi vratiti povjerenje u politiku ako na ovaj način prelazimo preko strateških dokumenata koji su jednoglasno usvojeni. Hvala zastupniku Miletiću. Zastupnik Ivan Anušić javio se za pitanje. **Anušić, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovane kolegice i kolege, poštovani predsjedniče Sabora, poštovani ministrice i ministri i naravno poštovani predsjedniče hrvatske Vlade. Moje pitanje je upućeno upravo vama i želim vam uputiti koje zanima cijelu Slavoniju i tiče se Projekta Slavonije, Slavonije i Baranje, zapadnog Srijema, Podravine, a to je kako će porezni zakon, tj. porezna reforma koju je ministar Marić predstavio u ovom Visokom domu konkretno utjecati na funkcioniranje Slavonije kojim će točno segmentima pomoći Slavoniji i Baranji, zapadnom Srijemu, Podravini i cijeloj Istočnoj Hrvatskoj? vaših rasprava tijekom prvog čitanja ukupnih poreznih zakona. Dakle, mi smo i u kampanji rekli da želimo stimulirati hrvatske poljoprivrednike i stoga je stopa PDV-a od 13% i na sadnice, i na sjemenje, i na gnojivo, na pesticide i na druge agrokemijske proizvode, te hranu za životinje koja je također vrlo bitna. Smanjeni su i doprinosi koji obavljaju, znači znači poljoprivrednici, osobito oni koji se bave i šumarstvom. U tom pogledu i umirovljenici koji obavljaju samostalnu djelatnost od poljoprivrede i šumarstva i po toj osnovi plaćaju porez na dohodak u paušalnom iznosu ne plaćaju doprinose po toj osnovi. Slične su beneficije i u porezu na dohodak i u porezu na dobit. I tu je upravo ovaj argument koji smo naglašavali da je ova reforma cjelovita, da je gledana kako da Vlada svojim mjerama stimulira pojedine grane za koje vidimo da postoji veliki potencijal. Znamo da je upravo u poljoprivredi nestao ogroman broj radnih mjesta od 2011. i to je ono područje u kojem vidimo u sljedećim godinama u mandatu ove Vlade sa onim ciljem da ostvarimo 68%-tnu zaposlenost u RH prostora prostora za otvaranje novih radnih mjesta. A upravo ove porezne olakšice koje sam sada spomenuo idu u tom smjeru. I zato vjerujem da će kroz projekt Slavonije koji ima svoje segmente i regionalnog razvoja, ruralnog razvoja, povećanja prometne infrastrukture, demografske politike, konkretne potpore poljoprivrednicima u smislu troškova i naravno uz sve ono što ide kao poticaj, kao subvencije bilo iz državnog proračuna, bilo iz ovog faznog uključivanja u zajedničku poljoprivrednu politiku EU stvoriti paket koji će omogućiti da naši ljudi u Slavoniji žive kvalitetnije nego što je to slučaj danas. Zato vam zahvaljujem na interesu i vama kao zastupniku iz Osječko-baranjske županije da snažno artikulirate i zagovarate interese kraja iz kojeg dolazite a koji je još jednom ponavljam prioritet svih ministara u ovoj Vladi. Hvala vam lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Zahvaljujem predsjedniku Zadovoljan sam naravno odgovorom i želim reći da u ovom kratkom vremenu u ovih mjesec dana, nešto više od mjesec dana koliko Vlada funkcionira napokon vidimo i konkretne poteze koji se tiču ne samo Slavonije nego cijele Hrvatske. Drago mi je da svi razumijemo i da je došla svijest i da su se potezi počeli konkretni povlačiti jer Slavonija je bitna da se obnovi i gospodarski i demografski ne samo zbog same Slavonije nego zbog sigurnosti sigurnosnog aspekta cijele Hrvatske,

Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskoga sabora. Ja ću svoje pitanje uputiti predsjedniku Vlade. Gospodine Plenković, u modernim i naprednim društvima kako bismo željeli biti i znanost i obrazovanje su ključni pokretači razvoja. To su strateški prioriteti o kojima se posebno brine, nažalost ne možemo reći da to vrijedi i za Hrvatsku. Ne znam da li ste toga svjesni ali stanje u znanosti i obrazovanju čini se kao da nikada nije bilo gore. U istraživanje i znanost ulažemo dvostruko manje od zemalja članica EU. Hrvatska zaklada za znanost raspolaže sa jedna 70 milijuna kuna. znate li koliko Slovenija izdvaja za svoju nacionalnu zakladu za znanost? 800 milijuna kuna. Dakle to je čak 10 puta više od Hrvatske. Trebam li tako lošem položaju znanstvenika i znanstvenih institucija dodati i onaj još gori nastavnika i profesora u školama? Željela bih vas pitati gospodine Plenković gdje je nestala kurikularna reforma, što se s njom dogodilo? Je li moguće da ste odustali od projekta kurikularne reforme koju je čak i Europska komisija prije nekoliko dana prepoznala kao ključnu i nužnu za razvoj obrazovnog sustava? Kako mislimo uz ovakav sustav školstva, obrazovanja bez temeljite reforme biti konkurentni u bilo čemu? Kako mislimo zadržati mlade ljude koje ovdje obrazujemo besplatno i onda ih šaljemo vani? Dakle moje pitanje je vrlo jednostavno a ono glasi, što kanite učiniti za ove resore? Jesu li za vas znanost i obrazovanje od strateškog prioriteta ili nisu? I ako jesu što kanite poduzeti? Hvala lijepo. **Reiner, Željko **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, akademiče Reiner, hvala lijepa kolegice Jerković. uz to što ste i zastupnica i političarka i uvažena članica akademske zajednice i profesorica i naravno da imate poseban afinitet i interes prema temama koje se odnose za znanost i obrazovanje. Mislim da je sasvim jasno iz programa RH da će znanost i obrazovanje biti naš ključni prioritet. Razlog je jednostavan, on je rekao bih konsenzualan, zdravo razumski, on se odnosi na našu budućnost, na našu djecu, na našu konkurentnost, na našu sposobnost da se prilagođavamo globalnim trendovima, europskih trendovima, da izgrađujemo mlade ljude koji će biti sposobni na tržištu rada, prezentirati svoje vještine i svoja znanja koja su stekli kroz obrazovni ciklus u RH. Želim reći da reforma obrazovnog sustava, kurikulska ili kurikularna reforma, kako god tko želi to zvati, naravno da nije stala. Prije tjedan dana završio je proces javnog savjetovanja, pristiglo je 712 očitovanja, 13 po dokumentu, otprilike prema podacima koji su meni dostupni. To znači da je taj proces itekako u tijeku da ova Vlada želi da ostvarimo strateški konsenzus oko naše budućnosti kada je riječ o obrazovanju. Taj proces nije počeo ni jučer, ni prekjučer, počeo je prije više od 10-ak godina, tome su na različite načine pridonijele i razne Vlade i razni ministri. Nema nikakve dileme da će za nas postizanje konsenzusa o reformi na jedan uključiv pluralističan način biti temeljni cilj. I tu očekujem i doprinos i vas kolega iz oporbe i svih onih koji u našem društvu u tom procesu mogu dati obol. Stoga jedna od ključnih zadaća za našeg ministra znanosti, obrazovanja da sa svojim suradnicima prione na najangažiraniji mogući način ostvarenju tih ciljeva kako bismo izgrađivali mlade ljude koji će kroz naše i osnovno i srednjoškolsko obrazovanje steći široka znanja, opću kulturu, znati jako dobro tko su i što su u identitetskom smislu, znati hrvatski jezik, hrvatsku povijest, ali isto tako biti spremni za daljnju specijalizaciju kada dođu u fazu visoko školskog obrazovanja, biti spremni kritički promišljati, imati i analitičke i sintetičke sposobnosti i znati nakon toga što dođu na tržište rada sve te vještine, sva ta znanja staviti u svrhu dobrobiti prije svega za sebe i za svoju obitelj, za društvo, za Hrvatsku u cjelini. To mora biti jedan konsenzualni pristup i ja očekujem da će stručne radne skupine koje će se formirati u okviru ministarstva uključiti sve one koji tome mogu dati doprinos. Mi smo otvoreni po tom pitanju, nećemo biti niti selektivni, niti isključivi, smatramo da brojni akteri u hrvatskom društvu tom procesu mogu dati kvalitetan doprinos a to očekujem naravno i od Hrvatskog sabora, nadležnoga Odbora za obrazovanje, kulturu i znanost i svih vas zastupnika koji u tome imate posebna znanja i reference. A ministar znanosti i obrazovanja ima trajnu zadaću da su njegova vrata otvorena za dijalog i za suradnju sa vama i naravno sa svim članovima akademske zajednice, sa svim našim nastavnicima, sa svim našim učiteljima koji su bitni za razvoj hrvatske djece i za hrvatsku budućnost. Hvala vam lijepa.

Moram priznati da vaše riječi jako lijepo zvuče, ali koliku težinu imaju to ćemo vidjeti jako brzo kada nam budete u Saboru predstavljali proračun za slijedeću godinu i kad vidimo koliko ste planirali izdvojiti za znanosti i za obrazovanje. Meni je žao što ste jednu dobru priliku već propustili. A ta dobra prilika zvala se porezna reforma. Dakle imali ste priliku sa svojim kolegama predložiti u sklopu porezne reforme i porezne olakšice za one koji bi investirali u znanosti i obrazovanje i na taj način ih stimulirali da to čine. Znate teško mi se oteti dojmu da su znanost i obrazovanje vrlo često prioritet Vlada ali samo na deklarativnoj razini. U ime sustava u kojem jako dugo radim i kojeg jako dobro poznajem na kraju ću vam samo reći da se nadam da to neće biti slučaj i sa vašom Vladom. Hvala vam lijepa. Hvala. Sljedeće pitanje postaviti će uvaženi zastupnik Mato Franković. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Poštovani predsjedniče Hrvatske vlade, poštovane ministrice i ministri, poštovane kolegice i kolege zastupnici svoje pitanje upućujem ministru Butkoviću, a odnosio se na izgradnju brze ceste od Zagreba preko Vrbovca do Bjelovara i Virovitice. Naime, radi se o brzoj cesti koja je izgrađena do Gradeca, bolje reći do Cugovca. Nakon toga se nastavilo sa gradnjom u smjeru prema Bjelovaru i u onom smjeru prema Koprivnici. Danas imamo izgrađenu dionicu do Križevaca. Radilo se i na cesti prema Bjelovaru, međutim dolaskom Vlade gospodina Milanovića ti radovi prema Bjelovaru su zaustavljeni i u ovom trenutku prema podacima Hrvatskih cesta vrijednost dionice od pa do Bjelovara je negdje oko 520 milijuna kuna. Na toj dionici je utrošeno, odnosno uloženo već ok 300 milijuna a objekti koji su sagrađeni i sama trasa ceste na njoj trenutno raste trava a objekti nam propadaju. Za nedavnog posjeta našeg predsjednika Bjelovaru upravo je govorio predsjednik Vlade, govorio je o važnosti prometne povezanosti Bjelovara sa ostatkom Hrvatske i Zagrebom. Pa stoga uvaženi ministre postavljam pitanje što vaše ministarstvo planira i što radi na tome da radove prema Bjelovaru, odnosno na dionici od Gradeca do Bjelovara što prije ponovno pokrenu. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi ministar. **Butković, Oleg (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi zastupnici. Najprije zahvaljujem se zastupniku na ovom pitanju. Vaše pitanje oko navedene izgradnje ceste se nalazi na koridoru državne ceste D2 koji podrazumijeva podravsku brzu cestu sa djelom srijemske transverzale i podravskog Y. Kao što ste i napomenuli u vašem pitanju mi smo u srpnju mjesecu otvorili ovaj dio 12 kilometara prema Gradecu, prame Križevcima znači dionicu Gradec-Križevci a nastavak izgradnje tog strateškog infrastrukturnog projekta je u fazi izrade projektne dokumentacije određenih studija koje treba napraviti da bi se moglo pričati o financiranju i nastavku izgradnje tog cijelog koridora. Što se tiče programa izgradnje za naredne četiri godine Hrvatske ceste će 2017. godini napraviti takav dokument i definitivno će ta dionica čitave izgradnje te brze ceste prema Virovitici, odnosno Terezinom polju gdje završava ta dionica biti u tom strateškom dokumentu. U ovom trenutku se rade novelacije projekata za dionicu Farkaševac-Bjelovar jer je došlo odlukom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture do prekategorizacije, to je trebala biti autocesta od Vrbovca prema Bjelovaru, prema Virovitici i prema Terezijom polju, došlo je do prekategorizacije u državnu brzu cestu. To znači da će ona imati sve elemente autoceste, neće biti u sustavu naplate ali se izuzima onaj zaustavni trak pa treba doći do izrade odnosno do novelacije projekata. Dinamika izgradnje čitave dionice i poddionice ovisi o financijskim mogućnostima Hrvatskih cesta. U ovom trenutku ono što je realno reći je da treba u 2017. napraviti te, što više dokumentacije za te poddionice. Znači studije i završiti projektnu dokumentaciju i krenuti prema europskim fondovima da se može zaokružiti financiranje. Naravno, očekuju nas i bolja vremena i gospodarski rast, pa vjerujem da će se i državni proračun i proračun Hrvatskih cesta uključiti u financiranje navedenih dionica. Hvala lijepo. Hvala. Uvaženi zastupnik Miro Totgergeli, izvolite. Hvala na odgovoru gospodine ministre. Pa naravno bi svi Bjelovarčani i Bjelovarčanke i žitelji Bjelovarsko-bilogorske i ostalih županija na tom dijelu najradije očekivali da ste rekli da sutra krećemo već sa izgradnjom. Međutim, ovaj vaš pristup i ozbiljnost s kojom ste prišli tom problemu daje nam za pravo da se nadamo da ćemo vrlo skoro pokrenuli ponovo radove pogotovo na ovoj dionici gdje je već jedan dio sredstava uložen. Spomenut ću samo da to nije samo prometna važnost povezivanja i županije sa ostatkom Hrvatske. Dakle, otvara se i gospodarska perspektiva sa prometnom povezanošću. Mnoge zone koje su napravljene u našoj županiji praktički iščekuju investitore koji će sigurno puno prije i brže doći ako Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija bude povezana sa Zagrebom i ostatkom Hrvatske. A samim tim onda kad se poveća gospodarska aktivnost, povećava se i broj radnih mjesta i na taj način zadržavamo mlade ljude u tim krajevima. Hvala. Hvala. Sljedeće pitanje postavit će uvažena zastupnica Marta Luc-Polanc. Izvolite. **Luc-Polanc, Marta (SDP)** Zahvaljujem. Moje pitanje se odnosi na ministra zaštite okoliša i energetike gospodina Dobrovića. Ministre Dobroviću što činite da riješite problem onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu i njegovoj okolici a koje je posljedica rada rafinerije nafte u Bosanskom Brodu. Naime, vi ste bili ministar i u prethodnoj Vladi i kao takav ste 14. lipnja 2016. godine bili u Slavonskom Brodu kada je održana tematska sjednica Odbora za zaštitu okoliša na kojoj ste izjavili da činjenica da je potpisan sporazum između RH i BiH o suradnji zaštite okoliša vam olakšava mogućnost rješavanja tog problema. Nadalje, to je okolnost da se Bosna i Hercegovina nalazi u postupku pristupanja EU i da osim toga imate još druge pravne metode koje ćete koristiti u rješavanju tog problema. Do danas se ništa nije pomaklo sa mrtve točke. I još vas pitam da li će obzirom na okolnost da je rafinerija u ruskom vlasništvu, da li će činjenica što je naš premijer zajedno sa delegacijom prije par dana boravio u Ukrajini gdje je ponudio mogućnost, gdje je ponudio pomoć u mirnoj reintegraciji ukrajinskog teritorija a što je vrlo negativno prihvaćeno u Rusiji. Da li će ta okolnost utjecati na mogućnost rješavanja ovoga pitanja i izravno štetiti građanima Slavonskog Broda. Zahvaljujem. Hvala. Odgovorit će uvaženi ministar Slaven Doborović. Izvolite. **Dobrović, Točno je dakle RH ima potpisan Sporazum o suradnji u području zaštite okoliša sa Federacijom BiH i to svakako otvara mogućnosti da se ta pitanja razriješe kao i mnoga druga koja mi imamo sa našom susjednom BiH. Slavonski Slavonski Brod problem je naravno tamo poznat, problem je dominantno onečišćenje koje pristiže u to cijelo područje iz rafinerije Brod. Predstavlja doista ugrozu za kvalitetu življenja za građane Broda i cijele regije, isto tako i za građane, dakle u susjednom Brodu, dakle u susjednoj Bosni i Hercegovini. Mi smo naravno svjesni težine ove situacije i ono što evo želim ovdje reći da se o ovom problemu razgovara, dakle na razini Vlade, da se praktički nalaze rješenja jer mi u okviru rada međudržavne komisije koja postoji na problemu onečišćenja iz rafinerije Brod nismo zadovoljni. Dakle, ono što stoji kao jedna čvrst naš stav je nužnost modernizacije i protivljenje eventualnoj odgodi Jer kao što je vjerojatno poznato okolišna dozvola ističe vrlo brzo i vlasnik odnosno upravitelj rafinerije je bio obvezan modernizirati rafineriju da bi se valjda ostvarila i nastavio rad. Dakle, mi inzistiramo, dakle sa naše strane da se ne dopusti takva situacija. Međutim, moram reći da što se ministarstva tiče da to nadilazi ingerencije samog ministarstva, da je to doista državno pitanje, dakle pitanje međunarodnih odnosa. Ali evo o tome se sada brine na višoj instanci. Hvala lijepo. izvolite. **Luc-Polanc, Marta (SDP)** Poštovani ministre, ja nisam zadovoljna sa vašim odgovorom. Iz njega nisam vidjela nikakve konkretne mjere, niti saznala što ćete činiti u konkretnom slučaju. Niste naveli niti da li će ova međunarodna odnosno posjet Ukrajini da li će pogoršati situaciju u rješavanju toga pitanja. A ja vama samo moram navesti da samo ove godine su naše mjerne stanice u Slavonskom Brodu izmjerile da je prekoračenje sumporovodika bilo 222 puta, a sukladno važećim uredbama je dopušteno 24 puta. Dakle, stanje je vrlo loše. I u četvrtak se u Slavonskom Brodu organizira veliki prosvjed. Ja vas ministre pozivam da dođete, da se obratite građanima, da im odgovorite na ona pitanja koja ih interesiraju, a posebno stoga što je ova građanska inicijativa pozvala i na mogući građanski neposluh što će biti svakako vaša odgovornost ako ništa ne poduzmete. Zahvaljujem. Hvala. Sljedeće pitanje postavit će uvaženi zastupnik Predrag Matić. Izvolite. **Matić, Predrag Fred (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Svoje pitanje upućujem predsjedniku Vlade gospodinu Andreju Plenkoviću. Jedna stara mudrost kaže da u životu možemo birati sve ili gotovo sve, međutim članove obitelji ne možemo birati i za sve postoje pravila ali i izuzeci pa tako i u ovom slučaju. Naime, moramo se vratiti u prošli tjedan koji je bio jako važan za Hrvatsku, za Vukovar, a kako se vidilo jako je bio važan i za HDZ. Dakle bili ste prošli tjedan u Vukovaru, održali ste sjednicu Vlade, bilo je vrlo pohvalno, dali ste i neka obećanja za koja vjerujem da će se i ostvariti i onda ste 18. prošetali kroz Vukovar. Sve je bilo uredu, obećali ste zaštitu branitelja, grad posebnog pijeteta što bi se narodski reklo, pustili ste suzu za Vukovar i to pozdravljam. Međutim ono što je ostalo nezabilježeno prošloga tjedana je da ste dva dana prije te sjednice Vlade, kako vi to volite reći ili kako se izražavate, u veliku obitelj pučana primili i stranku koja je sljednica i pravna nasljednica Šešeljeve Radikalne stranke, dakle Srpsku narodnu stranku koju predvode upravo nekada prije Šešelj vukovarski krvnik, Tomo Nikolić čovjek čija je uloga u Antinu, a to je nedaleko od Vukovara ipak u Hrvatskoj još i dalje nezabilježena i neriješena, zatim dragovoljac dobrovoljac srpski Vučić i vojvoda po riječima gospodina Šešelja, dakle čovjek koji je dao neke izjave i u Glini opet u Hrvatskoj, a da ne govorim one riječi koje je izrekao u Sarajevu vezano za Bošnjake i onaj omjer 1:100. Dakle, moje pitanje gospodine predsjedniče, koji je pravi HDZ? Da niste to vi u pitanju da je neko kako kaže jedan bivši ministar, da je netko u pitanju od vaših predstavnika ja ovo pitanje ne bih ni postavio, ali evo pitat ću vas jer me jako zanima taj odgovor? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi predsjednik Vlade gospodin Plenković. Izvolite. Cijenjeni kolega Matić, zahvaljujem na pitanju. Najprije ću se osvrnuti na prvu minutu vašeg izlaganja koja se odnosila na sjednicu Vlade u Vukovaru i na odluku o osnivanju povjerenstva da Vukovar bude mjesto posebnog pijeteta. Mislim da ste i vi kao hrvatski branitelj suglasni sa tom inicijativom, mislim da moramo Vukovaru pristupati posebno obzirno s obzirom na razmjere razaranja, na broj poginulih, na broj stradalih na još uvijek ogroman broj nestalih ljudi. I činjenica da ova Vlada 25 godina nakon okupacije Vukovara tome pristupa na način da ide i cjelovito i financijski i zakonski, mislim da je jasna i važna poruka. To govorim i zbog digniteta Domovinskog rata i zbog hrvatskih branitelja, poginulih, nestalih, stradalih njihovih obitelji svih onih koji su zauvijek obilježeni ratnom agresijom na Hrvatsku. Činjenica da je sada vrijeme 2016. godine da je Europska pučka stranka najveća politička snaga u Europi, da je Srpska napredna stranka na čijem je čelu sadašnji predsjednik Vlade Aleksandar Vučić od 2013. podnijela zahtjev za dobivanje statusa u okviru EPP-a govorim namjerno statusa i da se o tome odlučivalo proteklih nekoliko godina u jednom vrlo detaljnom, precizno definiranom procesu u okviru kojeg su posebna izaslanstva Europske pučke stranke odlazila u Beograd, razgovarala sa SNS-om, temeljito analizirala njihov program, njihov statut, njihovo djelovanje i njihove ciljeve, dio tog izaslanstva bio je i međunarodni tajnik HDZ-a kolega Kovač. Stav HDZ-a o pridruženom članstvu SNS-a u okviru EPP-a je vrlo jasan. Mi smo bili suzdržani i u 5. mjesecu kada je donesena odluka na razini radne skupine koja se bavi primanjima novih ili članova ili pridruženih članova, a to smo ponovili i na sjednici političke skupštine Europske pučke stranke 15. studenog. Bili smo jedina politička snaga cijele Europske pučke stranke koja je imala takav stav i njega smo jasno artikulirali. To je učinila naša zastupnica u Europskom parlamentu gospođa Dubravka Šuica na temelju naputka mene kao predsjednika stranke, gdje smo rekli da Srbija u procesu pristupanja EU u okviru pregovora, kroz poglavlje 23 mora riješiti niz rezidualnih pitanja iz vremena velikosrpske Miloševićeve agresije na RH i tu i tu se odnosi i na pitanje nestalih i na pitanje hibridnog zakona o tzv. regionalnoj jurisdikciji za ratne zločine, zakona koji je preuzeo katalog djela statuta Haškoga suda, ali zakona koji ne postoji nigdje drugdje u komparativnom međunarodnom kaznenom pravu i koji dovodi do pravne nesigurnosti naših državljana, čemu ćemo se mi jasno usprotiviti. Također smo naznačili da moramo riješiti sva bilateralna pitanja koja se odnose i na granicu i na prava i zaštitu manjina, naravno tu uključuje prije svega prava Hrvata u Srbiji koji nemaju zajamčena fiksna tri zastupnika u Hrvatskom saboru kao što ima to Srpska manjina u Hrvatskoj. A isto tako ono što smo jasno rekli suzdržani smo zato što status u okviru pregovora o pristupanju, dakle status kandidata slijedi status u okviru Europske pučke stranke. A suzdržani smo i zato što želimo biti Vlada koja će riješiti probleme sa Srbijom, koja će imati dijalog otvoren, jasan, principijelan, čvrsto na crti hrvatskih nacionalnih interesa, ali dijalog kojeg možemo realizirati kvalitetnije sa ovakvim stavom nego da smo bili protiv. Dakle naš je stav bio jasan i principijelan. Srbija ima dugi put još prema EU, a SNS isto tako dugi put do punopravnog članstva, a Hrvatska će se postaviti principijelno da sva otvorena pitanja u tom procesu riješi. Hvala. Uvaženi zastupnik Predrag Matić. **Matić, Predrag Fred (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine predsjedniče, naravno ja sam zadovoljan sa vašim odgovorom jer niste rekli kao i do sada uvijek, niste rekli ništa što nije što nije točno, odnosno da bi bilo netočno. Ono što ja želim još jedanput ponoviti ovdje pred Visokim domom, dakle ali nije moje da vas učim ali moram konstatirati, dakle mogli ste biti i protiv, ništa se ne bi promijenilo, SNS bi svejedno bio primljen u pučku stranku, međutim vi ste u rujnu uspjeli isposlovati onu odgodu toga prijema jer pretpostavljam da bi vas više koštalo na izborima nego nas šaka jada što je koštala. Međutim evo za kraj, možda to niste rekli nekim našim uvaženim kolegama poput Đakića, Culeja, Brkića evo Medved, pa čak evo i general Krstičević, oni su od neki dan pobratimi sa Šešeljem, Vučićem i Nikolićem i na to samo mogu reći mašala. Sljedeće pitanje postaviti će uvažena zastupnica Vesna Bedeković. Izvolite. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, moje poštovanje predsjedniku hrvatske Vlade gospodinu Andreju Plenkoviću i svim nazočnim ministricama i ministrima. Moje pitanje jednim se dijelom podudara sa pitanjem koje je ranije već postavila uvažena kolegica Jerković gospodinu Plenkoviću a ja svoje pitanje upućujem ministru znanosti i obrazovanja prof.dr. Pavi Barišiću i želim dakle dobiti konkretan odgovor vezan uz nastavak kurikularne reforme. Naime podsjetiti ću još jednom da je u programu HDZ-a i Vlade RH u mandatnom razdoblju od 2016. do 2020. godine predviđena provedba reforme obrazovanja u skladu sa najboljom europskom praksom koja će zajedno sa promicanjem cjeloživotnog obrazovanja omogućiti modernizaciju hrvatskog gospodarstva temeljenoga upravo na znanju. Kao jedan od specifičnih ciljeva cjelokupne reforme obrazovanja ističe se upravo nastavak kurikularne reforme uz postizanje jednog šireg društvenog dogovora kroz uključivanje i uvažavanje različitih pristupa i različitih mišljenja kako bi se ostvarili reformski procesi temeljeni na kompetencijskom pristupu učenju i kompetencijskom pristupu obrazovanju. I u tom je smislu u razdoblju od 16. lipnja do 15. studenog ove godine provedeno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o predloženim kurikulskim dokumentima a tome je prethodila i provedena stručna rasprava. Dakle gospodine ministre s obzirom da je 15. studenog istekao rok nakon kojega je završeno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o predloženim kurikulskim dokumentima, molim vas da mi odgovorite kakav će biti daljnji slijed kurikularne reforme kao dijela cjelokupne reforme obrazovanja i da objasnite koji će biti sljedeći konkretni koraci i sljedeće konkretne aktivnosti koje će biti vezane za nastavak njene provedbe. Zahvaljujem.

poštovani gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, uvažene cijenjene zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Hvala lijepa gospođo zastupnice Bedeković na postavljenom pitanju. Kao što ste u pitanju kazali prije tjedan dana, završilo je javno savjetovanje kurikulskim dokumentima a podsjetio bih također da je dva tjedna prije toga Povjerenstvo za izvješće o unapređenju reforme odgoja i obrazovanja također predalo svoje izvješće i kao što je predsjednik Vlade već spomenuo je brojni, stigla su brojna očitovanja na dokumente a najveći broj tih očitovanja odnosi se na prijedloge nacionalnog kurikuluma za gimnazijsko obrazovanje i potom na prijedlog okvira nacionalnog kurikula. Sada konkretno nakon provedenog javnog savjetovanja slijedi temeljita analiza pristiglih očitovanja a potom dorada dokumenata i sukladno očitovanjima izrada izvješća o provedenom savjetovanju. Vlada RH polazi od stajališta da je obrazovanje jedan od kotača kotača razvoja ljudskih potencijala u RH, isto tako da je riječ o javnom dobru koje ima nedvojbeno nacionalni prioritet. Zato unapređenje sustava odgoja i obrazovanja ostaje predmetom od strateške važnosti kako za razvoj društva tako i za razvoj gospodarstva i osobni razvoj svih građana RH. Ovdje Ovdje bih posebno napomenuo da se izdvaja cjelovita kurikularna reforma ali ona je samo jedan od 8 temeljnih ciljeva strategije koju je donio ovaj visoki Sabor i ti se ciljevi odnose na rani predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje ali treba pri tome napomenuti da je provedba te reforme povezana sa podizanjem kvalitete rada i društvenog ugleda učitelja. Isto tako unapređenjem razvojnog potencijala odgojno obrazovnih ustanova, zatim razvojem cjelovitog sustava potpore učenicima koji bi trebali biti u središtu tog procesa naobrazbe, isto tako ujednačavanjem i podizanjem pedagoških standarda i uvođenjem sustava kvalitete. Ono što bih posebice istaknuo to je da je dosadašnja rasprava u kurikulskoj reformi pokazala veliku zainteresiranost javnosti za promjene u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu tako da je tu, možemo kazati postignut određen opći društveni konsenzus i to pokazuju rezultati ove stručne javne rasprave. Dakle prije toga imali smo u stručnoj raspravi preko 3 tisuće priloga a sada 712 priloga što pokazuje visok stupanj osviještenosti i angažmana struke oko kurikulske reforme. I u svezi sa navedenim s time konkretno završavam. Ministarstvo znanosti, obrazovanja sada će izraditi novi akcijski plan i u tom sklopu onda nastojati dovršiti javnu raspravu, uskladiti kurikulske dokumente s očitovanjima zainteresirane javnosti, zatim pripremiti se za provedbu provedbu kurikula u osnovnim i srednjim školama, pripremiti osposobljavanje odgojno-obrazovnih djelatnika i pripremiti projekt potpore provedbi cjelovite kulurikularne reforme u okviru operativnog programa Europskog socijalnog fonda i na koncu uskladiti zakonodavni okvir i kurikulske reforme zašto ćemo moliti naravno i ovaj Visoki dom Hrvatski sabor. Hvala lijepa. Hvala. Očito ste zadovoljili uvaženu zastupnici sa svojim odgovorom. I slijedeće pitanje postavit će uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pozdrav cijeloj Vladi na čelu sa premijerom. Gospodine Plenković, zadnjih dana vidimo da protiv zadarskog gradonačelnika Božidara Kalmete svakog tjedna optužnica jedna. Eto USKOK ga je nedavno potvrdi optužnicu kojom ga tereti da je sa svojom ekipom iz Ministarstva prometa, Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta izvukao, pa onda HDZ-u, sebi i svojim pajdašima podijelio 15 milijuna kuna i 850 tisuća eura namijenjenih za održavanje i izgradnju cesta u Hrvatskoj. O tome sam kao zastupnik u ovoj sabornici govorio u više navrata, ukazivao na dvostruko farbanje tunela zbog kojih je kilometar autoceste u izgradnji narastao u enormnom iznosu. O tome sam postavljao pitanje i vašim prethodnicima, premijerima Sanaderu, Kosor, Karamarku kao i samom Kalmeti ali nikada nisam dobio niti jedan konkretna odgovor. Gospodine Plenković, jako su teške te optužbe. Zbog tih optužbi u državi visoke političke kulture svaki optuženi odmah bi morao otići sa svih svojih političkih dužnosti. Obzirom gospodine Plenkoviću da je vaš slogan „Vjerodostojno“, da pokazujete želju da učinite odmak i od Sanadera, i od Karamarka i od FIMI MEDIA-e, i od tadašnje HDZ-a koji je da nas sve podsjetim i dalje na optuženičkoj klupi za pljačku državnog proračuna. Pitam se da li ste pozvali vašeg visoko pozicioniranog člana HDZ-a i zatražili od njega da podnese ostavku na mjesto gradonačelnika Grada Zadra i šefa županijskog HDZ-a. I da li ste imali priliku pogledati producentsko remek djela producenta Božidara Kalmete, prometna renesansa Hrvatske koje je nagrađeno optužnicom USKOK-a za izvlačenje novaca iz FIMI MEDIA-e a vjerojatno će biti nominirano i za Oskara za korupciju. Izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepo kolega Jovanović. Samo ću se kratko referirati na zadnju rečenicu uvaženog kolege Matića koji je rekao da smo pobratimi i rekao je mašala. Da niste to rekli ne bih reagirao, ali ću reagirati. Vi se sjećate da ste u vrijeme kada je po nalogu srpskog tužiteljstva u BIH uhićen Tihomir Purda kao SDP bili u istoj obitelji u kojoj je i Tadićeva demokratska stranka. A tada ste vi bili koliko se ja sjećam savjetnik predsjednika Josipovića pa onda možete reći da imate i vi svoje pobratime u tom kontekstu. Mi imamo najveću europsku političku obitelj i status SNS-a pridruženi član i to sam rekao i stojim iza stava kojeg smo imali u smislu suzdržanosti jer mislim da je on politički pragmatična i ispravan za rješavanje otvorenih pitanja između Hrvatske i Srbije u budućnosti. I stoga je isključivo on takav. Kada je riječ o ovom drugom pitanju i gospodinu Božidaru Kalmeti on kako što znate nije niti zastupnik u Hrvatskom saboru, nije niti član predsjedništva HDZ-a on je gradonačelnik Zadra izabran prije 3,5 godine i čelnik je županijskog odbora. HDZ je stranka koja funkcionira na načelu supsidijarnosti. Ja očekujem da u ovim novim okolnostima i nakon ponedjeljka i ove prije nekoliko dana kada je potvrđena optužnica prvo o toj temi raspravi županijski odbor, nakon toga će županijski odbor izvijestiti predsjedništvo HDZ-a a mi ćemo tu redovitu sjednicu održati početkom prosinca i onda ćemo vidjeti na koji način donositi odluke. Ono što se razabire a evo vidite i iz medijskih napisa danas da nije izgledno da gospodin Kalmeta bude ponovno kandidat na izborima koji će biti u svibnju 2017. godine. u hrvatskom pravnom sustavu postoji presumpcija nevinosti, bilo je i drugih slučajeva u prošlosti kada je rađen veliki pritisak na dužnosnike, a kada je završio pravni proces neki od njih su završili oslobađajućim presudama. Nikoga unaprijed ne želim stigmatizirati niti ga dovoditi u položaj koji bi bio nepovoljan u odnosu na ono na što mu se u ovom trenutku tereti. Prema tome, stav je jasan i principijelan. Županijski odbor, nakon toga predsjedništvo i u konačnici i razgovor sa gospodinom Kalmetom. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Pa uvaženi gospodine Plenković nisam zadovoljan sa vašim odgovorom jer iz njega ne proističe da li Kalmeta ima vašu podršku da i dalje vodi županijsku organizaciju HDZ-a, da se kandidira za gradonačelnika Zadra. A ja vas moram podsjetiti da on nije jedini primjer, dakle kod vas nije jedna lasta koja čini proljeće. Ovih dana podignuta je optužnica i protiv načelnika općine Lopar gospodina Alena Andreškića. Prema tome, to je modus ponašanja koji očito traje. A pitao bi vas gospodine Plenković vi koji predstavljate novo lice HDZ-a kako to da za vas i vaš novi HDZ institut presumpcije nevinosti koji se spremno primjenjuje kako kažete na gospodina Kalmetu a kojeg USKOK istražuje već 3 godine nije vrijedio za vašeg prethodnika Tomislava Karamarka. Da se tako razmišljalo u njegovom slučaju vi danas ne bi bili predsjednik HDZ-a. Dakle dvostruki kriteriji. Ja ću vas podsjetiti što je vaš sada omraženi prethodnik rekao za gospodina Kalmetu, citirat ću, poručio je da će gospodin Kalmeta morati podnijeti ostavku na sve dužnosti u HDZ-u, na sve političke funkcije ako USKOK protiv njega podigne optužnicu. Citiram: „Ja nikada ne presuđujem“ kaže Tomislav Karamarko „prije nego sudovi donesu pravorijek“. No, ako se protiv Kalmete podigne optužnica od Kalmete se očekuje da podnese ostavku na sve političke funkcije i funkcije u stranci. Tako je govorilo staro lice HDZ-a Karamarko, a vi kao novo lice HDZ-a pokazujete zapravo, a imamo primjer sad i Andreškića da priča o novom licu HDZ-a je samo još jedna bajka koja za naivne građane pokazuje da zaista u Hrvatskoj imamo hrvatski primjer Orvelove životinjske farme. Svi su jednaki, ali HDZ-ovci su malo jednakiji što vidimo i po ukidanju poreznog USKOK-a kojim se zahvaljujete donatorima HDZ-a i vraćate osmjeh na lice razno raznim gazdama Hrvatske. Hvala. Sljedeće pitanje postavit će uvaženi zastupnik Miro Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Moje pitanje je uvaženoj ministrici regionalnog razvoja gospođi Žalac. Upoznati sa indeksom razvijenosti koji je donijela Vlada, SDP-ova Vlada 2014. i koji je nepravedan prema krajevima Dalmatinske zagore, Like, Gorskog kotara i ostalih krajeva koji se češće u zadnje vrijeme spominju Slavonije i Zagorja. Doslovno spaljena zemlja. Ti krajevi umiru. Pogodovalo se u biti određenim skupinama, gradovima indeksom razvijenosti. Ministar koji je sad ministar poljoprivrede na početku prošle Vlade je kazao da će biti novi indeks razvijenosti koji će biti implementiran u 2018. godini. Kao grom iz vedra neba prije nekoliko dana moj kolega saborski zastupnik je kazao da u 2018. godini nema novog indeksa razvijenosti za ta područja koja su zaboravljena, ta područja koja su nepravedno proglašena bogatima kao što je znači moja Dalmatinska zagora a najveću cijenu je platio moj grad Sinj, Vrgorac, pa i ostala područja. I bude li ovakav trend nevjerodostojnosti, pa i mene kao većine ti krajevi nemaju perspektivu i mi smo obmanuli te ljude. Imamo nekakva obećanja o kompenzacijskim mjerama od ministra financija, ali na ovaj način neće funkcionirati. Ti krajevi nemaju za udžbenike besplatne kao što ima Zagreb koji je centraliziran. Ti krajevi nemaju ni besplatan prijevoz, ti krajevi nemaju vodoopskrbu, propadaju cijela sela iseljavaju se. što će biti sa indeksom razvijenosti i kako te krajeve implementirati u hrvatski sustav i pravni i ekonomski. Jer ovakav način ponašanja bivših Vlada je gori nego za vrijeme turskog carstva, gore su posljedice. Hvala lijepo. Hvala. Odgovorit će uvažena ministrica Gabrijela Žalac. Izvolite. **Žalac, Gabrijela (HDZ)** Potpredsjedniče, premijeru, potpredsjednici Vlade, uvažene ministrice, ministri, poštovani zastupnici, uvaženi gospodine Evo dozvolite da vam u kratkim crtama pokušam odgovoriti na vaše pitanje. Ono kako ste uvodno rekli da je nevjerodostojno. Moram vam reći da moj prethodnik kolega Tolušić koji je sada ministar poljoprivrede je najavio, dakle novi indeks razvijenosti koji će se provoditi od 2018. Znači ono što je bilo rečeno je da će se možda provoditi od 2017. Međutim, to je naime nemoguće jer smo mi u kontekstu porezne reforme i svega onoga što se odnosi na jedinice lokalne, regionalne samouprave u dogovoru sa Ministarstvom financija, da ćemo kompletnu zakonsku regulativu o regionalnome razvoju izrađivati i mijenjati u prvih, dakle šest mjeseci 2017. godine, a sa punom primjenom indeksa razvijenosti krećemo upravo sa 1.1.2018. 1.1.2018. godine. I ja bih to nazvala kao nekakav nastavak porezne reforme u vidu Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave gdje će se izaći u susret svemu onome što mi već godinama govorimo i radimo. naime, dozvolite mi da se vratim onda malo u neku godinu rekli ste 2014. pa evo možemo to ovako reći. Što se tiče zakonske regulative o regionalnome razvoju mi se vraćamo na žalost u 2010. godinu ne samo zbog indeksa razvijenosti, nego i Zakona o regionalnom razvoju i svemu onome što nam je potrebno da bismo pravovremeno i na vrijeme odnosno upravljali razvojem sa razine države. iz tog razloga vam najavljujem i izmjene Zakona o regionalnome razvoju i novi Zakon o potpomognutim područjima koji ćemo napraviti jer je radna skupina već bila osnovana davne 2011. pa se poslije toga nakon Vlade nije ništa napravilo po tom pitanju. Indeks razvijenosti je isto tako podzakonski akt Zakona o regionalnome razvoju i mi ćemo na tome intenzivno raditi upravo sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave i županijama. Obzirom da ste spomenuli vašu Zagoru ja se slažem sa vama da je indeks razvijenosti bio štetan prije svega za jedinice koje zaostaju u razvoju, isto tako i za moju Slavoniju i za druga područja. I to ćemo, to je nešto na čemu ću inzistirati i nešto što ćemo u svakom slučaju ispraviti. Ono što isto tako želim vam najaviti je da mi testiramo već model indeksa razvijenosti koji je uz ekonomske pokazatelje sada isto tako usustavio dio koji se odnosi na demografske pokazatelje. Smatramo da je to jako važno upravo zbog iseljavanja i kako bismo na taj način spriječili da nam indeks razvijenosti mjeri na neke načine druge ono što bi bilo kompetentno da se događa u područjima koja zaostaju u razvoju. Iz tog razloga bilo bi najbolje kada bismo mogli mjeriti BDP po glavi stanovnika u određenoj općini i gradu, međutim to je trenutno nemoguće. Ali evo, mi ćemo kroz ovaj demografski model isto tako neke stvari popraviti. I dozvolite samo na kraju da vam kažem da je kolega Šipić evo bio neki dan kod mene zastupnik vezano za upravo područje, znači Dalmatinske zagore i molio mene kao ministricu da uvrstimo, dakle sve općine i gradove i što se tiče vaših projekata da zaista budemo vjerodostojni u tom dijelu i da vidimo što i kako možemo dalje učiniti. Evo hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Uvaženi zastupnik Miro Bulj. Miro (MOST)** Poštovana ministrice, ovo je vapaj, vapaj naroda kojega ja predstavljam doslovno iz umire nam Dalmatinska zagora, Lika i ostala područja. Dođite u Vrgorac, dođite u Sinj pa pogledajte sela koja se iseljavaju, kojih nema, nema više tih ognjišta. Jedino šta služimo kao eksploatacijsko polje centraliziranoj državi pa tako po svim pitanjima. Naravno meni je drago što se je u Istri zborilo po političkoj liniji i što se razvija, meni je drago i drugih krajeva, meni je drago što se Zagreb razvija, međutim ovaj dole kraj izumire. Imamo nacionalnu katastrofu. Mi moramo uključiti ovdje, dosta je obećanja ministra prometa, imat ćete brze ceste vas i prethodnika, imat ćete doslovno spojene autoputeve. Politički su se gradili čak i autocesta, određenim sredinama gdje su jaki bili politički ne strateški mijenjale su se stvari. Ovo je moj vapaj. Čak u sportu, pa ta djeca ne mogu se baviti sportom, nemaju mogućnosti jer su se gradile nekakve dvorane koje će država plaćati godinama, koje je šteta stoljeća za sport, razvoj sporta. Mladi iseljavaju nemaju dječje vrtiće. Jedino što nam je ostalo gdje dolazite to je moja Sinjska alka, sve političke elite gdje obećavaju pred izbore i to nije dovoljno. Ostaje nam jedino Hajduk, a i u sportu zakon ne ispoštivaju, ali Hajduk će živjeti vječno, a ovo morate ispuniti zbog tih područja i ovo je vapaj toga naroda, ne moj, nego toga naroda. I ovo govorim sada s pozicije većine da budemo vjerodostojni ti krajevi moraju opstati. Hvala. Hvala. Sljedeće pitanje postavit će uvaženi zastupnik Krešo Beljak. **Beljak, Krešo (HSS)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine predsjedniče Vlade RH. Nisam se dogovorio sa gospodinom kolegom Buljom ali imam eto slično pitanje na tragu onoga što je on rekao. Ja bih pitao poštovanog predsjednika Vlade, a onda i sve ministre da li imate podatke koliko je stanovnika iselilo iz Hrvatske u posljednjih godinu dana? Postoje li vama dostupni podaci o strukturi tih novih hrvatskih iseljenika, prije svega o onoj dobnoj i onoj obrazovnoj? Da li namjeravate nešto poduzeti kako bi se ne samo zaustavilo iseljavanje koje je u zadnje vrijeme poprimilo dramatične razmjere i jeste li svjesni da će se nastavi li se ovakav trend uskoro starosna struktura stanovništva nepovratno narušiti, te ćemo u skoroj budućnosti nažalost morati uvoziti stanovništvo kako bi mirovinski i drugi fondovi uopće mogli normalno funkcionirati? Drugim riječima, ne poduzme li Vlada RH nešto i to hitno uskoro neće biti dovoljno aktivnog stanovništva koje plaća poreze iz kojih se onda posredno isplaćuju plaće i mirovine. A to znači da će se državni sustav naći pred slomom i nepovratno uništiti. Molim vas da što prije imenujete krizni demografski stožer da okupite vodeće demografe i ostale stručnjake kako bi vama pomogli da progledate, kada već nisu gledale sve bivše vlade Hrvatske u zadnjih puno godina. Ne učinite li to i to hitno, možda već sljedeća vlada neće nažalost imati što za poduzeti. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će uvaženi predsjednik Vlade Andrej Plenković. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa kolega Beljak na ovom pitanju koje je na tragu ambicija ove hrvatske Vlade da pitanje demografije, iseljavanja stavi u fokus našega rada. Stoga smo i proširili nadležnosti ministarstva koje se bavilo socijalnom politikom na demografiju, mlade i obitelj. Jedna od prvih upita koje sam postavio kao predsjednik Vlade, da li imamo zaista pouzdan verificiran podatak koliki je broj hrvatskih ljudi proteklih godina napustio Hrvatsku. Ti podaci variraju, nitko nema u ovom trenutku precizan podatak, ali ćemo u vrlo skorom razdoblju učiniti sve da s njim budemo temeljito upoznati. programu na kojem smo radili u izbornoj kampanji stavili veliki akcent na to da Hrvatska u sljedeće četiri godine ostvari gospodarski rast i razvoj. Po nama, to je onaj jedini ključni glavni preduvjet sa otvaranjem novih radnih mjesta sa perspektivom za mlade ljude koji će osigurati preduvjete za ostanak naših ljudi, a ne za korištenje jedne od temeljnih sloboda EU, a to je sloboda kretanja ljudi za odlazak iz Hrvatske, to je naš cilj. Jesmo za otvorene granice, jesmo za mobilnost, jesmo za mogućnost da naši ljudi traže kvalitetnija radna mjesta i na velikom tržištu od 500 milijuna ljudi, ali jesmo i za to da naši ljudi imaju uvjete života ovdje. Takva je politika i svih drugih članica EU. Stoga će upravo novo ministarstvo kojem je na čelu kolegica Murganić imati prioritetno usmjerenje da se bavi tom temom, da demografija, da ostanak naših ljudi u ruralnim krajevima iz kojih je prema prema onome što vidimo, najvidljiviji trend odlaska jer je tamo mali broj ljudi i brzo se osjeti da li je netko spremio svoje kofere i otišao prema Austriji, Njemačkoj ili nekoj drugoj zemlji Zapadne Europe. Takav trend nastojat ćemo zaustaviti mjerama koje će imati prije svega gospodarski karakter, koji će imati svoj karakter za kvalitetnije i bolje pronalaženje radnih mjesta budućnosti i mislim da tu suradnja sa svim strankama, a vi dolazite iz HSS-a koja ja vjerujem posebno zainteresirana da na hrvatskom selu ostanu ljudi, da tu možemo kvalitetno surađivati i sa vašim kolegama na županijskim i lokalnim razinama. Rekao bih samo na kraju odgovora na ovo pitanje gospodinu Jovanoviću koji je eto govorio o dvostrukim kriterijima, neka malo pogleda SDP i u svoje dvorište. Imate i vi vaših članova, vaših gradonačelnika koji su osuđeni za zloupotrebu položaja, koji su ostali na svojim mjestima, čak nekada i na ponovnim izborima. Prema tome teze o dvostrukim kriterijima najprije riješite u vlastitom dvorištu onda ih govorite nekom drugom. Hvala. Uvaženi zastupnik Krešo Beljak. Izvolite. **Beljak, Krešo (HSS)** Hvala lijepa na odgovoru. Lijepo govorite, kao pravi političar ali ja vas molim, pošto sam ja političar ali sam istovremeno i geograf i znam nešto o tome i znam ljude koji znaju nešto o tome. Molim vas da maknete politiku iz tog pitanja. Ovo nije pitanje za politiku nego za struku. Hrvatski narod je preživio tisuću godina pod tuđincima, preživjeli smo i tatare, preživjeli smo Saracene, preživjeli smo mletačku torturu, tursku torturu, ugarsku torturu, pa ako hoćete i srpsku torturu. Nemojte dopustiti da hrvatski narod ne preživi svoju vlastitu Vladu, nažalost u najvećoj mjeri u zadnjih 25 godina HDZ-ovu Vladu. Vi ste novi u tome, apeliram na vas, na vaše kolege i vaše stranačke prijatelje, profesore, sveučilišne profesore, da ih sada tu ne spominjem, znate o kome se radi, o prof. Štercu, o prof. Akrapu, o prof. Gelu, napravite krizni stožer iz kojeg izbacite politiku. Ne može politika donijeti dobroga ovom pitanju, odnosno pitanju opstanka hrvatskoga naroda jer da je mogla već bi to napravila. To je jednostavno tako. Dakle, ovo je apel da se napravi krizni stožer i da se nešto poduzme. Reći ću vam samo jedan primjer iz povijesti. Nakon turske vladavine Slavonija je ostala prazna. Nije se nitko tamo htio doseliti jer je neka politika rekla da to tako treba biti nego su stručni ljudi u tadašnjoj Austro-ugarskoj monarhiji davali povlastice i na 30 godina, oslobađanje svih poreza i sve što je bilo moguće kako bi privukli ljude iz cijele Austro-ugarske monarhije, Češke, Mađarske, Njemačke, dakle Bavarske, pa čak i naše stanovništvo iz BiH koja je ostala pod Turcima kako bi ih privoljeli da dođu živjeti u Slavoniju. Slavonija ima već velikih problema, nažalost Lika, Dalmatinska zagora je prije 30 godina bila u sličnim problemima. I bojim se da smo nepovratno izgubili stanovništvo u tim našim hrvatskim pokrajinama. Molim vas stoga da uvažite ovaj apel, ne politike nego struke i da struku aktivno uključite u rješavanje ovog možda i najvećeg problema kojeg je hrvatski narod imao u svooj povijesti. Hvala. Sljedeće pitanje je uvaženog zastupnika Marka Vešligaja. Izvolite. **Vešligaj, Marko (SDP)** Evo pitanje za ministra zdravstva a odnosi sa na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine. S obzirom da je isti stupio na snagu 16. srpnja 2016. godine no njegovom primjenom nastale su izuzetno štetne posljedice i u pogledu poslovanja zdravstvenih ustanova i u kvaliteti pružene usluge pacijentima jer se kroz njega daje mogućnost odljeva specijalista bez financijske nadoknade troškova specijalizacije u ustanovi koja ih je uputila na specijalizaciju. Naime, iznos specijalističkog usavršavanja liječnika za ustanovu iznosi između 750 do milijun kuna i u Krapinsko-zagorskoj županiji na koju se referiram u svom pitanju, specijalizanti mogu odraditi oko 6 mjeseci svoga stručnoga specijalističkog usavršavanja a ostatak odrađuju u zagrebačkim bolnicama i za to cijelo vrijeme bolnice u Krapinsko-zagorskoj županiji financiraju njihovu plaću i troškove. Zato su i upravna vijeća bolnica na područje ove županije donijele odluku kojima se ravnateljima nalaže …/Govornik se ne razumije./… izmjena ugovora. Dakle obzirom na sve ovo navedeno ali i druge brojne primjedbe pokrenut je postupak za donošenje novoga pravilnika u kojem se na nešto povoljniji način regulira sklapanje ugovora sa specijalizantima, dakle predviđa se da specijalizant ukoliko odlazi iz ustanove koja ga je poslala na specijalizaciju dužan je vratiti troškove specijalizacije u iznosu od 3,5 tisuće kuna za svaki neodrađeni mjesec, troškove mentora i ostale troškove specijalizacije. Međutim, to još uvijek iznosi daleko manje od stvarnih troškova specijalizacije ostaje ovaj problem stručnog odljeva specijalističkog kadra. Dakle moje pitanje je mislite li ministre i u kojem vremenskom roku riješiti ovaj problem specijalizacije jer ovo zapravo donosi štetne posljedice za cjelokupni zdravstveni sustav, za zagorske zdravstvene ustanove, a i mislim na zdravstveni sustav u cijeloj Hrvatskoj posebno u manjim sredinama. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovoriti će uvaženi prof. Milan Kujundžić. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine zastupniče Vešligaj. Točno je, dobro ste vi to definirali, to je jedan od problema koji je nastao, koji je nastao. Ovdje moramo uvažiti s jedne strane potrebu mladih ljudi i praksu kakva je u Europi i Americi, imati slobodu relativnu a s druge strane moramo uvažiti činjenicu, ovo što ste naveli da tzv. apsolutnom slobodom mladih specijalista koji nemaju nikakvu obvezu prema kućama koje su ih financirale za vrijeme specijalizacije ozbiljno se može ugroziti sustav. I svjesni smo da to žurno treba riješiti i pravilnik će već vjerojatno biti sljedeći tjedan u životu. Dakle pošto ja po prirodi svojoj nisam čovjek koji puno obećava a još manje velike riječi izgovaram, to će biti pravilnik koji će na određeni način kompromisno riješiti problem, ni blizu neće moći zadovoljiti bolnice koje su investirale u ljude, ne samo novčano nego i očekivanje što će se ti ljudi vratiti, a isto tako s druge strane ni mlade ljude neće moći zadovoljiti da oni imaju svoju apsolutnu slobodu. I negdje smo našli konzultirajući se sa brojnima i sa jednom i sa drugom stranom, dakle i sa ravnateljima i sa pacijentima, dakle nadasve sa hrvatskim narodom ali isto tako i sa mladim liječnicima jer prisilama žestokim ih nećemo zadržati smo našli jedno kompromisno rješenje koje bi bilo na tragu sljedećega. Da bi za ukupnu specijalizaciju dakle 5 godina specijalizacije bila obligacija liječnika koji se specijalizirao za određenu kuću vratiti oko 250 tisuća kuna, dakle 3,500 što ste spomenuli mjesečno. I obje će strane grubo govoreći biti pomalo nezadovoljne ali sam siguran da će hrvatski narod biti zadovoljan jer mi moramo čuvati zdravlje Hrvata i moramo čuvati sustav. A onda ako se to pokaže da nije idealno a idealno sigurno nije, onda će netko to promijeniti za 6, 16 mjeseci ali će specijalizacije krenuti već sljedeći tjedan. Hvala vam lijepa. Hvala. Uvaženi zastupnik Marko Vešligaj. **Vešligaj, Marko (SDP)** Pa evo poštovani ministre moram reći da nisam u potpunosti zadovoljan sa vašim odgovorom. Ostaje znači problematika, rekli ste 250 tisuća kuna, ja sam spomenuo da je zapravo iznos koji ustanova ulaže u jednog specijalizanta od 750 tisuća do milijun kuna. Dakle ostat će ovdje opet jedna velika rupa. Naravno da moramo zadržati liječnike specijaliste u našoj državi, no međutim morate shvatiti i morate na neki način odjeliti zdravstvene ustanove u manjim sredinama, u manjim županijama koje nemaju velikih zdravstvenih centara. Ovdje to ozbiljno prijeti i molim da to uzmete u obzir svakako kod izrade samoga pravilnika. I još jedna zapravo prijetnja koja ovdje postoji jeste i ona tužba Hrvatske liječničke komore protiv ravnatelja zdravstvenih ustanova koje nisu potpisale ove sporne ustanove pa molim da se to također, koje nisu potpisale ove sporne ugovore odnosno dodatke ugovora sa specijalizantima. Također molim da se to također uzme u obzir kod izrade samoga novoga pravilnika. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeće pitanje postavit će uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, premijeru, ministrice i ministri, kolegice i kolege. Ja ću svoje pitanje uputiti ministru Dobroviću, a vezano je uz otpad. Sigurno se možemo svi zajedno složiti da će ovo stoljeće na razini EU ili svih država svijeta da ćemo se baviti otpadom, otpadnim vodama i klimatskim promjenama. Glede toga postoji niz obveza koje je preuzela RH koje smo mi preuzeli. Pa ću se referirati malo na plan zbrinjavanja otpada RH, odnosno gospodarenje otpadom RH 2016.-2022. koji je bio u javnoj raspravi pa je povučen, sada je ponovno u javnoj raspravi. Svi možemo vidjeti bez obzira da li dolazimo do svojih radnih mjesta, do kuće ili do ove sabornice da na putu kako to izgleda u Gradu Zagrebu. U kojem se otpad ne odvozi na način na koji se treba odvoziti, gdje su kante pretrpane otpadom a ono što je još više to su oni tzv. zeleni otoci gdje ostavljamo karton, staklo i druge vrste otpada gdje sinoć sam ja pogledala u svojoj neposrednoj blizini gdje stanujem bilo je sve pretrpano, to znači da se ne odvozi. No, međutim to je jedan dio koji bi u planu imate način na koji se treba raditi, dakle svaki od nas proizvodi na razini godine dana 370 kilograma otpada i ideja je i plan je da moramo smanjiti to na 50%. No, međutim kada mi to napravimo jednim sustavom mi to činimo i kada nam jedinice lokalne samouprave gdje živimo jednako tako vode računa o zbrinjavanju otpada. Ostaje uvijek jedan dio koji se postavi pitanje što i kako. U planu koji ste imali dakle u protekloj javnoj raspravi govorili ste o otpadu koji nije smeće, ja se s tim slažem. Otpad može biti i energent. Dakle o energetskom korištenju otpada. Sada ovo što je u javnoj raspravi, što se ima prilike vidjeti na web stranicama ministarstva o tome se govori vrlo skromno, pa ja bih rekla skoro možda u jednoj rečenici. Pa me zanima gdje je to po putu nestalo i što je sa temom dakle otpad kao energent obzirom da neke države koje imaju puno veće iskustvo nego Hrvatska tipa Švedske ili skandinavske to čine, rade, čak im je to i izvozni proizvod za Ameriku. Hvala lijepo. Hvala. Odgovorit će uvaženi ministar Slaven Doborović. Izvolite. **Dobrović, Slaven (MOST)** Hvala vam lijepo. Hvala na pitanju. Doista otpad i jest jedan ključni problem koji ćemo se morati ozbiljno pozabaviti. moram odmah reći da se problemu otpada pristupalo na prilično krivi način dakle kroz evo zadnjih petnaestak godina, on je ili zanemarivan ili je išao jednim dakle centralističkim glomaznim sustavom gdje se evo računalo na konverziju dakle smeća, dakle miješanog otpada u djelom u energent, a djelom u inertni ostatak. Mi smo danas evo, imamo pristupni ugovor, imamo transponiranu direktivu o otpadu, dakle tamo stoji da moramo 50% reciklirati do 2020. Imamo nove nove politike koje stižu dakle pod nazivom cirkularna ekonomija. One se itekako dotiču upravo gospodarenja otpadom jer otpad je najbolji mediji za povećanje stupnja održivosti naših društava, govorimo o europskom društvu, društvu koje uvozi praktički sve minerale, dakle polimere itd. Prema tome, nisu bezveze stavljene odrednice oko recikliranja i evo moram vam skrenuti pažnju da ovdje malo brkate neke pojmove, dakle energija iz otpada se može postići i recikliranjem i to puno u većoj mjeri jer konverzija otpada naravno pri tom može samo gorivi dio otpada ići toplinsku energiju u jednoj spalionici, tamo se konvertirati u neki korisni oblik energije kojeg morate transportirati. transportirati. ETA je vrlo nizak, dakle iskorištenje je nisko a imamo niz problema po pitanju emisija u okoliš. I zato vi govorite o europskim zemljama i njihovoj praksi, da to je dugogodišnja praksa međutim moramo znati da su mnoge od tih zemalja zaokrenuli upravo recikliranju jer se time postiže veći efekt od dakle takvog postupanja s otpadom. Mi ne moramo proći kroz te korake, graditi spalionice jer su mnoge zemlje sad suočene sa praktički sa spoznajom da je to krivi put, nego idemo graditi sustav na način da sudjeluje lokalna razina, regionalna i državna, da se stvaraju reciklažni centri i da praktički 180 tisuća tona reciklata koje je lani uvezen supstituiramo s materijalom koji ćemo proizvesti u našem gospodarstvu u koje ulazi upravo odvojeno prikupljena plastika. To je moguće jer inače da nije to moguće onda ne bismo mogli uvesti upravo takav materijal iz Austrije ili Njemačke. Prema tome, smjer ide u tom smjeru, on je pozitivan za RH i ono što je bitno da se politika gospodarenja otpadom vodi na takav način da se uspostavlja dijalog i suradnja između lokalne, regionalne i državne razine. Evo ja sam u zadnja dva dana obišao tri dalmatinska grada gdje sam upravo imao takve razgovore. I rješenja moraju biti takova da postoje odgovori na sva pitanja. Praktične provedbe jer ste se dotakli grada Zagreba su konačno u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, grada koje će naći nešto, neku metodu, dakle jesu li to posude ovakve ili onakve vrećice, koji je režim odvoza. Dakle, ali mora svakako brinuti o ispunjenju ciljeva jer će naravno ispunjenje ciljeva biti i njihova obaveza. Evo nadam se da sam vam odgovorio. Ako ne, ja ću vrlo rado se sastati sa vama ili bilo s kim ili o ovome popričati detaljnije. Hvala. Hvala. Uvažena zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo. Ja sam sa vašim odgovorom djelomično zadovoljna. Namjerno svoje pitanje nisam vezala uz današnji članak koji je u Slobodnoj Dalmaciji, gdje se Splitsko-dalmatinska županija baš referira na taj problem. Naime, bez obzira kako se mijenjaju ministri život nikad ne počinje sa nekim od nas kad sjednemo na tu fotelju, odnosno na to mjesto, nego trebamo vidjeti sve što je bilo prije. Pa ste vi u svom resoru zatekli 13 projekata Centara za gospodarenje otpadom. Od tog su dva bila u velikoj fazi dovršenosti. Jedan je ako je istina dobio uporabnu dozvolu, a i drugi radi. Ovih 11 su bili u različitim fazama. I danas sam tu pročitala u Slobodnoj Dalmaciji veliko nezadovoljstvo Splitsko-dalmatinske županije projektom i načinom koji je. No međutim, moje pitanje je zaista bilo usmjereno na grad Zagreb i zaista je bilo vezano sa termičkom obradom tim više što postoji još jedna tema koja je tema mulja, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Apsolutno ste svjesni toga da je to problem koji nismo riješili. Najizrazitiji problem je u gradu Zagrebu gdje se već niz godina taj mulj odlaže bez da se s njim dalje nešto treba činiti, tako da vezano uz komunalni otpad i ove sve probleme koje imamo ćemo sigurno imati i problem mulja. No međutim, evidentno ćemo se svi zajedno bez obzira da li je netko na čelu jedinica lokalne samouprave, regionalne samouprave ili negdje drugdje baviti ozbiljno otpadom jer 31.12.2018. i obaveze koje su vezane uz tu su u odnosu na zbrinjavanje otpada i ono što trebam napraviti sutra. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeće pitanje postavit će uvaženi zastupnik Josip Borić, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvaženi predsjedniče hrvatske Vlade, ministri i ministrice. Ja ću svoje pitanje postaviti ministru mora, prometa i infrastrukture gospodinu Olegu Butkoviću. Poštovani ministre, priča o čuvenom Istarskom ipsilonu priča je koja traje duže od 2 desetljeća. Brojne inicijative, brojne odluke, stalne težnje, politički sukobi obilježili su to vrijeme u priči o Istarskom ipsilonu. Inače, ipsilon čine dva kraka koja se spajaju u Kanfanaru i završavaju u Puli, a počinju s dvije strane sa cestovnog čvora Matulji i cestovnog čvora Umag. Brojni vijadukti, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi, odmorišta i tuneli čine ovaj zahtjevni sustav autocesta u Istri. Zadnje dionice Istarskog ipsilona puštene su u promet 2011. godine kada je u promet pušten puni profil dionica Kanfanar-Rogovići i Kanfanar-Umag. Od tada do danas ništa. Sve je stalo. SDP dok je bio na vlasti je zbog svojih sebičnih političkih interesa na istarskom poluotoku zaustavio daljnju gradnju nedostajućih dionica punog profila. Zbog malo vlasti i sebičnih razloga SDP-a kasnimo nekoliko godina u izgradnji prometnog pravca koji RH, kojim u RH dolazi najveći broj turista. Poštovani ministre, znam da već duže vrijeme, nekoliko mjeseci radite intenzivno na ovom projektu pa vas stoga pitam u kojoj je trenutno fazi projekt Istarskog ipsilona, kada se može očekivati početak radova na nedostajućim dionicama i koje učinke očekujemo od moguće izgradnje nedostajućih dionica. Hvala lijepo. Hvala. Odgovorit će uvaženi ministar Oleg Butković, izvolite. **Butković, Oleg (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zastupniče. Hvala vam lijepo na ovom pitanju. Što se tiče izgradnje i završetka Istarskog ipsilona da bi on bio gotov i da bi bio u cijelosti izgrađen potrebno je izgraditi još dvije faze. od Pazina do tunela Učka s istarske strane tzv. dva B1 faza i onaj drugi dio od Matulja do uključujući i tunel Učku. To je druga B2 faza. Što se tiče izgradnje druge B1 faze za koju su ishodovane sve građevne dozvole premještene su sve instalacije i riješeno je 90% imovinsko-pravnih odnosa. Prije nekoliko mjeseci su, a i već prije započeti razgovori sa koncesionarom trgovačkim društvom BINA Istra d.d. i davateljem s jedne strane i davatelja koncesije s druge strane Vlade RH putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. U okviru pregovora oko odnosa između koncesionara i davatelja koncesije preostaje utvrditi cijenu izvođenja druge B1 faze i sadržaj odredaba usuglasiti s tržišnom praksom o državnim potporama u području koncesija EU uz formalnu suglasnost Europske komisije. Drugim riječima, mi smo do sada u ovih proteklih nekoliko mjeseci imali dvije stvari za riješiti sa koncesionarom. Prvo je kako one rizike koji su bili na RH i u javnosti je bilo više puta naglašavamo da je RH u 90-tim godinama kad je ušla u priču izgradnje Istarskog ipsilona bila u nepovoljnom položaju, da poboljšamo u tim pregovorima i prenesemo dio rizika na koncesionare u tome smo u većem dijelu uspjeli. I naravno malo smo zapeli oko cijene izgradnje druge B1 faze. To se sada privodi kraju i nakon toga će to sve skupa biti prezentirano na Vladi RH. Ako bude taj dio prihvatljiv, mi ćemo potpisati memorandum o razumijevanju budući da postoje sve budući da postoje sve građevne dozvole u 2017. godini nakon potpisa i dodatka i pete izmjene ugovora o koncesiji sa BINA Istrom ta izgradnja može početi. u uspješan završetak tih pregovora i u uspješnu realizaciju tog velikog infrastrukturnog projekta, kako ste i vi naglasili čijom dionicom dolazi oko 60% turističkog prometa u RH. Hvala. Uvaženi zastupnik Josipi Borić. Hvala lijepa. Zadovoljan sam vašim odgovorom ministre. Mislim da nam je potreba izgradnja novih dionica, ne samo istarskog ipsilona. Čuli smo danas i u dijelu Slavonije, gradnja traži novozaposlene u građevnom sektoru. Novozaposleni zasigurno doprinose i proračunima od lokalnih, regionalnih do državnog proračuna, to pridonosi rastu i BDP-a i vjerujemo da je to dobar put u izgradnju bolje i uspješnije države kojoj težimo. Nasuprot tome imamo alternativu koju smo imali danas, gledamo njihove redove kao da ih je poharao potkornjak, imamo jednu destrukciju i bavljenja osobnim problemima pojedinaca. Mislim da je ovaj put kojeg smo mi izabrali samo raditi na korist hrvatskih građana put kojim trebamo ići. Hvala lijepo. Sljedeće pitanje postavit će uvaženi zastupnik Ivan Vilibor Sinčić. Izvolite. **Sinčić, Ivan Vilibor (Živi zid)** Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolege zastupnici, članovi Vlade. Svoje pitanje upućujem ministru financija gospodinu Mariću. Pitanje je to koje sam postavio tri ili četiri puta tijekom rasprave o paketu poreznih zakona tzv. poreznoj reformi, odnosi se na oprost dugova. Prema tome, moje pitanje je ministru, molim vas da pojasnite kome će se i prema kojim kriterijima prema vašoj reformi otpisivati plasmani, dakle govorimo o iznosu o 40-ak milijardi kuna, te što će biti sa kolateralama, hoće li oni se isto brisati dužnicima ili će oni ostati? Želim da se to napokon razjasni jer ako se to pitanje ne razjasni otvara se silan prostor za manipulacije na štetu hrvatskog gospodarstva i društva. Toliko. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada ćemo čuti odgovor uvaženog ministra Zdravka Marića. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene dame i gospodo zastupnici. Uvaženi zastupniče, hvala lijepa na pitanju. Sami ste rekli dakle prošli tjedan u okviru rasprave u prvom čitanju oko paketa poreznih propisa ovu tematiku smo također raspravljali, mislim da je i sama rasprava polučila određene i sugestije i komentare koje ćemo između ostalog dijelom i uključiti i u tijeku idućih dana odnosno pretpostavljam idući tjedan kada budemo raspravljali u okviru drugog čitanja siguran sam da će ova sva pitanja biti razriješena. Ja ću se samo kratko na početku odgovora referirati između ostalog i na preporuku Vijeća EU da pojasnim još jedanput i međusobno a i hrvatskoj javnosti, dakle preporuka Vijeća EU koja u mnogo čemu i nalaže ali i preporučuje da se što se tiče kreditnih institucija poveća njihova sposobnost u kreditiranju oporavka gospodarstva, razduživanju građana i poduzetnika, te smanjivanju teško naplativih i u potpunosti nenaplativih kredita i potraživanja. Prošla vlada čiji sam član osobno također bio je u nacionalnom programu, reformi predvidjela ovu mjeru i sada smo u ovom paketu poreznih propisa upravo u poreznom dijelu jedan obol tome napravili odnosno učinili i mi predlažemo kao jednokratnu mjeru koja daje mogućnost kreditnim institucijama otpisa. Ali kojeg otpisa i na što se to odnosi? Odnosi se na kreditne plasmane za koje su kreditne institucije sukladno propisima HNB-a već izvršile ispravke vrijednosti, umanjenjem vrijednosti potraživanjem i iskazivanjem rezervacija. To su elementi koji su već do sada bili prikazani kao rashodna strana njihovih računa dobiti i gubitaka najvećim dijelom se odnosi na razdoblje između 2009. i 2015. godine što znači da se sa tim aktivnostima odnosno sa tim mjerama već umanjivala porezna osnovica poreza na dobit u tom razdoblju. Međutim isto tako hoću i trebam napomenuti da je ovim predloženim izmjenama ključna odrednica da se kreditnim institucijama daje mogućnost jednokratnog i ono što je ključni termin u toj cijeloj problematici u potpunosti otpisu njihovu njihovu potraživanjima, a isto tako ono što smatramo kao Vlada da je jako važno da to u konačnici znači konačni otpust i ne samo otpis nego i otpust dugova hrvatskih građana i poduzetnika. U isto vrijeme u tom slučaju bi značilo i otpuštanje naravno kolaterala i svega onoga što je vezano za ta dugovanja. Ali naravno u ovom trenutku vrlo je teško procijeniti u kojem obujmu u volumenu će kreditne institucije koristiti koristiti ovu mogućnost u predloženim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit. U svakom slučaju naša namjera nije samo iz perspektive preporuke Vijeća EU u smislu olakšavanja kreditnim institucijama nego poglavito prema građanima i poduzetnicima jel opet ponavljam, koliko to kreditne institucije odnosno banke imaju u svojim knjigama bilancama odnosno računima dobiti i gubitka, isto tako i hrvatski građani odnosno poduzetnici. kada bi se dogodio odnosno konzumacija ove odredbe iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, ponavljam još jedanput bio bi konačan otpis što znači trajno brisanje kako potraživanja, tako u konačnici i dugovanja. Dakle hrvatski poduzetnici bi mogli konačno tog duga se riješiti i nastaviti i napraviti one gospodarske, investicijske i ostale aktivnosti koje su planirale, a isto tako i hrvatski građani trajno bi otpisali svoja dugovanja prema kreditnim institucijama. Hvala. Hvala. Sada će uvaženi zastupnik Ivan Vilibor Sinčić reći kako mu se svidio odgovor. Hvala potpresjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine Marić ja nisam zadovoljan vašim odgovorom, samo ste ponovili ono što je već pisalo u prijedlogu zakona, što smo čuli na raspravi. Hrvatski poduzetni, to je jako širok pojam. Da li je to netko tko je magnat ili je to netko tko je tek početnik? Prema tome, mi ostavljamo ovdje ogroman prostor od 40 milijardi kuna da banke rade što hoće, a prema Zakonu o obveznim odnosima dakle obje strane će morati pristati na takav dogovor. I ja se bojim da se već unaprijed to znalo što će se i kome će se opraštati, bojim se da nas čeka još jedan slučaj predstečajnih nagodbi, mi valjda moramo svakih 5 do 10 godina nekome opraštati ovolike dugove da gospodarstvo ne kolabira valjda. Prema tome, bojim se da bez jasnih kriterija

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, predsjedniče Vlade, ministrice i ministri, kolegice i kolege zastupnici. Moje pitanje upućeno je ministru unutarnjih poslova gospodinu Vlahi Orepiću a vezano je uz aktualnu izbjegličku krizu. Jedan izazov koji je predstavljen pred Hrvatsku ali i pred Europu. Nedavno ste to svi znamo posjetili našu granicu sa Republikom Srbijom, granicu uz hrvatsku Slavoniju koja je ulaz za izbjeglice i Slavonija je nažalost i u ovom slučaju prva na udaru. Ono što me zanima kakva je po vašem viđenju situacija na državnoj granici sa Republikom Srbijom, kako se reflektira na sigurnosno stanje u RH i koji su odgovori hrvatske Vlade prema mogućim izazovima koje nas u budućnosti čekaju? Hvala vam. Hvala. Odgovoriti će poštovani ministar Vlaho Orepić. Izvolite. **Orepić, Vlaho (MOST)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođe saborske zastupnice i gospodo saborski zastupnici, poštovani zastupniče. Ja ću odmah reći da je situacija na granici između Srbije i Hrvatske stabilna i sigurna. Sada ću to argumentirati kroz nekakve čiste podatke. Znači radi se o granici od 122,5 km gdje imamo u svakom momentu u prihvatnim centrima sa srpske strane, kreće se broj migranata otprilike negdje do 2000 maksimalno, znači to govorim o nekom neposrednom kontaktu prema našoj granici. S naše strane snage Ministarstva unutarnjih poslova raspoređene kroz ophodnje neposredno na granicu, kroz termovizije, kroz fiktivne kamere, fiksne kamere i čitav niz još tehničkih rješenja uspješno i potpuno nadziru granicu RH prema Srbiji. To kako je mi volimo popularno nazvati zelenom granicom. Želim naglasiti da je MUP sa Ericssonom zaključilo nedavno jedan sporazum o razvoju tehnološkog rješenja, odnosno tehničkog pojačanja, poboljšanja tehničkog rješenja nadzora iste te granice na razini 50 milijuna kuna a radi se o termovizijama i radarskom sustavu koji su suspregnuti i na taj način ćemo u potpunosti zadovoljiti sve one naše potrebe nadzora granice. Ključno što želim naglasiti da je u potpunosti spriječen ilegalni prijelaz i ljudi i roba na tom dijelu. Ovo rješenje, mogu biti slobodan i reći u ovom trenutku u potpunosti otklanja mogućnost bilo kakvog angažmana nekih drugih potencijala RH u smislu zaštite granice. I možda možda i zaključno reći da imamo mi ozbiljnijih naslijeđenih problema od migrantske krize u ovom trenutku. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Uvaženi zastupnik Miroslav Šimić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine ministre na odgovoru. Ono što bih htio u ovom izražavanju zadovoljstva vašim odgovorom naglasiti je stav da je Hrvatska do sada po mom uvjerenju dobro pristupila problemu izbjegličke krize, da je dobro pristupila u ovoj Vladi, u prošloj Vladi pa i u pretprošloj Vladi. Mislim da se sa takvim načinom ponašanja gdje se s jedne strane štiti hrvatska granica a s druge strane se humano pristupa prema ljudima koji se nalaze u teškom stanju treba i dalje nastaviti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeće pitanje postaviti će uvaženi zastupnik Mato Franković. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predsjedniče Vlade, poštovane ministrice, ministri, kolegice i kolege. Postavio bih pitanje ministrici Obuljen. Poštovana ministrice, poznato vam je kako je bivša kukuriku Vlada kako bi udovoljila želji gradonačelnika grada Dubrovnika za preuzimanje upravljanja Dubrovačkim zidinama donijela Izmjene zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika a kojim se Zavodu za obnovu Dubrovnika na godišnjoj razini uskraćuje više od 6 milijuna kuna proračunskih sredstava. Nadalje, zakon koji je ostao na snazi je nepotpun jer dio zakona je suspendiran. Stoga vam postavljam sljedeće pitanje, hoćete li i kada pokrenuti izmjene navedenog zakona kako biste vratili aktivnu ulogu Zavoda za obnovu Dubrovnika u obnovi spomeničke baštine a samim time biste otvorili mogućnost i sklapanja novog ugovora između grada Dubrovnika i Društva prijatelja Dubrovačkih starina. Hvala lijepa. Hvala. Odgovoriti će poštovana ministrica Nina Obuljen-Koržinek. Izvolite. **Obuljen Koržinek, Nina** Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Gospodine zastupniče, kao što znate taj zakon je donesen '80.-tih godina nakon potresa kako bi se stavio poseban naglasak na obnovu Dubrovnika međutim Zavod za obnovu Dubrovnika koji je osnovan tim zakonom je imao veliku ulogu i u poslijeratnoj obnovi. Istina je nažalost 2014. godine usprkos upozorenju stručnjaka donesene su izmjene i dopune zakona i kako se i očekivalo budući da se ulazilo u derogiranje ugovornih odnosa između grada i Društva prijatelja Dubrovačke starine Ustavni sud je ukinuo određene odredbe zakona i time je zakon doista ostao na neki način nepotpun i nedorečeno. Ono što je važno, RH je nastavila kroz Ministarstvo kulture financirati plaću i materijalne troškove, međutim postoji doista problem financiranja programa koji je prije tih izmjena iz 2014. godine ti su se programi redovito financirali. Danas se Zavod za obnovu Dubrovnika ili drugi vlasnici kulturnih dobara na kojima radove izvodi društvo, Zavod za obnovu Dubrovnika mogu javljati na natječaje ali sigurno da je potrebno vratiti taj zakon u okvire da on doista bude funkcionalan, da budu pojedine odredbe međusobno usklađene i da svi osnivači imaju jasno definirane svoje obveze. U tom smislu početkom slijedeće godine napravit ćemo detaljnu analizu. Kao što sam rekla radi se o zakonu koji datira iz 1980. godine i treba s posebnom pažnjom raditi na izmjenama i dopunama, on je više puta mijenjan i pretpostavljam da bi se u drugoj polovici slijedeće godine moglo pristupiti izmjenama i dopunama tako da za 2017. godinu bude sve zapravo usklađeno i završeno. Hvala. Uvaženi zastupnik Mato Franković. **Franković, Mato (HDZ)** Zahvaljujem ministrici. Zadovoljan sam vašim odgovorom. Naime, želio bih reći također da razlog žurne potrebne izmjene zakona je to što je sada po izmijenjenom zakonu Grad Dubrovnik većinski vlasnik Zavoda za obnovu Dubrovnika, a zavod je osnovan na temelju zakona. Ta situacija je kao što znate protuustavna. Ukoliko je ustanova osnovana odlukom ili zakonom, odlukom Vlade ili zakonom tada država mora biti većinski vlasnik i upravljati njime tj. imati većinu u upravnom vijeću, postavljati ravnatelja i slično. U konkretnoj situaciji to znači da bi ovakav zavod sa većinskim udjelom grada trebalo osnovati Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Dakle ova situacija je u suprotnosti i sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o ustanovama itd. Stoga potpuno nevjerojatno zvuči da je netko bio spreman udovoljiti želji gradonačelnika i usvojiti protuustavan zakon, a to je vezano i za ono kako je gospodin Jovanović rekao da su svi jednaki ali HDZ-ovci su jednakiji. Ovdje vidimo da ima jednakijih i sa druge strane. Hvala lijepa. Hvala. Slijedeće pitanje postavit će uvaženi zastupnik Mario Habek. Izvolite. **Habek, Mario (SDP)** Moje pitanje postavit ću premijeru, gospodinu Plenkoviću. Gospodine Plenkoviću, zanima me koji je vaš stav odnosno stav vaše Vlade o famoznoj isplati odnosno neisplati iznosa od 1000 eura za svako novorođeno dijete. Čujemo da od toga neće biti ništa i da je to bila samo želja i obećanje vašeg prethodnika gospodina Karamarka. Stoga vas pitam je li gospodin Karamarko dio HDZ-a, odričete li ste svega što je govorio i radio kao predsjednik Hrvatske vlade i vaše strane, potpredsjednik i ono najvažnije hoćete li ispuniti obećanje vaše stranke jer je to po vama bila još jedna prevara građanki i građana u režiji HDZ-a. Hvala. Odgovorit će uvaženi predsjednik Vlade Andrej Plenković. Izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa kolega Habek. Kada je riječ o mjeri o kojoj govorite o kojoj je bilo rasprave i u onoj prošloj izbornoj kampanji za Hrvatski sabor 2015. pa je kao jedna od tema bila spominjana u ovoj kampanji. Mi nastojimo na razini Vlade naći rješenja i za tu mjeru za koju smatramo da bi bila poticajna za mlade obitelji, za sve one koji žele imati djecu. Naravno da ta mjera prema izračunima koje sada imamo košta otprilike oko 300 milijuna kuna. U razgovorima između ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i ministra financija i svih drugih nadležnih ministara u Vladi nastojimo naći okvir kako bi se ta mjera mogla primijeniti. Međutim, ono što je naš glavni cilj je da imamo održive trajne mjere koje bi išle za tim da se prije svega omogući delimitiranje rodiljnih i roditeljskih naknada. Na taj način smatramo da bi se pružila kvalitetnija i sustavnija potpora mladim obiteljima i pomogla demografska obnova. Prema tome, Vlada će učiniti maksimum da ispuni to obećanje. Da li će to biti u ovoj proračunskoj godini ili idućoj to ćemo vidjeti s obzirom na ukupna kretanja, ali u svakom slučaju ostajemo pri tome da demografska pronatalitetna politika uz sve one ostale mjere koje smo nabrojili bude jedan od naših ključnih prioriteta uz naravno

Gospodine Plenkoviću nije me iznenadio vaš odgovor. Žao mi je što ste ovog puta izizgrali ne samo građene nego i djecu. I je li to ona vjerodostojnost o kojoj ste govorili u kampanji? S obzirom da mi niste odgovorili u potpunosti na pitanje koje sam vam postavio tražim pisani odgovor.

i svjestan sam činjenice da je već nekoliko pitanja postavljeno u vezi kurikularne reforme ali neću odustati od svog pitanja iz dva razloga. Prvo, da naglasimo važnost da ću vam vrlo vjerojatno na svakom aktualcu postavljati nekoliko pitanja po jednoj suštinskoj reformi koju Hrvatska treba provesti. A s druge strane ima i nekoliko konkretnih informacija koje želimo čuti, koje su promakle u prošlom postavljanju pitanja. Za početak ja sam i kad smo komentirali porezne izmjene, mi je žao što se nije spomenulo izostanak porezni olakšica za obrazovanje, znanost, razvoj, istraživanje, inovacije ali očekujem da u nekom drugom krugu će se sigurno u nekim drugim strateškim dokumentima ili zakonima na to obratiti pažnja. Međutim, rekli ste i sami prošli tjedan je završena javna rasprava, prikupljeno je niz ogroman broj primjedbi, 100 dana treba za odgovore. To je neznatno manje nego što je trebalo ekspertnoj radnoj skupini da sam sadržaj napravi. Ako polovinom veljače tek dobijemo konačan prijedlog to znači da je školska godina 2018. i 2019. promašena, promašena, da samo izgubili još jednu godinu jer nećemo krenuti sa početkom primjene kurikularne reforme. Meni nije jasno zašto treba 100 ili 120 dana za izradu cijelog sadržaja, a tada 100 dana za izradu, za u biti prokomentirat sve primjedbe koje su došle u javnu raspravu. Zato vas molim da skratite vrijeme, da ne propustite šansu da već 2018., 2019. u školsku godinu ne krenemo sa kurikularnom reformom jer je ključno da tu godine ne gubimo. S druge strane vas molim da kada dođete sa prijedlogom konačnog sadržaja ne propustite priliku poštivati strateške dokumente RH, Strategiju obrazovanja, Državni pedagoški standard, transparentnost i osuvremenjavanje mreže osnovnoškolskih ustanova i pitanje licenciranja nastavnika. To se propustilo u raspravama, točan odgovor početka kurikularne reforme i poštivanje strateških već donesenih dokumenata. Hvala vam

čini mi se treći zastupnik koji se osvrće na temu obrazovanja, znanosti, obrazovne reforme. Mislim da sam bio sasvim jasan da ne želim da bilo tko od aktualne Vlade, prošle Vlade, pretprošle, one prije uzima uzima sebi sav kredit za najkvalitetnija razmišljanja i promišljanja o obrazovnoj reformi. Mislim da je to proces oko kojeg svi zajedno moramo pronaći politički konsenzus. I protivim se tezama da netko nešto osporava, zaustavlja, blokira, nastoji prevenirati kvalitetan okvir za novi obrazovni ciklus i u osnovnoškolskom i u srednjoškolskom obrazovanju. Moj je cilj da naši mladi postižu najbolje rezultate na …/Govornik Moj je cilj da naši mladi u sten područjima budu tako konkurentni da su poželjni u kontekstu zapošljavanja na globalnoj razini. Moj je cilj da svi ovi korisni vjerujem inputi koji su dati u ovom javnom savjetovanju budu kvalitetno analizirani od stručnjaka koje će, koje je ministarstvo angažiralo i koje će angažirati, da tom doprinosu iznjedre kvalitetan dokument za budućnost. Svi ovi dokumenti su referentni koje ste vi na kraju vašeg izlaganja spomenuli i moraju biti uvaženi i bit će uvaženi. I stoga želim da ministar znanosti i obrazovanja sa svojim suradnicima prioritetno prione upravo ovom poslu, da taj postupak bude uključiv, otvoren i da na kraju u okviru rasprave u Hrvatskom saboru donesemo dokumente iza kojeg ćemo stati stvarno svi. Jer poanta naše budućnosti i naše djece, našeg obrazovanja, naše konkurentnosti mislim da je prioritet svih programa. Ja koliko se sjećam to je vama bio prioritet broj jedan u vašem programu za ove izbore. Mislim da sam u pravu. Mislim da je to bilo broj jedan. Broj dva reindustrijalizacija. Prema tome, ako se oko nečeg možemo i moramo složiti u Hrvatskom saboru, onda je to ta tema. Ponavljam još jednom Vlada je otvorena, ministar je tu, spreman je učiniti sve da dokumenti i inputi koje smo dobili budu kvalitetno uvaženi i da prepoznaju prioritete koje će ja vjerujem naići na potporu i naših nastavnika i učitelja i u najširem smislu govoreći akademske zajednice. Hvala vam lijepo. Hvala. Uvaženi zastupnik Ivan Vrdoljak. **Vrdoljak, Ivan (HNS)** Dakle, teško je nakon ovakvog odgovora reći da se ne slažem sa rečenim. Pa naravno, svi se možemo složiti sa tim, ali i dalje nisam dobio odgovor na pitanje, možda nije vrijeme, možda netko nakon nekih konzultacija sa ministrom ili sa ekspertnom radnom skupinom kada možemo očekivati početak primjene kurikularne reforme. Jel' to u godini 2019. i i dobiti tada i mi vam iz opozicije sigurno ćemo dati svoj doprinos u jednoj pristojnoj raspravi gdje želimo dati širi konsenzus nekom konačnom sadržaju koji će doći, ali moramo čuti kada će se krenuti u primjenu kurikularne reforme. I odgovor na pitanje što će biti ključno. Nije pitanje kakvo obrazovanje imamo, nego kakvo obrazovanje trebamo. Kada odgovorimo na kakvo obrazovanje trebamo, onda vjerujem da će ljudi koji su iz područja znanosti, obrazovanja dosta dobro sadržaj cijele kurikularne reforme složiti. I ja očekujem da se to napravi u što skorije vrijeme, jer to je jedan od prioriteta da ne gubimo više godine i godine kao što smo do sad izgubili. I podrška u možda bržem konkretizaciji konačnog sadržaja hoćete sigurno i u nama imati. Samo mislim da je 100 dana previše, jer gubimo još jednu školsku godinu. Hvala. Sljedeće pitanje postavit će uvaženi zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine predsjedniče Vlade, poštovane ministrice i poštovani ministri, uvažene kolegice i kolege. Svoje pitanje postavljam predsjedniku Vlade gospodinu Plenkoviću. Gospodine predsjedniče, prije desetak dana bili ste u posjetu, u radnom posjetu Dubrovačko-neretvanskoj županiji i gradu Dubrovniku kojom prigodom ste imali sastanak i sa gradonačelnikom i sa gospodinom županom Dobroslavićem, na čijem sastanku vam je gospodin Dobroslavić, župan Dubrovačko-neretvanski iznio kapitalne projekte od važnosti za Dubrovačko-neretvansku županiju i za krajnji jug Republike Hrvatske. Među tim projektima ja bih izdvojio tri kapitalna infrastrukturna projekta koji podrazumijevaju izvlačenje krajnjeg juga Hrvatske iz prometne izolacije. To su izgradnja Pelješkog mosta, to je izgradnja punog profila autoceste do Dubrovnika kroz dubrovačko primorje ili kroz hrvatski teritorij. I treći kapitalni infrastrukturni projekt o kojem se već dugo govori to je izgradnja brze ceste od zračne luke Čilipi do morske luke Gruž. U ovom trenutku najvažniji projekt za Dubrovačko-neretvansku županiju, a vjerujem da je dan od strateških i najvažnijih projekata za Republiku Hrvatsku je izgradnja Pelješkoga mosta kojim se dokida teritorijalni diskontinuitet Republike Hrvatske koji je u prometnom smislu presudan za daljnji razvoj samog juga Hrvatske i u prometnom, ali što je ne manje važno i u gospodarskom smislu i za poluotok Pelješac, otoke Korčulu i Mljet, ali isto tako i dubrovačko primorje, Župu i Konavle. Moje pitanje koje vam želim postaviti jest što Vlada u ovom trenutku radi sa izgradnjom Pelješkog mosta? Kada možemo očekivati početak njegove izgradnje? A kao što i sami znate redovi na tom mostu su obustavljeni točno prije 2012. godine kada je vlada Zorana Milanovića taj projekt zaustavila. Hvala. Odgovor će dati predsjednik Vlade uvaženi Andrej Plenković. Izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Cijenjeni kolega Bačić. Meni je bilo zadovoljstvo razgovarati i s vama i sa županom Dobroslavićem gradonačelnikom Vlahušićem prigodom posjeta Dubrovačko-neretvanskoj županiji i gradu Dubrovniku prije nekoliko dana i temeljito se upoznati sa očekivanjima naših sugrađana koji žive u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i možemo slobodno reći jednih od onih županija koja u najplastičnijem smislu osjeća svojevrsnu prometnu izolaciju. Dakle ne samo zbog činjenice da nemamo autocestu do Dubrovnika u ovom trenutku izgrađenu, dakle dalje od Ploča nego i zbog činjenice što Hrvatska u tom jednom dijelu svog teritorija je na neki način podijeljena na dva dijela, imamo teritorij BiH. I izgradnja Pelješkog novca za Hrvatsku za Vladu RH nije samo povezivanje našeg teritorija, to je jedan ključ u kojem trebamo gledati i kroz prizmu schengenskoga sustava činjenicu da povezujemo teritorij EU sa teritorijem EU tj. sa Hrvatskom putem Pelješkoga mosta. Zbog svega toga i niza rasprava koje su vođene u ovom Domu, zbog dijaloga koji vodimo i sa Europskom komisijom, sa Europskom investicijskom bankom, sa međunarodnim financijskim institucijama, nadležno ministarstvo, Hrvatske ceste poduzimaju potrebne korake kako bi se sve učinilo da ne samo Pelješki most nego i spojne ceste dođu u visoku fazu gotovosti kako bi prijala prema Europskoj komisiji rezultirala odobravanjem i odgovarajućih sredstava za njegovo financiranje. Mi očekujemo da će se konačna odluka kroz Jarspersa dogoditi tijekom prosinca što bi po mom dubokom uvjerenju bilo izuzetno važno za daljnju dinamiku. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU ima važnu ulogu u potpori ovome projektu i zajedno sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture u dijalogu sa službama komisije radi na njegovoj realizaciji. Ja vjerujem da ćemo vrlo skoro nakon te pozitivne odluke moći pristupiti konkretnom početku radova na ovom strateškom infrastrukture projektu za Hrvatsku koji će omogućiti dugoročno gledano svim našim ljudima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a osobito u ljetnim mjesecima kada su izrazito velike gužve na graničnim prijelazima, jednostavniji i kvalitetniji način komunikacije i spoj prema ostatku Hrvatske. To je jedna zadaća koja nije samo prioritet za zastupnike, kao što ste vi iz Dubrovačko-neretvanske županije nego za sve nas kako bismo pokazali odgovarajuću i solidarnost i namjeru da pomognemo bolje povezivanje Hrvatske i realizaciju jednoga projekta oko kojeg nismo imali konsenzus prije nekoliko godina kod kojeg su postojala različita stajališta političkih stranaka u Hrvatskom saboru, ali mislim da je danas sazrjelo vrijeme i ocjena da kroz konsenzus i kroz financiranje iz sredstava EU, Europske banke, Strukturnih fondova pokušamo riješiti ovo pitanje koje je od kapitalnog značaja pa i za kvalitetniju povezanost otoka koji su u okviru Dubrovačko-neretvanske županije. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Zadovoljan sam gospodine predsjedniče sa vašim odgovorom i čestitam Vladi na aktivnostima koje su se radile u proteklom vremenu. Moram reći da pohvaljujem i ministra Butkovića i ministra Tolušića, a sada i kolegicu Žalac na ovim aktivnostima koje doprinose lipnja odnosno do ljeta mogli imati izvođača na izgradnji Pelješkog mosta. Vrlo često o tom projektu govorim ovdje u ovom Saboru jer osjećam odgovornost kao zastupnik iz županije iz koje dolazim. Naime, držim da do izgradnje Pelješkog mosta građani Dubrovačko-neretvanske županije u ustavnopravnom smislu nisu jednaki sa ostalim građanima RH. Činjenica da građani Dubrovačko-neretvanske županije koji žive na području Neretve kada idu raditi svakodnevno u prostor Dubrovnika, Dubrovačkog primorja ili obrnuto, kada građani Dubrovačko-neretvanske županije odlaze na rad u područje Neretve četiri puta prelaze granicu i doista stvara nelagodu, problem i znatno povećanje troškova života kako građana tako i poduzetnika na području Dubrovačko-neretvanske županije. Stoga apeliram da sve ove rokove koje ste malo prije spomenuli, a koji mislim da nam jesu zadani i da jesu dohvatljivi da ih doista dogodine riješimo kako bismo nakon ljeta počeli sa izgradnjom Peljškog mosta. Hvala lijepa. Sljedeće pitanje uputit će uvaženi zastupnik Franko Vidović. Izvolite. **Vidović, Franko (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Predsjedniče Vlade, članovi Vlade. Moje pitanje ide gospodinu Goranu Mariću, ministru državne imovine. Dakle, u Šibeniku postoji zemljište TEF-a veličine oko 300 tisuća metara kvadratnih koji je opterećenom dugom i nizom hipoteka u vrijednosti od oko 150 milijuna kuna otprilike. Vjerovnici su većinom Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo financija, Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, dakle radi se o principu o državnim institucijama. Također je to zemljište od krucijalne važnosti za daljnji razvoj grada Šibenika obzirom da se ono nalazi u samom kontaktu sa povijesnom jezgrom. Prije mjesec, dva nad TEF-om d.d. je pokrenut stečaj zbog dugogodišnje blokade računa, dakle blokada je duža od pet i taj predmet je trenutno u postupku. Koliko imam informacija u prvom stupnju je sud odbacio, ali se FINA na to žalila. Obzirom da je gradonačelnik Šibenika u više navrata javno iskazao velike nade upravo u vas po pitanju rješavanja duga i zemljišta TEF-a, molim vas da mi odgovorite na sljedeće pitanje. Pod brojem 1. da li to zemljište pripada bilo vlasnički ili bilo kako drugo temeljem dugova i slično u vaš resor? I pod brojem 2. ukoliko doista i pripada onda bih vas molio da mi rečete u kojem vremenu i na koji način mislite riješiti taj problem jer on je zaista krucijalan za grad Šibenik? Hvala. Hvala. Odgovoriti će poštovani ministar Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Cijenjeni zastupniče Vidoviću, hvala vam na pitanju. Upoznat sam sa navedenom problematikom jer je riječ o tvornici elektroda i ferolegura u Šibeniku a poteškoće još datiraju iz 1993. godine kada je zbog ratnih okolnosti tvornica dovedena do obustave proizvodnje i u vrlo neugodnu situaciju. Tvornica je smještena, rekli ste i sami na oko 300 tisuća kvadrata, točnije 28 hektara zemljišta, uz more i vrlo blizu samog središta grada Šibenika. I još graniči sa 20 hektara zemljišta u vlasništvu samog grada Šibenika. To je golemi potencijal za razvoj Šibenika ali taj potencijal je umrtvljen već više od 20 godina. Pokušalo se riješiti to 1998. godine tako da se udio Vlade RH u TEF-u prenese na grad Šibenik što je i učinjeno 62,13% je preneseno u grad Šibenik uz obvezu grada Šibenika da isplati dugove RH prodajom nekretnine. Taj model rješavanja nije uspio i pokazao se danas da je on zapravo još veći nego što je bio. Grad Šibenik je uputio zahtjev ministarstvu za redefiniranjem odnosa između Vlade i grada Šibenika jer je sada dug još veći nego je bio. Onakav prijedlog kakav smo zaprimili u ministarstvu je baš takav neprovediv. Ali u Ministarstvu državne imovine će se izvršiti temeljit uvid u postojeće stanje i sa svim zainteresiranim strankama iznaći optimalan i trajan model za rješenje tog problema rješavanje ovog problema ne trpi odgodu i nećemo odgađati u tom pogledu. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Uvaženi zastupnik Franko Vidović. **Vidović, Franko (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče, zahvaljujem ministre na odgovoru. Moram reći da nisam baš potpuno zadovoljan, vidim da pokušavate cijeli problem iznijeti onako kako jest ali zaboravljate jednu bitnu stvar. Svi znamo kakvo je hrvatsko pravosuđe. Ta tvrtka je u stečaju ovog momenta, dogoditi će nam se da nam stečajni upravitelj praktički upravlja sa cijelim zemljištem TEF-a odnosno da dođe do prodaje da bi se namirio dug a dug je u principu puno još uvijek manji nego što je vrijednost samog zemljišta. To znate i sami. Dakle evo ja bih vas molio ispred cijele hrvatske javnosti da doista poduzmete korake i to hitno u tom smjeru. Hvala Hvala. Sljedeće pitanje uputiti će uvažena zastupnica Marijana Balić. Izvolite. **Balić, Marijana (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, potpredsjednici i potpredsjednice, ministri i ministrice, kolegice i kolege zastupnici. Svoje pitanje uputiti ću ministrici regionalnog razvoja i Fondova EU gospođi Žalac. Neosporno je kako je podjela Hrvatske na dvije statističke regije koja se pravdala sa 300 milijuna eura većom alokacijom EU novca naštetila našoj najranjivijoj regiji istočnoj Hrvatskoj. Ovom podjelom iz 2013. godine ratom pogođena, depopulirana i osiromašena Slavonija svrstana je u kontinentalnu Hrvatsku zajedno sa hrvatskom metropolom Zagrebom, središtem ekonomske moći. Kako je uopće moguće ostvariti ciljeve smanjivanja regionalnih razlika ako su najsiromašniji grupirani sa najbogatijima? I ako se prema karti regionalnih potpora na jednak način potiče ulaganje u primjerice Tovarnik, Rovinj ili Zagreb, što mislite poduzeti po tom pitanju? Hvala. Hvala. Odgovoriti će poštovana ministrica Gabrijela Žalac. Izvolite. **Žalac, Gabrijela (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Uvažena zastupnice Balić, hvala vam na pitanju i dozvolite da vam u kratkim crtama odgovorim na vaše pitanje. Što se tiče podjele statističke regije koja je preko noći dakle 30.8. 2012. godine osvanula u Jutarnjem listu na kojoj smo mi svi sa regionalne razine moram priznati bili iznimno šokirani obzirom da smo u Panonskoj Hrvatskoj tada gdje sam ja na svom prijašnjem poslu isto tako sudjelovala kao koordinator razvoja i regionalnih razvojnih projekata ostali prilično šokirani. Pa smo nakon toga isto tako imali sastanak u Ministarstvu regionalnog razvoja kod tadašnjeg potpredsjednika Vlade, ministra gospodina Grčića, gdje su se zapravo prvi puta župani Hrvatske okupili i postavili to isto pitanje jer to nitko nije znao. Naime, Državni zavod za statistiku je preko noći podijelio Hrvatsku na dvije regije umjesto na tri pod izlikom da tih 300 milijuna eura koje vi naime spominjete će biti veća alokacija iz EU fondova. Ja moram priznati po preuzimanju dužnosti ministrice ni jedan valjani dokument nije pronađen koji bi opravdao tako nešto, to naime nije istina. Isto tako moram istaknuti da grad Zagreb, obzirom da je naš glavni grad 800 dakle tisuća stanovnika, postoje modeli na koji način ga možemo izdvojiti u zasebnu cjelinu. članicama EU ne postoji takva situacija kao što je trenutno u RH, da ne govorimo o tome da je BDP po glavi stanovnika tom podjelom, svih 8 tadašnjih županija Panonske Hrvatske sa spajanjem ostalih 6 iz središnje Hrvatske isključivo zbog grada Zagreba porasla razina BDP-a po glavi stanovnika sa 39 na preko 60% a procjene su bile do 2027. na tom papiru, dobro ga se sjećam i danas, da će biti ispod 60% dakle BDP-a po glavi stanovnika u Kontinentalnoj Hrvatskoj. Međutim, po izračunu trenutnom što hrvatska javnost ne zna, 61% govori o tome da smo mi regionalne potpore poduzetnicima u Slavoniji što ste pitali Tovarnik, Rovinj, Zagreb svejedno, 25% maksimalan intenzitet potpore za poduzetnika u u istočnoj Slavoniji, u Rovinju, u Zagrebu, u Dubrovniku. Mijenjamo statističke, samo da vam odgovorim, pokrenuli smo izmjenu statistički regija naravno da nam trebaju podloge za to. Na tome ću inzistirati i to sam već i u prvim nastupima rekla. A ono što je najvažnije su regionalne potpore za naše poduzetnike iz EU fondova jer ovo je nedopustivo. 25% umjesto 35 zbog izračuna koji nije utemeljen, to je nedopustivo, naprosto nedopustivo. Izmjenom zakonske regulative kao što sam i u prethodnom pitanju rekla mi ćemo siromašnoj Slavoniji omogućiti putem EU fondova do 100% financiranje putem projekta Slavonija kroz postojeće programe ruralnog razvoja, operativni program konkurentnost kohezija, operativni program za razvoj ljudskih potencijala i isto tako program ruralnog razvoja. I moram priznati da smo već otvorili tablicu koja će mjeriti te učinke pa ćemo 2020. onda izaći sa tim vidom vidom ulaganja. U koje sektore, na koji način, konkretno tako da ne bude nikakvih nepravilnosti. A što se tiče NUC2 regija u svakom slučaju u narednoj godini ćemo postupak i ono što je tendencija našega ministarstva je da mi se pripremamo za novu perspektivu 2021.-2027. na način da decentraliziramo upravljanje EU fondovima tako da imamo regionalne operativne programe za naše županije, gradove i općine sa sredstvima pa onda stratešku upravljanje i sve ostali što smo dosad slušali neće biti apsolutno nikakav problem. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Uvažena zastupnica Marijana Balić.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Cijenjeni premijeru, članovi Vlade, cijenjena ministrice Murganić ovo pitanje koje sam navio, a odnosi se na demografsku obnovu uputit ću vama. Mislim da obnašate jedan od najosjetljivijih najosjetljivijih i najsloženijih resora u ovoj Vladi. To proizlazi i iz samog naziva, dakle demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. Dakle, moje pitanje prije nego što vam ga postavim imat će jedan uvod a on će se odnositi u financijskim podacima koje smo ovdje na Odboru za financije i državni proračun Hrvatskog sabora imali prilike čuti jer uvijek sve zapne na novcima. Pa da vaš odgovor ne bi bio odmah nema novaca, ja ću vam reći da je u odnosu 2014. na 2015. su porezni prihodi koji su iznosili 68 milijardi kuna zabilježili rast od 7,8% ili otprilike 5 milijardi kuna. Rastao je porez na dohodak, porez na dobit, PDV je rastao, dakle očito se iz 2014. na 2015. stvorila određene količina novca i određeno će biti, očekivano je da će to biti i u 2016. godini. Pa vam ja postavljam pitanje da li su rađene kakve simulacije, da li je moguće priznati status majke njegovateljice za sve one obitelji koje imaju 3 i više djece? Da li ste radili te simulacije, da li ste izučavali primjer koji je uveo Grad Zagreb i da li imate neki drugi model koji bi išao upravo u smjeru pojačane demografske obnove? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će poštovana ministrica Nada Murganić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, premijeru i ministri, poštovani zastupnici, poštovani zastupniče izuzetno sam vam zahvalna na postavljenom pitanju kao i na ovom uvodnom izlaganju. Naime, demografska obnova i revitalizacija je jedno od najčešće postavljenih pitanja nakon što je u ustroju Vlade RH imamo imamo Ministarstvo za demografiju i sve ovo drugo što ste rekli da se zaista o složenom i osjetljivom resoru. Vlada RH je demografsku revitalizaciju zacrtala kao jedno uz gospodarstvo i povećanje zaposlenosti kao najvažnije pitanje ovog društva u svom ponavljam četverogodišnjem razdoblju. Od kad imamo ministarstvo imamo i upravo za demografiju i nedavno je imenovan na čelu te uprave državni tajnik, doktor znanosti demograf učenik, odnosno student profesor Akrap. Dakle, vjerujem da će, ne samo vjerujem nego znam i to će biti zadatak da on zajedno sa timom i mlađih i starijih stručnjaka donese dokumente koji će obvezivati Vladu u ovom sazivu u svom četverogodišnjem razdoblju ali vjerujem i one druge vlade sa strategijama obiteljskim i politikama za mlade koji će se i na Vladi i u ovom Saboru donositi konsenzusom iz razloga što nema te mjere i tih mjera koje će polučiti rezultate za trajanja jedne Vlade. Dakle, sve te mjere trebaju imati jednu znanstvenu podlogu i baš onako kao što ste vi rekli treba imati i financijske i druge simulacije. Javnost je najviše senzibilizirana za one mjere koje su vezane uz majčinstvo, uz natalitet pa i ovih dana često su postavljana pitanja za delimitiranje rodiljnih i roditeljskih naknada, kao i naknada za novorođene bebe. Te mjere već postoje, međutim jasno nisu dostatne i nisu polučile rezultate i nisu se pokazale kao mjere demografske politike i zbog toga će ih se revidirati. Također, postoje mnoge mjere, ja ću ih samo nabacati jer naravno to rekli smo će raditi stručnjaci, mjere koje će uskladiti i obiteljski poslovni život, dakle socijalne usluge, usluge vrtića, školskih boravaka djece u školi, mjere koje će biti vezane i za Zakon o radu, mjere koje će biti vezane za poticaje mladih kod zapošljavanja, za ravnomjeran i ruralni i regionalni razvoj, uključit ćemo u to i naše iseljeništvo, vodit će se računa i o planirano imigraciji i mnogo toga. Ponavljam to su sve dokumenti koji će zahtijevati zakonske procedure, a u ovom Saboru i od javnosti svakako očekujem ma koliko te mjere bile možda u prvim trenutcima se činile nedostatne i u financijskom iznosu i obimu, da o njima imamo pozitivan stav jer samo tako ćemo u jednom pozitivnom ozračju moći govoriti o demografskoj politici. Također bih samo htjela reći, da već vidjeli ste i u poreznoj reformi se najavljuju neke mjere koje imaju demografski predznak. Kolega Kušević je govorio i o subvencioniranju kredita i još mnoge druge. Neke će već biti prepoznate u proračunu 2017. Dinamika uvođenja tih mjera jasno ovisit će o gospodarskom rastu, ali one neće biti uvedene sve u prvoj godini ali će se morati provoditi godinama iza nas. Hvala. Poštovani zastupnik Željko Lacković, izvolite. **Lacković, Željko (Nezavisni)** Zahvaljujem na odgovoru koji je zapravo bilo izlaganje o mjerama koje se tek planiraju uvesti. Ono što sam ja zapravo pitao je bilo da li ste ovaj zagrebački model pokušali odskenirati i primijeniti i vidjeti kako bi se on reflektirao na ovakvu jednu mjeru kad bi se uvela na području cijele Republike Hrvatske. S obzirom da niste ja ću bit slobodan pa ću vam to otprilike reći. Dakle, u tri mjeseca trajanje mjere u gradu Zagrebu je podneseno 1966 zahtjeva od ukupno 17203 obitelji koje su to imale pravo što znači da je to otprilike 11% zahtjeva. U RH po statistici imate iz 2011. godine 112830 i ako uzmete isti postotak 11%, znači da bi vi otprilike imali 12411 zahtjeva. Kada bi te zahtjeve obradili po, odnosno priznali majkama naknadu za odgojiteljstvo, to bi vas otprilike, one bi mogle ostvariti prihod od 4521 kunu, a vas bi dodatno koštalo 847 mirovinski stup. Drugi stup im ne bi morali plaćati. Nemojte zaboraviti da sve one koje rade da bi oslobodili radno mjesto, dakle od tih 12 i pol tisuća ako ih pola radi imate odmah 6000 radnih mjesta. I s druge strane ako je socijala ona je isto u nazivu vašeg ministarstva, tada i ta socijala državu nešto košta. Jer obitelj sa troje djece koja je na socijali ima samo zajamčeni minimalni dohodak od 2000 kuna. I oni imaju zdravstveno osiguranje, dakle osigurano. Dakle, ovdje ćete imati isto umanjeni trošak ne onoliko koliko to novčano bi iznosilo. Imate manji pritisak na vrtiće. Dakle, imate rasterećenje lokalne samouprave u dijelu sufinanciranja boravka vrtića. I zato je mene interesiralo da li ste napravili simulaciju, jer bi vam ta simulacija rekla da je za to potrebno 800 milijuna kuna uz ekvivalent ušteda. Ili možda mjeru da potaknete da roditelji imaju dvoje djece, jer vam od '91. godine izgleda statistika ovako. 433 tisuće obitelji '91. molim sekundu, 372 tisuće i 2011. 319. 115 tisuća obitelji možete potaknuti da idu na drugo dijete konkretnom direktnom mjerom. Ja vas molim da nešto od ovoga prihvatite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeće pitanje postavit će uvaženi zastupnik Goran Aleksić, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Moje pitanje bit će postavljeno uvaženom ministru financija, gospodinu Mariću. Pa gospodine Mariću mi smo već nekoliko puta razgovarali o toj temi. Postavio sam vam to pitanje i javno i neslužbeno. Nisam još na njega dobio odgovor, pa ga postavljam ponovo danas. Dakle, iz analize konverzije CHF kredita koja je objavljena na stranicama Ministarstva financija vidi se da je stanje glavnice i kamata prije konverzije bilo 20,9 milijardi kuna. Nakon konverzije stanje glavnice i kamata iznosi 15,4 milijarde kuna. U tih 15,4 milijarde kuna obuhvaćeni su i konvertirani krediti i oni koji će biti konvertirani, a i oni krediti koji uopće neće biti konvertirani. Dakle, to je ukupno stanje glavnice nakon što bi se provela konverzija u potpunosti, 15,4 milijarde kuna. Razlika je 5 i pol milijardi kuna. Kad se na to doda učinak viška preplate jer CHF dužnici su preplatili za milijardu i 100 milijuna kredite u odnosu na euro kredite iste vrste. Kad se doda na 5 i pol milijardi kuna 1,1 milijardu kuna ukupan iznos je 6,6 milijardi kuna. Dakle, prema izračunu koji proizlazi iz analize Ministarstva financija dolazimo do troška konverzije od 6,6 milijardi kuna i odjednom se na kraju pojavljuje podatak 7,6 milijardi kuna troška konverzije. Dakle, ja vas pitam ponovo što čini tih milijardu kuna koje se ne mogu vidjeti iz razlike glavnica kojima se dodaje onda višak preplate. To je moje pitanje. Hvala. Odgovorit će poštovani ministar Zdravko Marić, izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče hvala lijepo na pitanju. Evo kao što ste i sami istaknuli već smo imali tu komunikaciju i prije i ja mogu samo ponoviti i ono što sam na neki način do sada i govorio. Dakle, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju iz 2015. godine definirano je i propisano u članku 19. podstavku 4. da je vjerovnik, dakle pojedina kreditna institucija dužna Ministarstvu financija u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu zakona dostaviti izvješće o rezultatima provedbe konverzije kredita koji sadrže podatke o broju potrošača koji su prihvatili, odnosno nisu prihvatili konverziju kao stanje kredita te naravno zajedno sa svim učincima konverzije. Ti podaci su sukladno zakonskoj obvezi dostavljeni Ministarstvu financija do kraja ožujka. Ministarstvo financija ih je sukladno i svojoj obvezi, odnosno nakon primitka sve zaprimljene podatke objedinilo i objavilo na svojim internetskim stranicama, odnosno uputilo i svim zainteresiranim stranama između ostalog naravno i Udruzi „Franak“. Ono što moram reći, dakle naravno u smislu brojaka to su već poznate da je 93,9% ukupno korisnika prihvatilo konverziju kredita od ukupno 58367 58367 ugovora. Međutim, isto tako moram napomenuti, dakle što se tiče točnosti podataka koji vi između ostalog ovim pitanjem propitkujete odnosno osporavate. Dakle, Ministarstvo financija nema tu nadležnost kao što nema inače nadležnost bilo kakve vrste nad kreditnim institucijama u smislu supervizije. Dobro znamo da se te nadzorne ovlast, supervizijske ovlasti zapravo u rukama HNB-a i samo je ona kao supervizor mogla utvrđivati točnost podataka koji su dostavljeni. Jedina ovlast Ministarstva financija je bila propisana Zakonom o potrošačkom kreditiranju njihovim izmjenama i dopunama u smislu prekršajnih odredbi ako bi se neka od vjerovnika dakle kreditnih institucija odnosno banaka oglušila i ne dostavila te podatke. Hvala lijepo. Hvala. Uvaženi zastupnik Goran Aleksić. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Uvaženi ministre Mariću ja sam apsolutno nezadovoljan vašim odgovorom. Vi kao ministar financija biste trebali znati da trošak konverzije čini poreznu olakšicu za banke. Budući da i dalje ne znate što … tih milijardu kuna trebali ste se raspitati i trebali ste dati zadatak svojim ljudima u Ministarstvu financija da ispitaju što … tih milijardu kuna jer tih milijardu kuna znači 200 milijuna kuna manje u proračunu RH. Dakle vama kao ministru financija izgleda da je to svejedno. Apeliram na vas da učinite sve što je u vašoj moći da saznate što čini tih milijardu kuna jer po mom mišljenju tih milijardu kuna troška nema. Po mojem mišljenju postoji pretpostavka da je to možda izmakla dobit banaka koju banke žele prikazati kao trošak. Izmakla dobit ne može biti trošak konverzije. Dakle apeliram na Ministarstvo financija da pronađe tih milijardu kuna o čemu se radi. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeće pitanje postavit će uvaženi zastupnik Damir Tomić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Svoje pitanje postavit ću predsjedniku Vlade gospodinu Plenkoviću. Na predstavljanju vaše Vlade upozorili smo da jedan vaš ministar nosi ozbiljan teret koji ga diskvalificira za vođenje jednog vrlo važnog resora, a to je resor obrazovanja i znanosti. Ukazali smo da postoje ozbiljne sumnje u njegovu čestitost kako znanstvenu tako i u odnosu na raspolaganje javnim sredstvima s obzirom na repove koji su ostali u periodu kada je obavljao neke druge javne funkcije u ministarstvu i institutu. No, posebno je nedopustivo ovo što se odnosi na optužbe o plagijatima. No, na kraju nije sve ostalo na optužbama. Ministar je prije nekoliko tjedan priznao da je plagirao tuđi rad. Gospodine Plenkoviću, kada ćete zatražiti od vašeg ministra plagijatora da podnese ostavku ili ćete ga vi sami razriješiti jer predstavlja sramotu za cjelokupnu akademsku zajednicu, hrvatsku Vladu, a i vas osobno? Hvala lijepo. Odgovorit će predsjednik Vlade uvaženi Andrej Plenković. Izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Cijenjeni kolega Tomić, mislim da smo o toj temi već raspravljali prigodom predstavljanje Vlade o nizu napada koji se odvijao u prvim tjednima rada ove Vlade na ministra Barišića, odgovorio je on i u svojim intervjuima i u javnim nastupima, a niz ljudi iz sveučilišnih i akademskih krugova koji ga je podržao je puno veći nego onaj krug koji ga napada i koji insinuira njegovu nepodobnost za obnašanje dužnosti ministra znanosti i obrazovanja. Mislim da je ministar Barišić svojim argumentima vrlo jasno dokazao da su sve te tvrdnje neosnovane, a neke od njih su čak i od strane različitih etičkih povjerenstva otklonjene ili su pak na drugi način čak i sudskim putem jasno razjašnjenje. Prema tome, ministar Barišić normalno obnaša svoju dužnost. Njegova zadaća je hrvatska budućnost, znanost, obrazovanje, školstvo, reforma obrazovanja, a ne teme koje mu odvlače pozornost od onoga zbog čega je imenovan na dužnost ministra znanosti i obrazovanja. Hvala lijepo. Hvala. Uvaženi zastupnik Damir Tomić. **Tomić, Damir (SDP)** Očekivan odgovor koji pokazuje da ste sve samo ne vjerodostojni i apsolutno vam ne vjerujem. Danas ste to pokazali na dva primjera u odgovoru na dva pitanja mojim kolegama kada ste imali naknadnu pamet. Naime, kolegu Jovanovića ste napali za čišćenje u vlastitim redovima. Ne moram vas podsjetiti da smo čistili u vlastitim redovima na puno manje optužbe i na puno manje ozbiljne optužbe od ovih koje se tiču gospodina Barišića. Druga, nevjerojatna i nevjerodostojna izjava koju ste izrekli je u naknadnoj pameti odgovoru gospodinu Fredu Matiću kada ste ga prozvali za odnos sa jednim demokratskim čelnikom u Srbiji i na taj način ste poslali poruku da su svi Srbi četnici. Jeste svjesni toga? Moram vas podsjetiti da je vaš prijatelj, vaš uzor gospodin Vučić stajao iznad opkoljenog Sarajeva u četničkoj uniformi dok se taj grad razarao, da je taj gospodin Vučić po hrvatskim gradovima širo paniku i mržnju. Sada je on dio vaše obitelji. Možda bi bilo bolje da ste se ugledali na jedan drugi vaš uzor, a to je gospođa Merkel koja, podsjetit ću vas, je razriješila dvoje ministara u svojoj vladi i to ministricu obrazovanja za plagiranje doktorata kao i ministra obrane za isto. Hvala lijepo.

Naime, prema potpisanim sporazumima za izgradnju škola država duguje Koprivničko-križevačkoj županiji, Varaždinskoj županiji i gradu Koprivnici iznos od 15 milijuna kuna. Do sada je upućeno mnogo dopisa u Ministarstvo znanosti i obrazovanja i u Ministarstvo financija, međutim odgovori nisu stigli. Upućeni su i mnogi pozivi za plaćanje tih računa, ali bez ikakve povratne reakcije. Država je redovito podmirivala svoje obaveze tokom 2015. godine, međutim u 2016. prestaje plaćanje. Zato pitam vas premijeru, da li je moguće da se ne provode sporazumi koje potpisuju ministri Vlade RH? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovorit će predsjednik Vlade uvaženi Andrej Plenković. Izvolite. Hvala lijepa kolegice Makar. Obveza je države da stoji iza svih sporazuma koje su ministri spomenuli. Ja moram priznati da ovako exa-brupto ne znam točno o kojim je ugovorima riječ i koju vrstu obaveza imamo prema školama u Koprivničko-križevačkoj županiji, Varaždinskoj županiji i čini mi se Bjelovarsko-bilogorskoj koju ste spomenuli, ja ću to sa nadležnim ministrom provjeriti i o tome ćemo vam dati pismeni odgovor jer takvu vrstu detalja u ovako kratkom roku ne samo ja nego vjerujem da nitko drugi ne bi bio u stanju odgovoriti. Međutim, iskoristit ću ovo na komentar zastupnika Tomića. Pa naravno da ću vam odgovoriti jer ste insinuirali nešto, nešto nisam rekao, nego nešto što je po mom sudu trebalo jako, jako puno kreativnosti pa da u vašem logičkom zaključivanju iznesete ovakvu tvrdnju. Prekreativni ste malo, vrijeđate druge narode, to je očito nekakav stil koji se razvija u vašoj stranci, sjetite se malo što smo slušali u izbornoj kampanji. Prema tome, ono što sam ja naglasio je da insinuirati nama da je stranka koja je dobila pridruženo članstvo u Europskoj pučkoj stranci slijedom otvaranja pregovora o pristupanju sa EU što je logički slijed statuta europske pučke obitelji govorite o uzorima, pobratimima, rođacima, malo pretjerujete. I vi kolega Matić raspirujete jednu vrstu rasprave protiv koje se ja bunim, jednu vrstu demagogije i populizma protiv koje ću se boriti i u cijelom svom mandatu na svim mogućim temama a osobito na ovoj temi i nastojite napraviti, što, uznemiriti odnose između Hrvata i srpske manjine u Hrvatskoj? Uznemiriti odnos između Hrvatske i Srbije? Vi želite možda njima pridonijeti na ovaj način? Mislim da nećete pridonijeti i nećete utjecati na politiku Vlade i nećete utjecati na odgovornu politiku koja gradi odnose i koja je tu da bi riješila probleme koji su se kumulirali proteklih 25 godina a to radimo odgovorno i to radimo mudro, to ne radimo jeftino tako da bismo donosili ovakve zaključke koji nikakve veze, niti sa onim što sam ja rekao, niti sa onim što ova Vlada radi imaju. Prema tome kolega Tomić, mislim da ste tu zaista promašili apsolutno i zaključivanje i vaše komentare i nisam moram priznati očekivao tako nešto, očekivao sam jedan veći stupanj političke odgovornosti i razumijevanja procesa u kojima se nalazimo. Ako ih vi ne razumijete, to je u redu, imate vremena da malo nešto naučite u međunarodnim odnosima, ja o tome mogu komotno reći da znam dosta više nego vi i takvu ću politiku voditi i odgovorno se ponašati.

predsjednik Vlade možda nešto više zna o vanjskoj politici, međunarodnim odnosima ali pojma nema o Poslovniku Hrvatskoga sabora. Ne može zastupniku odgovarati naknadnom pameću. Hvala lijepo. Kolega, nemate baš ni vi očito, baš puno uvida u Poslovnik zato jer i vi ste govorili ne o temi i otišli ste od teme. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Nisam nigdje zakasnio, javio sam se na vrijeme kolega Milinović. Dakle, povrijeđeni su članci 135 do 138. jer gospodin predsjednik Vlade u želji da odgovara naknadno koristi svoje vrijeme i odgovara zastupnicima na prethodna pitanja i na taj način ne ostavlja mogućnost zastupnicima da odgovore njemu na ono što je govorio. Nalazi se u Hrvatskom saboru i u Hrvatskom saboru treba poštivati pravila koja su propisana Poslovnikom Hrvatskoga sabora. **Reiner, Željko (HDZ)** Točno je, ja se sa time slažem ali moramo onda i mi poštivati tj. saborski zastupnici koji su to isto radili. Izvolite uvaženi zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Također članci 132., 133., 134., 135., 136. znači svi članci koji govore o postavljanju usmenih zastupničkih pitanja. Dakle ovo je zlorabljenje Poslovnika i to što vi dopuštate premijeru je zlorabljenje vaše funkcije. Dakle ne može premijer odgovarati sa zadrškom od 2 ili 3 pitanja. Zašto? Zato što onda zastupnik kojemu on odgovara više nema nikakvo pravo komentirati taj njegov odgovor. Smisao postavljanja zastupničkih pitanja je takav da se odgovori na postavljeno pitanje i da zastupnik kasnije može izreći svoj stav o tome pitanju. Ovako to se izvrgava i vi to dopuštate. I vi znate da kršite Poslovnik i umjesto da upozorite premijera koji to možda ne mora znati, da to više ne radi, kada je to napravio jedanput, vi uporno dopuštate ovakvo kršenje Poslovnika u interesu vaše političke stranke. Nemojte to raditi, kvarite dojam i o sebi i o Saboru. Kolega Stazić, nemojte se brinuti za moj dojam, brinite se za dojam o sebi. A dojam o vama je poznat. No, ono što vam želim reći je to kada bismo se mi striktno držali toga da se svi moraju držati one teme onda vas ja uvjeravam da bih ja svakog drugog zastupnika morao prekinuti, jer svatko toliko, svatko toliko netko ode od teme i mi imamo jednu toleranciju, tu je toleranciju imao i moj prethodnik do jedne granice, naravno, sada kada se ona jako pređe onda naravno upozorimo uvijek onoga koji govori ali ta tolerancija postoji i vi znate da ona postoji prema tome nemojmo se praviti da ne znamo. Mi ovdje u ovom Saboru smo ipak prilično tolerantni kada govorimo o temama, kada bismo se striktno u vođenju sjednica držali teme, ja vas uvjeravam nažalost da bih morao prekinuti gotovo svakoga ili svakog drugog valjda zastupnika. Kolega Bauk vi isto mislite da je povrijeđen Poslovnik? **Bauk, Arsen (SDP)** Ne da mislim predsjedniče, ja sam siguran da je povrijeđen članak 100. barem 137. stavak 1. koji govori da član Vlade kojemu je postavljeno pitanje dužan je odmah odgovoriti na svoje pitanje ili navesti razloge zbog kojih ne može odgovoriti

Oprostite, vi ste digli povredu Poslovnika kada sam ja govorio, prema tome, vi ste na mene digli povredu Poslovnika. U čemu sam ja povrijedio Poslovnik? **Bauk, Arsen (SDP)** Povrijedili ste u prevelikoj toleranciji kršenja članka 137. stavak 1. što je samo po sebi kršenje članka 137. stavak 1. ako ćemo se sad nadmudrivati i driblati. **Reiner, Željko (HDZ)** Nećemo se nadmudrivati, digne se povreda Poslovnika tada kad netko tko ga je povrijedio govori. Vi ste se pojavili kasnije Poslovnik a počeli pričati o nečemu što se dogodilo ranije. Ali dobro. **Bauk, Arsen (SDP)** Ja sam vidio što se dogodilo i izvršio sam svoju zastupničku dužnost. Dakle, tema je da li je zadnja premijera ili je zadnja zastupnika? Na aktualnom satu zadnja je zastupnika a to nije 2008. promijenjeno i tu praksu ne bi trebalo ni sada mijenjati. Dakle, pogledajte fonograme iz 2008. kada se govorilo o povredi Poslovnika, promjeni Poslovnika da će premijer moći odgovorit na odgovor zastupnika. Tu smo priču prije 8 godina završili i nemojte je potpredsjedniče otvarati ponovno. **Reiner, Željko (HDZ)** Ja se s vama kolega Bauk apsolutno slažem, međutim i sami ste rekli postoji jedan prostor koji je uobičajen i koji stalno rabimo otklona od striktne teme. Ako vi želite da ga striktno primjenjujemo ja vam sad ovaj čas mogu obećati da svaki put kad ću ja predsjedati ću ga striktno primjenjivati. Pa ćemo vidjeti kako će onda stvari izgledati. Ja mislim da to nije dobro, ja mislim da treba dozvoliti jednu slobodu, pa i kad ljudi odlutaju od striktne teme malo da to doprinosi zapravo parlamentarizmu. Ali možemo i drukčije. Recimo vi ste sad povrijedili Poslovnik ja vam neću to uzeti za zlo. Kolega Mesić izvolite. Jasen (HDZ)** Na vas gospodine potpredsjedniče jer niste jasno ukazali uvaženom zastupniku Bauku i podsjetili ga kad smo mogli prisustvovati ovdje na aktualno prijepodnevu kada je gospodin Zoran Milanović tumačio Poslovnik i otimao ga uvaženom gospodinu Leki iz ruku da ga objasni a u njegovom odgovorima je tumačio svašta svašta samo ne ono što ga se pitalo. Govorio o je o svim mogućim temama sam ne o temama koje ga je čovjek pitao i nikada niste mogli dobiti adekvatan odgovor. Ne samo to, nego ste i na odgovore zastupnika koje smo postavljali prema Vladi čekali po godinu dana gospodine potpredsjedniče. To ste trebali reći gospodinu Bauku. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Mesić hvala na poduci ali ne bi smo to mogli shvatiti ko povredu Poslovnika. prestanemo sa tim povredama Poslovnika. Evo neki ipak čeznu za time pa onda izvolite, kolega Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Mi smo, povreda Poslovnika članka 137. na ovo što je govorio kolega Mesić. Jer dogovorili smo se da ćemo u ovom sazivu učiniti sve da Sabor ima dignitete. Prema tome u Saboru je saborski zastupnik svetinja i ne može ga vrijeđati niti premijer Hrvatske države. Dakle gospodin Plenković danas je u nekoliko navrata nakon što su prošla tri pitanja odgovarao zastupnicima na prethodna tri pitanja. I time je onemogućio zastupniku da se očituje na ono što je govorio. Recimo u mom slučaju je izrekao neistinu. I ja nisam mogao na to reagirati. Zbog toga smatram da se to ne može dopustiti u Hrvatskom saboru upravo jer želimo vratiti dignitet Hrvatskom saboru. **Reiner, Željko (HDZ)** Procjenjujem da nije povrijeđen Poslovnik. uključen./… i predsjednik kluba SDP-a i dogovore rješenje ove situacije. Može tako? Kolege iz SDP-a jel može? predsjednici klubova, predsjednici klubova imaju posebnu tu snagu, stalno su ovdje i bilo bi najbolje da se oni dogovore. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. Ja predlažem da nastavimo sa radom. Dakle, slijedeće pitanje postavit će …/Upadica se ne čuje./… Naravno, pa upravo sam htio reći, ali dobro. Srećom ništa se nije dogodilo. Uvažena zastupnica Božica Makar. Izvolite. **Makar, Božica (HNS)** Da s obzirom da se ovo sve odužilo možda je već i premijer zaboravio koje sam mu pitanje postavila, pa ću još jedanput ukratko ponoviti. Radi se naime o dugu od 15 milijuna kuna Koprivničko-križevačkoj županiji, Varaždinskoj županiji i Gradu Koprivnici za za izgradnju škola prema potpisanom sporazumu. Naime, ta sredstva bila su u projekciji proračuna za 2017. odnosno u proračunu za 2016. i 2017. ali ona nisu isplaćena. I s obzirom da premijer meni nije odgovorio jer je bio zaokupljen ovom prijašnjom raspravom molim pismeni odgovor. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Koliko sam ja shvatio on je tako upravo vam odgovorio, ali dobro. Slijedeće pitanje će postaviti uvažena zastupnica Dragica Roščić. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, poštovane ministrice, ministri, uvažene kolege i kolegice svoje pitanje upućujem potpredsjednici Vlade, ministrici gospodarstva doktorici Dalić. Naime, građani su sa zabrinutošću pratili poreznu reformu opravdano jer znamo da znači porezna reforma a sama po sebi neće dati učinak za gospodarstvo onakav kakav treba. Tu je potrebna i suradnja i provesti druge mjere kako bismo dobili očekivani rasta u gospodarstvu a te mjere koje se očekuju i kako bismo pojednostavili i procedure i uklonili administrativne prepreke su na Ministarstvu gospodarstva. Kako će uspješne biti te mjere ocijenit će Svjetska banka u godišnjem izvješću lakoće poslovanja Doing Business za 2018. godinu. Mene osobno i javno zanima bez obzira što ste vi kratko na svojoj funkciji Hrvatska jednostavno treba brze i konkretne mjere, koje su to mjere koje ste dosada pripremili, koji su prvi potezi i evo molim vas recite mi nešto više o tome. **Reiner, Željko (HDZ)** Uvažena ministrica Martina Dalić, potpredsjednica. (Nezavisni)** Hvala lijepo. Pa porezna reforma je kao što i sami znamo donijela i niz olakšica za same građane isto kao i brojna rasterećenja za gospodarstvo. Učinci porezne reforme stoga realizacija su onoga o čemu smo često i puno govorili između ostalog i u Hrvatskom saboru, da je hrvatskom gospodarstvu za povećanje njegove konkurentnosti, a i hrvatskim građanima za poboljšanje njihovog životnog standarda potrebno porezno rasterećenje. I to je napokon ono o čemu će upravo ovaj saziv Sabora imati prilike odlučivati u sljedećim tjednima. Ali upravo kako bismo postigli što je moguće veće i što je moguće šire učinke porezne reforme na konkurentnost gospodarstva jasno je da se sa reformama i promjenama koje se tiču posebice poslovne klime i poboljšanja poslovne klime treba nastaviti. I upravo te su reforme i promjene u fokusu i u žarištu djelovanja Ministarstva gospodarstva. Ono što koristim ovu priliku i mogu najaviti da će biti jedan od najvažnijih projekata Ministarstva gospodarstva u idućoj godini jest tzv. regulatorna giljotina, odnosno sveobuhvatno pojednostavljenje zakonodavstva u smislu pojednostavljenja i poboljšanja uvjeta poslovanja. To je projekt koji pripremamo. Ono što sada trenutno radimo i ono što očekujem da će već u sljedećih nekoliko tjedana jednim dijelom krenuti u provedu jest niz mjera za smanjivanje administrativnog opterećenja gospodarstva i smanjivanje parafiskalnih nameta. Ministarstvo gospodarstva tu će nastupati kao koordinativno tijelo, a u tome će sudjelovati brojni resori u čijoj se nadležnosti nalaze različite uredbe koje propisuju različita parafiskalna opterećenja gospodarstvu. sutra na sjednici Vlade biti će Prijedlog zakona o javnoj nabavi koji također donosi rasterećenje i o kojem ćete moći odlučivati nadam se već tijekom ove godine. Upravo na primjer ta konkretna mjera Zakon o javnoj nabavi za koji jasno ne, ne želim to ovdje umanjiti jest u najvećoj mjeri pripremljen tijekom prethodnoga razdoblja. Ali na žalost nije raspravljen u saborskoj proceduri osigurat će direktno smanjivanje troškova za gospodarstvo u iznosu od 42 a donijet će naravno i značajno očekujemo poboljšanje u vrijednosti javnih nabava koju obavljaju državni naručitelji, pa onda time posredno i smanjivanje troškova državnog proračuna. Naravno valja istaći da reforme koje se tiču poslovne klime, poboljšanje uvjeta poslovanja, smanjivanja regulatornih i administrativnih tereta jesu u stvari mjere trajnoga karaktera. Stoga je i nešto što treba raditi kontinuirano. Stoga će jedan od rezultata napora Ministarstva gospodarstva u idućoj godini biti i uspostavljanje trajnog i stabilnog sustava kroz koji će upravo poduzetnici moći da se tako izrazim prijavljivati i ukazivati na one zakonodavne i administrativne odredbe gdje se nalaze različite prepreke. Dakle, želimo osim same regulatorne giljotine stvoriti i sistemska i strukturirana rješenja koja će biti otvorena poduzetnicima trajno. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Uvažena zastupnica Dragica Roščić. **Vranješ, Dragica (HDZ)** Evo zadovoljna sam čuti …/Govornica se ne razumije./… porezne reforme i naša ministarstva rade, imamo sinergiju. Jako je važno to što ste napomenuli da se uključe poduzetnici u taj proces donošenja odluka. A evo naglasila bi da i na listi lakoće poslovanja poslovanja Svjetske banke smo među najuspješnijima u međunarodnoj trgovini, tako i pohvaljujem i po medijima možemo vidjeti izjave ministra i Tolušića da unatoč tome što želimo biti među najboljima, što se tiče međunarodne trgovine, da nećemo dopustiti smeće na svojim policama. Pohvaljujem i rad Ministarstva graditeljstva koji radi na pravno-imovinskim, rješavanju pravno imovinskih problema, tako da vjerujem da će to sve dati rezultat. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeće pitanje postavit će uvaženi zastupnik Branko Hrg. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, ministrice i ministri. Svoje ću pitanje uputiti gospodinu Goranu Mariću ministru novoustrojenog Ministarstva za državnu imovinu. Gospodine ministre, kako vi vidite svoju ulogu u ovom ministarstvu, kako mislite upravljati državnom imovinom? I još jedno pitanje. Je li ovo ministarstvo stvarno ustrojeno radi vas

Mislim najprije da je dobra indikacija da je utemeljeno Ministarstvo državne imovine makar i sad nakon četvrt stoljeća. I nameće se pitanje koji su temeljni kriteriji, koji su bili presudni kriteriji za tako dugo nepostojanje ovoga ministarstva, koji su razlozi bili da 25 godina nemamo Ministarstva državne imovine. Mnogi su razlozi, ali samo mogu reći da nisu sretni bili ni jedni od tih. Jer utemeljenje ministarstva je nedvosmislen pokazatelj i narodu i javnosti da je prošlo vrijeme improvizacije u odnosu na tako krupno pitanje kao što je državna imovina. I ne samo improvizacije, nego i relativiziranja tako važnog problema. Ministarstvo je temeljno institucionalno mjesto gdje se vodi politika o nečemu. Ako je negdje potreban autoritet i snaga politike, onda je to upravo potrebno na ovako važnom mjestu kao što je to državna imovina i to je najviše zbog zahtjeva općeg dobra da se državnom imovinom više ne samo upravlja nego i gospodari, a golema je razlika između gospodarenja i upravljanja državnom imovinom jer gospodarenje je znatno širi i kompleksniji pojam. I upravljanje državnom imovinom otvara mogućnosti za razvoj tržišta, mnogih tržišta kapitala, to je prvorazredni instrument za razvoj tržišta nekretnina, tržišta zakupa, koncesija, ali isto tako to je bitan instrument balansirane regionalne politike. Rijetka je zemlja koja ima balansiranu rijetku politiku, a koja je zapustila državnu imovinu. Upravo je to jedan glavni instrument. A što se tiče ovih špekulacija, špekulacije nerado komentiram, tako i tu špekulaciju da je ministarstvo utemeljio zbog mene. Kao politički dužnosnik odgovoran sam bez obzira na kojem sam mjestu i u takvom odnosu mi je nezamislivo nešto tražiti, zahtijevati jer tako ne funkcioniram. A znamo svi, čak su to naglasili i predstavnici oporbe da je Ministarstvo državne imovine itekako potrebno Hrvatskoj. Ljudi i imovina su glavni razlozi postojanja jedne države, to se odavno zna i ovo je poruka Vlade RH svom narodu utemeljenjem Ministarstva državne imovine da ipak Hrvatska postoji i da država postoji. Hvala vam lijepa. Uvaženi zastupnik Branko Hrg. **Hrg, Branko (HDS)** Hvala lijepa gospodine ministre. Osobno sam podržao osnivanje ovog ministarstva i apsolutno sam zadovoljan vašim odgovorom. Svjestan sam da to nije bila ničija pojedinačna odluka nego je to odluka cijele Vlade, jedne politike koja stvarno želi pristupiti poslu upravljanja imovinom građana RH, bilo ona materijalna ili ne materijalna, na jedan sasvim drugačiji način. Reći ću kao što ste rekli i vi, konačno, konačno i uvjeren sam da ćete vi taj posao dobro odraditi i da će Vlada itekako dobro upravljati konačno našom imovinom. Iskoristit ću ovu priliku budući da i osobno imam određena iskustva u pretvaranju državne imovine onih vojnih objekata za civilne potrebe, evo da vas pozovem i u svoje Križevce da posjetite prostor koji smo prenamijenili državnu imovinu u civilne potrebe, možda vam dobro dođe u nekim iskustvima dok ih sakupljate diljem Hrvatske. U svakom slučaju hvala vam na odgovoru. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeće pitanje postavit će uvaženi zastupnik Darko Milinović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Moje pitanje ide potpredsjedniku Vlade i gospodinu Krstičeviću. Dakle opće je poznata činjenica da ova Vlada nije dobila, a nije niti tražila razumijevajući gospodarsku situaciju u Hrvatskoj onih 100 dana što je uvriježeno kada se god formira nova Vlada, a o tome možda govori najbolje činjenica da smo već na konstituirajućoj sjednici donosili zakone. Možda je najbolje spomenuti paket poreznih zakona koji su i ogledalo ekonomske politike ove Vlade. Jednako tako gospodine potpredsjedniče i vi ste i u predizbornoj kampanji, ali i prije nje govorili o novim izazovima što se tiče sigurnosti za našu zemlju, vjerojatno razmišljajući o globalizirajućim procesima koji se odvijaju u Europi i u svijetu. Zato smo već vidjeli ovih dana da je Vlada povodom toga i poduzela neke korake. Mislim da je to jedno od bitnih pitanja danas u RH naravno pored i ove ekonomske situacije u zemlji, ekonomske politike naše zemlje, ali htio bih čuti od vas, da li se što napravilo po novoj Strategiji nacionalne sigurnosti i domovinske sigurnosti i kada te prijedloge ćemo imati i u Saboru RH? Hvala lijepo.

Ova Vlada Plenkovićeva Vlada ovo što ste rekli sustav nacionalne sigurnosti, mi se želimo sa njim baviti sustavno. Jasno da je ekonomija kvalitete života u Hrvatskoj, da je to prioritet, međutim sigurnost itekako je bitno da naši ljudi u našoj Hrvatskoj se uvijek osjećaju sigurno. I u tom dijelu sustavnosti mi smo već kroz Poslovnik o radu Vlade uspostavili koordinaciju sustava domovinske sigurnosti i hrvatskih branitelja, znači želimo uvezati institucionalno sve institucije koje sa bave sigurnosti. Druga vrlo bitna stvar također koju smo donijeli već na drugoj sjednici Vlade kao što ste rekli, formirali smo dva povjerenstva. Jedno je povjerenstvo za izradu Strategije nacionalne sigurnosti, drugo je vezano za izradu Zakona o sustavu domovinske sigurnosti. Iza toga ono što je vrlo bitno, ja kao potpredsjednik ministar sam formirati tim, vi znate, kvalitetnih ljudi, vi znate da sam uzeo i savjetnike, znači to su ljudi od generala Gotovine, generala REpinca, brigadira Kožula, brigadira Ušljebrke, to su ljudi iz Domovinskog rata koji imaju ogromno znanje, sposobnost. Oni su gradili sustav naše nacionalne sigurnosti i oni su nam potrebni i danas da naš sustav sigurnosti bude dobar. I sljedeća vrlo bitna stvar, ovo povjerenstvo je već krenulo sa radom. U ponedjeljak mi smo imali sjednicu na Hrvatskom vojnom učilištu, ta sjednica je bila jako dobra, uključili smo jako puno ljudi. Mi smo uključili i naše prethodnike koji su se bavili tim pitanjem, pa tu je bio i gospodin Klisović, bio je i gospodin Pijer, pozvali smo i predsjednika saborskog Odbora za obranu gospodina DRagovana, predsjednika saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost, pozvali smo jako puno profesora, ljudi koji se bave tim poslom. Za nas nacionalna sigurnost mora biti nadstranačka. Smatram da nam treba konsenzus oko tog pitanja, mislim da je to pitanje i pozicije i opozicije i ja vjerujem da ćemo kroz jedan proces do proljeća, do 6. mjeseca jednim timskim radom napraviti taj dokument, Strategiju nacionalne sigurnosti, Zakon o sustavu domovinske sigurnosti koji je potreban Hrvatskoj u ovo vrijeme. I ja vjerujem da će Hrvatski sabor biti u poziciji da raspravlja i nadam se da ga usvoji u 6., 7. mjesecu 2017. godine. Ono što je bitno, znači naš temeljni cilj je redefinirati sustav nacionalne sigurnosti upravo kroz Strategiju nacionalne sigurnosti, kroz Zakon o sustavu domovinske sigurnosti da se mi možemo nositi kao što vidimo sa ovim složenim sigurnosnim ugrozama, rizicima na jedan sustavan, moderan način, to je naša odgovornost, to je odgovornost ove Vlade i ja vjerujem da kroz taj dio da naši ljudi u našoj Hrvatskoj sigurno da će se osjećati sigurno i mi trebamo sigurno društvo a sve je to na neki način i preduvjet jake, čvrste, ponosne naše Hrvatske. Hvala. Hvala. Uvaženi zastupnik Darko Milinović. **Milinović, Darko (HDZ)** Hvala vam lijepa, drago mi je da Vlada skrbi o nacionalnoj sigurnosti na ovakav način, ne treba zaboraviti da smo mi turistička zemlja i da je i ta nacionalna ili domovinska sigurnost bitna i za nas kao turističku zemlju a naravno u određenoj mjeri bitna je i za razvijanje investicijske klime u RH. Dakle i novi ovaj zapravo migrantska kriza koja evidentno utječe na vanjsko političke subjekte, na unutar političke subjekte. Ne treba zaboraviti i da smo zemlja u okruženju država koji jednako tako imaju određene unutar političke nestabilnosti. I zadovoljan sam sa vašim odgovorom i drago mi je da će nova Strategija nacionalne sigurnosti ugledati skoro svjetlo dana u ovom Visokom domu. A i ovo je još jedan, dakle pored onih zakona koje smo donijeli na konstituirajućoj sjednici i ovo je još jedan dokaz da je ova Vlada došla spremna na kormilo Hrvatske države i da joj ne treba nikakvih 100 dana i da je već u prvim danima njezinog izglasavanja ovdje spremna na donošenje onih zakona koji su bitni i za nacionalnu sigurnost ove zemlje ali i bitni za investicijsku klimu i gospodarska ulaganja. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeće pitanje postaviti će uvaženi zastupnik Bojan Glavašević. Izvolite. **Glavašević, Bojan (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče Vlade, članice i članovi Vlade RH, kolegice i kolege. Ždrijeb je odredio da današnje posljednje pitanje postavim ja i ja ću ga uputiti ministrici kulture gospođi Nini Obuljen. Poštovana gospođo ministrice, u izvještaju OESS-a o zločinima iz mržnje u RH za 2015. godinu osim zabilježenog porasta broja prijavljenih slučajeva zločina iz mržnje u odnosu na prethodnu godinu mahom protiv LGBT osoba i pripadnika Romske nacionalne manjine, daje se preporuka kako bi, citiram: za Republiku Hrvatsku bilo korisno kada bi ohrabrivali žrtve da prijavljuju zločine iz mržnje i da se razmotri osnaživanje suradnje sa civilnim društvom u tom kontekstu.“. Također zabilježen je i porast prijetnji i nasilja nad novinarima u RH zbog čega zbog čega je Klub zastupnika SDP-a nedavno tražio održavanje tematske sjednice Odbora za medije, ona će se održati sada u petak. Zajednički nazivnik svim ovim događajima je govor mržnje. Zadnjih nekoliko godina svjedoci smo porasta i širenja govora mržnje putem društvenih mreža, komentara ispod članaka na internetskim portalima medija i emisija poput Bujice na Z1 televiziji ali i emisija na HRT-u. Svjedočili smo također i napadima na institucije koje provode zakone i mjere za suzbijanje govora mržnje kao i osobama koje ih vode. Početkom ove godine predsjednici Vijeća za elektroničke medije Mirjani Rakić voditelj maloprije spomenute emisije praćen tadašnjim potpredsjednikom Sabora i nekoliko tisuća ljudi koji su uzvikivali „Za Dom spremni“ uručena je šajkača sa kokardom. Moje pitanje vama glasi, s obzirom na vaše nadležnosti što planirate učiniti na suzbijanju govora mržnje u medijima i javne komunikaciji i kako planirate doprinijeti reduciranju broja zločina iz mržnje prije svega protiv novinara, nacionalnih manjina i LGBT osoba? Hvala vam.

Uvaženi gospodine zastupniče zahvaljujem vam se na vašem pitanju, naravno ja mogu odgovoriti u onom dijelu u kojem se vaše pitanje odnosi na regulativu u području koje je u nadležnosti Ministarstva kulture vaše pitanje ide puno šire od toga i mislim da smo svi toga svjesni. Dakle, što se tiče samog medijskoga zakonodavstva kao što znate u RH odlučili smo se uvesti takav sustav da imamo regulatorno tijelo, dakle neovisnog regulatora koji nadzire primarno elektroničke medije. Isto tako vjerojatno vam je poznato da je u ovom trenutku revizija, u tijeku je rasprava o reviziji Direktive o audiovizualno medijskim uslugama i između ostalog jedna od tema o kojoj se govori je upravo pitanje i govora mržnje ali i uopće ne primjerenih komentara koji postaju dominantni način izričaja pogotovo nad društvenim medijima a koji izmiču klasičnom konceptu uredničke odgovornosti. Mi se u Hrvatskoj isto tako suočavamo sa tim problemom. Vijeće za elektroničke medije koliko je meni poznato u mnogim situacijama je na to Drugo je pitanje nadzora nad takvim pojama u tiskanim medijima. Kao što znate tijekom 2010., 2011. godine bila je inicijativa, čak je i osnovano Vijeće za medije koje je kao samo regulatorno tijelo trebalo nadzirati takve pojave u medijima koji nisu elektronički mediji koji izlaze izvan okvira Zakona o elektroničkim medijima međutim koliko je meni poznato nažalost to vijeće za medije nikada nije zaživjelo. U svakom slučaju to je ozbiljan problem, to je veliki problem, on nije samo hrvatski problem. Ja sam već više puta najavila kako ćemo u sklopu rasprave o izmjenama i dopunama Zakon o elektroničkim medijima ili donošenju novog zakona sigurno otvoriti i to pitanje jer će to biti predmetom usklađivanja sa direktivom. Isto tako koliko je meni poznato sutra će u Hrvatskom saboru biti održana i tematska sjednica na temu i pitanja govora mržnje, ali uopće stanja vezano uz slobodu izražavanja uz položaj novinara. Mi ćemo isto biti tamo kao predstavnici Ministarstva kulture, pažljivo ćemo slušati prijedloge koji će biti izneseni i sigurno da je na svima nama velika odgovornost na svima koji djelujemo u javnom prostoru bez obzira jesmo li predstavnici Vlade, saborski zastupnici, novinari i ostali koji nastupaju u javnom prostoru da sve naprave da se ne potiče takvo izražavanje i da se svi zajedno uvijek promptno i principijelno reagiramo bez obzira od koga i sa koje strane se takve pojave donose. Hvala. **Glavašević, Bojan (SDP)** Hvala. Zahvaljujem se na odgovoru gospođo ministrice. Zadovoljan sam vašim odgovorom zasada. Vidim da prepoznajete važnost javne komunikacije slobodne od odgovora mržnje. Vidim također da prepoznajete kako svi akteri u javnoj komunikaciji doista svi akteri u javnoj komunikaciji imaju i dijele jednu odgovornost kako bi ona bila slobodna od govora mržnje. Jer na kraju krajeva takva slobodna od mržnje javna komunikacija je zapravo garancija demokracije. Također, ovdje bih samo još na kraju želio apostrofirati da građanke i građani RH a a onda osobito manjinske skupine poput kao što sam rekao nacionalnih manjina, ili LGBT osoba gledaju prema vama svima, prema Vladi RH a ona u ovome djelu jednim djelom i prema vama kao ministrici kulture da budete njihovim zaštitnicima u onome djelu za koji ste to pojedinačno nadležni. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice i kolege zastupnici time je aktualno prijepodne završeno. Ja se zahvaljujem predsjedniku Vlade, potpredsjednicima Vlade, svim ministrima i vama naravno na sudjelovanju. Određujem stanku do 15 sati kada nastavljamo sa radom po dnevnom redu kako ste ga dobili. Hvala vam lijepo. STANKA

Hvala vam